Virðulegur forseti. Við erum vonandi öll sammála um að þegar ráðherra í ríkisstjórn viðhefur rasísk ummæli þá kallar það á djúpa og yfirvegaða umræðu, bæði um þau orð sem féllu, afsökunarbeiðnina sjálfa og aðdraganda hennar því aðeins þannig getur Alþingi og ríkisstjórn sent skýr skilaboð til þúsunda Íslendinga og annarra sem eiga að búa við þau sjálfsögðu mannréttindi að húðlitur þeirra skipti ekki máli. Hæstv. forsætisráðherra sagði í þinginu í gær að við yrðum að geta tekið því þegar fólk biðst afsökunar á orðum sínum og gjörðum. Ég er hjartanlega sammála því. Það var því gott og jákvætt að formaður Framsóknarflokksins baðst afsökunar í gær þótt vissulega hafi liðið fjórir dagar og pólitískur aðstoðarmaður hans hafi fullyrt í millitíðinni að umrædd ummæli hefðu aldrei fallið. Því miður var afsökunarbeiðni formanns Framsóknarflokksins og innviðaráðherra ekki nema nokkurra klukkustunda gömul

Málið væri því, og þetta er orðrétt tilvitnun: Algjört bull. Við þetta verðum við að staldra. Við erum í þeirri dapurlegu stöðu að ráðherra baðst afsökunar á meiðandi ummælum sem pólitískur aðstoðarmaður hans og ráðgjafi, sem segist hafa séð og heyrt atburðarásina, fullyrðir ítrekað að hafi aldrei fallið. Ef fara á fram hreinskiptin umræða um hvað gerðist og hvernig bregðast skuli við verðum við að fá skýringar á þessu misræmi. Hvað var sagt og á hverju var nákvæmlega beðist afsökunar? Eiga þolendur svona ummæla og þúsundir Íslendinga sem eiga það á hættu að verða fyrir aðkasti vegna uppruna síns ekki kröfu til þess að skilaboðin úr Stjórnarráðinu, frá ráðherra og öðrum sem tala í hans umboði, séu skýr og að enginn vafi leiki á að framkvæmdastjóra Bændasamtakanna sé trúað, að orð þolanda, geranda og vitna stangist ekki á? Þetta er óþægileg umræða en hún verður að eiga sér stað.

Virðulegi forseti. Ég tek undir það með síðasta hv. ræðumanni að það er sjálfsagt að ræða þetta mál. En erindi mitt hér er almennt um störf þingsins því Alþingi er grunnstoð lýðveldisins og það er ekki sjálfgefið að sú staða haldist. Þetta þarf að vera meira en orð á blaði og það þarf að forðast að Alþingi geri sig léttvægt og hversdagslegt.

Staðreyndin er sú að það er búið að útvista stórum hluta verkefna Alþingis til Brussel og þingmenn hér halda launum en bera ekki í samsvarandi mæli ábyrgð. Hér er löngum stundum varið í málþóf og aukaatriði en á meðan loga eldar, m.a. í öryggis- og varnarmálum, orkumálum og veikri stöðu lýðræðis og þingræðis hér á landi. Hér í þingsalnum heyrast gífuryrði og innihaldslausar upphrópanir. Mönnum eru gerðar upp sakir, það er höfðað til tilfinninga en ekki til rökhugsunar.

Stjórnmál eiga ekki að vera ævistarf eða starfsferill og það mætti alveg setja hámark á þingsetu. Þingmenn ættu að hafa reynslu utan stjórnmálanna. Ég vil undirstrika að þingmenn eru ekki fulltrúar flokks síns í kjördæmi sínu. Þeir eru, eins og þeir eru ávarpaðir hér daglega, fulltrúar kjördæmis síns í þinginu og þeir eiga ekki að þjóna sérhagsmunum eða þrýstihópum. Alþingi Íslendinga á að þjóna íbúum landsins og viðfangsefni Alþingis er að hjálpa til við að blása lífi í hið frjálsa hagkerfi þannig að hver og einn geti nýtt hæfileika sína sjálfum sér og öðrum til góðs, framfært fjölskyldu sinni og bætt samfélagið.

Ég kem frá Vestmannaeyjum og tel mig vera heppinn að hafa fengið að alast upp í þeirri náttúruparadís sem Vestmannaeyjar eru. Við Eyjamenn viljum helst hvergi annars staðar vera.

Við erum með flott sjúkrahús með frábæru starfsfólki og mjög vel útbúinni fæðingarstofu en hún er nánast ekkert notuð í dag. Sama gildir um skurðstofuna okkar. Ég man eftir því hér á árum áður þegar margs konar félagasamtök, einstaklingar og fyrirtæki söfnuðu miklum fjármunum til þess að endurnýja og uppfæra tækjabúnaðinn þar. Ég fékk að skoða skurðstofuna síðastliðið haust. Nú er hún notuð sem geymsla á sama tíma og biðraðir eftir aðgerðum á Íslandi hafa sennilega aldrei verið lengri. Við höfum allt til alls í Eyjum til þess að þjónusta stóra sjúklingahópa og a.m.k. yfir vetrarmánuðina er hægt að fá næga gistingu og matsölustaðirnir okkar eru þekktir, ekki bara á Íslandi heldur út fyrir landsteinana. Þessa stöðu á sjúkrahúsinu varðandi skurðstofuna sjáum við líka varðandi komu sérfræðilækna til Eyja. Þeir eru einfaldlega hættir að koma. Í staðinn er fólk á öllum aldri látið ferðast alla leið til Reykjavíkur í öllum veðrum allan ársins hring. Frá áramótum hefur síðan Landeyjahöfn verið meira og minna lokuð og hluti af ferðalaginu því oft verið mjög erfið sigling til Þorlákshafnar.

Herra forseti. Það er allt of oft þannig að við tölum aðeins um femínisma þegar hópur kvenna neyðist til að koma fram með sögur af grófu kynbundnu ofbeldi eða áreiti til að vekja samfélagið upp og þar með fá okkur sem erum hér til að grípa boltann og bregðast við. Konur þurfa nefnilega bara að vera duglegri að vera þægar, eru jafnvel látnar svara fyrir ummæli sem við karlarnir höfum látið falla og okkur í feðraveldissamfélaginu finnst óþægilegt að hlusta á og heyra. Við viljum taka undir af umburðarlyndi en svo í kjölfarið gerist harla fátt. Hversu margar metoo-bylgjur þurfum við til þess að átta okkur raunverulega á alvarleika málsins, átta okkur raunverulega á öllu ofbeldinu og hve djúpt það hefur komið sér fyrir í kimum samfélagsins? Þá er ég ekki einungis að tala um beint líkamlegt eða kynbundið ofbeldi heldur einnig kerfislægt ofbeldi, að við áttum okkur á því að grunnþjónusta til kvenna er skert, að konur þurfa bara að vera duglegri að vera ekki móðursjúkar, já eða ekki feitar. Já, þær þurfa að vera duglegri að vera bara nákvæmlega eins og samfélagið vill. Það má færa rök fyrir því að margt hafi verið gert á síðustu misserum, að góð mál hafi verið lögð fram hér á þingi, bæði af stjórn og stjórnarandstöðu, og ýmislegt fleira sé í vinnslu. En er það nóg? Enn þann dag í dag er konum kennt um kynferðisofbeldi vegna klæðaburðar, atferlis síns eða hegðunar. Við erum enn á þeim stað, þrátt fyrir allt sem hefur verið gert, að við búum við kynbundinn launamun, kynbundið ofbeldi, kerfislægt ofbeldi gegn konum og að konum sé nauðgað í hverri viku. Mikil er ábyrgð kvenna sem þurfa bara að vera duglegri að láta ekki nauðga sér. Þessu þarf að breyta. Við þurfum femíníska byltingu. Við þurfum að grípa til róttækra umfangsmikilla aðgerða á öllum sviðum. Við þurfum fleiri femíníska flokka á Alþingi. Breytum öllum þeim lögum, stofnunum, aðgerðaáætlunum, verkferlum og fræðsluáætlunum sem þarf að breyta til að við getum í alvöru talað um samfélag fyrir fólk af öllum kynjum. Áfram, stelpur.

Bankakerfið er svo stór og mikilvægur þáttur af okkar ágæta samfélagi að það er nauðsynlegt fyrir það heildarsamhengi allt að um það ríki traust. Í því samhengi langar mig að nefna nýlega sölu ríkisins á hlut í Íslandsbanka sem var í grunninn nauðsynleg og góð aðgerð. Ég ætla ekki að gera að umtalsefni framkvæmd hennar þar sem ég hef engar forsendur til þess þar sem hún var alfarið í höndum sérfræðinga þeirrar sjálfstæðu stofnunar sem Bankasýslan er. Hins vegar skiptir gríðarlega miklu máli að um þessa framkvæmd ríki eins mikið gagnsæi og mögulegt er, er, og ekki síst hverjir það voru sem voru metnir sem fagfjárfestar. Auðvitað verður að fylgja lögum og reglum og bera virðingu fyrir öllum þeim sjónarmiðum sem koma þar að, eins og persónuvernd, bankaleynd o.fl. Forseti. Það hlýtur að skipta máli að þessir fagfjárfestar voru ekki að stofna bankareikning í bankanum, þeir voru að kaupa í banka og það sem meira er ríkiseign. Það hlýtur að vera sjálfsagt að setja það í samhengi við allar þær reglur sem koma til skoðunar þegar meta á réttmæti þess að birta öll þessi gögn. Það hlýtur að vera skýlaus krafa að þetta verði upplýst,

Hversu ömurleg aðferð er það? Aldrað fólk borgar alla sína tíð í lífeyrissjóð en lifir í fátækt vegna keðjuverkandi skerðinga á honum. Fráflæðisvandi, ljótasta orð íslenskrar tungu, er enn notað um eldra fólk sem er lokað veikt inni á spítala og fær ekki viðeigandi þjónustu í réttu umhverfi. Þá er fjöldi fólks enn á biðlistafæribandinu sem færir viðkomandi hægt og bítandi í fíkn, skaða eða bara beint í örorku.

Herra forseti. Endómetríósa er sjúkdómur sem getur valdið sárum langtímaverkjum og ófrjósemi. Verkirnir geta verið svo miklir að þeir gera fólki ófært að lifa hefðbundnu lífi. Í því ljósi er með ólíkindum að árið 2022 hafi heilbrigðisvísindin og heilbrigðiskerfið okkar ekki meiri áhuga. Þess í stað mæta sjúklingar skilnings- og aðgerðaleysi og rekast víða á veggi í heilbrigðiskerfinu. Þrautalendingin hjá sumum er að sækja sér nauðsynlega lækningu utan landsteinanna.

Í bókinni er sérstakur kafli um heilbrigðismál þar sem eru sláandi dæmi um hvernig konur líða fyrir og deyja jafnvel vegna skorts á upplýsingum um áhrif tiltekinna sjúkdóma og um áhrif tiltekinna lyfja á þær, hvernig þessir þættir eru rannsakaðir með karla í huga jafnvel þegar um er að ræða lyf sem eru fyrst og fremst notuð af konum og vegna sjúkdóma sem herja fyrst og fremst og jafnvel aðallega á konur.

Virðulegi forseti. Það hafa fleiri áhyggjur af vinnustöðum sínum en við þingmenn. Talsmenn atvinnulífsins hafa lýst yfir áhyggjum yfir skorti á starfsfólki, m.a. í ferðaþjónustu og veitingageiranum, og að þeir óttist að þessi skortur verði viðvarandi. Aukin umsvif í atvinnulífinu á sama tíma og við Íslendingar verðum latari við að búa til börn kallar á stóraukið innflutt vinnuafl. Vandamálið er margþættara því eins og við vitum er hér húsnæðisskortur og þegar er farið að bera á því að hann hamli því að útlendingar komi hingað til að vinna. Hvar á starfsfólkið sem okkur vantar Hvar á starfsfólkið sem okkur vantar að búa? Á sama tíma klingja viðvörunarbjöllur á vinnumarkaðnum. Nýleg greining Samtaka atvinnulífsins segir okkur að Íslendingar leiti í auknum mæli í ný störf hjá hinu opinbera meðan einkageirinn mannar ný störf með erlendu starfsfólki. Íslensku starfsfólki hjá einkafyrirtækjum fækkar á meðan því fjölgar í opinbera geiranum. Þetta er í samræmi við umkvartanir sem hafa borist mér til eyrna frá atvinnurekendum sem segja sig reka eins konar þjálfunarbúðir fyrir ríkisstarfsmenn. Um leið og hið opinbera auglýsi eftir starfsfólki með reynslu stökkvi þeir til og færi sig yfir í hlýjan og öruggan faðm ríkisins. Það er fullt tilefni til að staldra við og endurhugsa starfsmannahald ríkisins, m.a. hvort ekki sé hægt að útvista í meira mæli. Einkafyrirtæki hafa lagað sig að breyttu umhverfi og tækninýjungum með því að draga úr kostnaði við starfsmannahald samhliða því að bæta þjónustu við viðskiptavini. Hið opinbera hefur ekki breytt skipulagi og starfsháttum í sama mæli. Hið opinbera er farið að bjóða betur á öllum sviðum, jafn góð eða betri laun, meira starfsöryggi og betri vinnutíma. Þetta er varhugaverð þróun. Almenni markaðurinn á að vera leiðandi í launaþróun og öðrum starfskjörum. Þar verða verðmætin til. Þaðan kemur fjármagnið til að greiða fyrir þjónustu hins opinbera. forseti. Garðyrkjuskólinn á Reykjum hefur verið vanræktur. Hann hefur verið fjársveltur sem kemur niður á aðstöðunni og náminu og hefur gert um margra ára skeið. Neysluhættir þjóðarinnar eru að breytast. Þar skiptir starf garðyrkjuskólans lykilmáli. Við veljum frekar hluti sem eru sjálfbærir, umhverfisvænir og grænir. Í ljósi þessa er mikilvægt að við styðjum við slíka framleiðslu og nám sem tengist henni. Hæstv. fyrrverandi mennta- og menningarmálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, tilkynnti í ársbyrjun 2021 að starfsmenntanám í garðyrkju á Reykjum í Ölfusi skyldi fært undir hatt Fjölbrautaskóla Suðurlands og þar með frá Landbúnaðarháskóla Íslands. Hæstv. mennta- og barnamálaráðherra staðfesti svo þessa ákvörðun. Ákvörðunin virðist illa ígrunduð því enn er ekki ljóst hvort húsakostur fylgi. Núverandi húsnæði er í niðurníðslu og krefst mikils viðhalds ef það á í raun að fylgja garðyrkjuskólanum. Eins og þetta lítur út núna virðist landbúnaðarháskólinn eiga húsnæðið. Fram er komin þingsályktunartillaga þar sem lagt er til að í stað þessarar óheillafarar sé skólinn gerður að sjálfseignarstofnun og honum tryggt fjármagn til að styrkja stoðir hans til frambúðar. Ég er meðflutningsmaður á þeirri tillögu ásamt öllum þingmönnum Suðurkjördæmis að þingmönnum Framsóknarflokksins undanskildum. Við í Viðreisn krefjumst þess að breytingar á skipulagi garðyrkjuskólans verði gerðar í sem fyllstu samráði við nemendur, starfsfólk og aðstandendur hans.

Með vissum aðgerðum er hugsanlegt að ástandið verði helmingi betra, þ.e. að Landspítalinn geti samt ekki sinnt 25% af þeim sjúklingum sem til hans leita.

Þetta eru svo gríðarlega stór tíðindi að ég tel fulla þörf á sérstakri umræðu um skýrsluna sem fyrst eftir páska og það er ýmislegt fleira í henni líka sem ég er búin að skoða. En í sögulegu samhengi eru þetta ekki ný tíðindi. Landspítalinn við Hringbraut var opnaður í desember 1930. Tæpum sex mánuðum síðar var hann fullsetinn og hefur verið það síðan. Því hefur verið skortur á legurúmum á Landspítalanum í 91 ár. Að reka mikilvægustu stofnun landsins í ófullnægjandi húsnæði í tæp 100 ár er harmleikur sjúklinga Landspítalans. Landspítalabókin var gefin út í tilefni 50 ára afmælis Landspítalans árið 1980. Þar skrifar fyrrverandi ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytisins, Páll Sigurðsson, eftirfarandi í formála bókarinnar, með leyfi forseta: „Og í raun er öll byggingarsagan merki um það, að á hverjum tíma hefur stór hópur ráðamanna talið slíka uppbyggingu óþarfa. Nú á dögum eru það nákvæmlega sömu úrtöluraddirnar, sem telja áætlanir um nýbyggingarframkvæmdir við Landspítalann óþarfar og allt of kostnaðarsamar.“ Virðulegi Virðulegi forseti. Ég vil ítreka beiðni mína um að setja þetta mál á dagskrá svo við endurtökum ekki söguna. Hér þrífast engir fordómar gagnvart lituðu fólki, sagði enginn litaður einstaklingur nokkurn tímann, skrifaði ung kona á facebook-síðuna sína í morgun, hæstv. forseti. Íslenskt samfélag þarf að átta sig á því að rasismi er ekki eitthvað sem stundað er í útlöndum heldur daglegt og frekar hversdagslegt hlutskipti fólks hér á landi sem einhverjum gæti fundist líta út fyrir að geta ekki rakið ættir sínar aftur til miðalda í Íslendingabók. Rasismi getur birst á tiltölulega meinlausan en afar þreytandi hátt, t.d. með því að einstaklingur er ávarpaður á ensku í verslun eða á vinnustað. Það getur birst sem áreiti beint og óbeint: Má ég snerta á þér hárið? Hvaðan ertu? Úr Breiðholtinu? Nei, ég meina, hvaðan ertu? og þannig mætti áfram telja. Svo eru þessi ömurlegu rasísku komment sem lesa má í kommentakerfunum á miðlunum og beinar persónulegar árásir og viðbjóðslegar dylgjur um nafngreinda einstaklinga. Forseti. Sjaldan, sem betur fer, afhjúpa æðstu ráðamenn þjóðarinnar sig með þeim hætti sem innviðaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, hæstv. verð ég víst að segja, gerði á búnaðarþingi gagnvart framkvæmdastjóra Bændasamtakanna. Þar voru siðareglur ráðherra og þingmanna brotnar, allar velsæmisreglur og líklega lög. Ráðherrann, eins og við öll sem hér störfum, er fyrirmynd og það eru meiri kröfur gerðar til okkar en almennra borgara í þessu landi vegna þess að við erum kjörnir fulltrúar. Það var líka ömurlegt, forseti, að hlýða á forsætisráðherra í gær úr þessum stól, ráðherra jafnréttismála og mannréttinda, ekki bregðast við með afgerandi hætti og fordæma framkomu ráðherra síns í ríkisstjórninni. Þannig hefði hún getað lagt sitt lóð á vogarskálarnar gegn rasisma á Íslandi. Ræturnar eru djúpar. Meinsemdin er mikil og við verðum að horfast í augu við hana.

Til að stuðla að aukinni velferð og uppbyggingu er nauðsynlegt að stækka hagkerfið okkar. Við Íslendingar eigum að hlúa að vænlegustu vaxtarsprotum hagkerfisins. Ung fyrirtæki skapa góð störf til framtíðar og miklar útflutningstekjur. Margt gott hefur verið gert hér á landi, samanber aukna endurgreiðslu á rannsóknar- og þróunarkostnaði og eins hefur verið komið á skattalegum hvötum til einstaklinga sem fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum. Samt sem áður stöndum við frammi fyrir skorti á tæknimenntuðu fólki. Við þurfum að laða að fleiri erlenda sérfræðinga til starfa hér á landi. Í því sambandi er nauðsynlegt fyrir Alþingi að fara í endurskoðun á lögum um innflytjendur og atvinnuleyfi svo núverandi regluverk fyrir erlenda sérfræðinga sem koma hingað frá löndum utan ESB verði skilvirkara en það er í dag. Auðugustu þjóðir heims leggja mesta áherslu á að byggja upp og veita viðvarandi stuðning við nýsköpun og þá sérstaklega í hugverkaiðnaði. Sem dæmi hefur Ísrael farið í stórfelldar aðgerðir í þágu innlends tækniiðnaðar. Þarlend fyrirtæki sóttu 25,4 milljarða bandaríkjadala vaxtarfjármagn á síðasta ári sem er 136% vöxtur á milli ára. Þar hefur tæknirisum fjölgað á ógnarhraða með meðfylgjandi velmegun samfélagsins. Á Íslandi geta erlendir sérfræðingar fengið 25% lækkun á tekjuskattsstofni fyrstu þrjú árin ég tel að við eigum hvort tveggja að hækka þetta hlutfall og fjölga árunum sem þessi afsláttur gildir. Þannig aukum við samkeppnishæfni Íslands. Við höfum innviðina og fjármunina en okkur sárvantar fólk. Ráðumst í aðgerðir til að ná í þá erlendu tæknimenntuðu sérfræðinga sem við þurfum. Ef við viljum halda áfram að bæta velferð og uppbyggingu verðum við að fjárfesta í uppbyggingu nýsköpunar á Íslandi. Leggjum frá okkur teskeiðina og mundum skófluna.

Hversdagslegur rasismi og kvenfyrirlitning lifir enn sem komið er góðu lífi innan ríkisstjórnarinnar. Ef marka má orð hæstv. forsætisráðherra þurfum við að sætta okkur við að ummæli hæstv. innviðaráðherra hafi hvorki verið rædd á vettvangi ríkisstjórnarinnar í morgun né innan Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs sérstaklega. Ég neita fyrir mitt leyti að sætta mig við að hversdagslegur rasismi og kvenfyrirlitning sé gott sem samþykkt í ríkisstjórn íslensku íhaldsflokkanna. Eigum við virkilega að trúa því að það séu mannleg mistök að formaður Framsóknarflokksins hafi ekki ávarpað framkvæmdastjóra Bændasamtaka Íslands, Vigdísi Ósk Häsler Sveinsdóttur,

að svona gerist bara. Virðulegur forseti. Svona orðfæri er kannski daglegt brauð í Framsóknarflokknum en svo er sannarlega ekki í öllum stjórnmálaflokkum. Virðulegur forseti og ágæti þingheimur. Ég ætla að nota tækifærið og minna á að það er ekki nóg að biðjast afsökunar. Hugur verður að fylgja máli. Hæstv. innviðaráðherra heldur kannski að hann hafi beðist afsökunar og það sem verra er, ráðherrar í íhaldsríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur virðast halda það líka. Innihaldslaust hjal ráðherra um eigið ágæti, trú á jafnrétti, viðkvæmar tilfinningar annarra og að mannleg mistök sem þessi séu jafn náttúrulegur hluti af lífinu og upprisa sólar að morgni er ekki afsökunarbeiðni og nú neitar innviðaráðherra að tjá sig við fjölmiðla. Maður sem væri hryggur yfir framkomu sinni myndi nota slíkt tækifæri til að koma afstöðu sinni á hreint. Innviðaráðherra virðist bara vera leiður yfir því að hafa verið staðinn að verki. Er ekki bara best að segja af sér?

kynþáttafordóma þar sem hvítt fólk í forréttindastöðu hefur verið hvatt til að hlusta, meðtaka, læra og gera betur. Það virðist vera að minnisblaðið hafi ekki borist öllum í Stjórnarráðinu ef marka má ummæli innviðaráðherra, rasísk ummæli á nýafstöðnu búnaðarþingi. Forsætisráðherra hefur í framhaldinu ekki aðeins lýst því yfir að hún taki afsökunarbeiðni ráðherrans gilda heldur hefur hún lagt til að þjóðin geri það öll, fylgi hennar fordæmi og faðmi ráðherrann eftir þennan asnaskap. Það er tvennt verulega athugavert við það. Í fyrsta lagi er forsætisráðherra hvít valdakona, hún er í gríðarlegri forréttindastöðu og hvernig á hún að segja fólki sem þarf að þola fordóma og rasisma á hverjum einasta degi það sé bara allt í lagi að dusta þetta af sér, fyrirgefa ráðherranum og halda áfram? Ættu afleiðingarnar ekki að vera dýpri þegar ráðherra flaskar á grundvallaratriði eins og að vera ekki rasisti? Í öðru lagi þjóna ráðherrar alltaf sem fulltrúar Íslands erlendis. Jafnvel þótt þjóðin öll fyrirgæfi innviðaráðherra þá getum við ekki litið fram hjá pínlegri fáfræðinni sem þau afhjúpa á heimsvísu. Þetta sýnir svart á hvítu hversu blindur ráðherrann er á eigin forréttindi og veruleika fólks sem þarf að þola fordóma og jaðarsetningu. Það ætti að vera öllum ljóst að maðurinn er ekki starfi sínu vaxinn því að svona fáfræði verður ekki bara leiðrétt með afsökunarbeiðni, sama hversu einlæg hún kann að sýnast. Stjórnarliðar þurfa að sjá sóma sinn í að viðurkenna upplifun þeirra sem verða fyrir fordómum í íslensku samfélagi og sýna með skýrum hætti að rasískur hugsunarháttur sé ekki liðinn í ríkisstjórn Íslands.

Þann 16. mars tóku gildi ný lög í Frakklandi sem heimila fólki óháð kynhneigð að gefa blóð. Svo ég vitni í orð heilbrigðisráðherra Frakklands, með leyfi forseta: Við erum að afnema mismunun sem er ekki lengur hægt að réttlæta. Á undanförnum árum hafa önnur lönd, t.d. Grikkland, Ungverjaland og Bretland, létt á reglum sem banna blóðgjöf sam- og tvíkynhneigðra karlmanna. Í tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks 2022–2025, sem hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir hefur lagt fram og og er nú til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd, er lögð til reglugerðarbreyting með það að markmiði að afnema mismun sem blóðgjafar hafa sætt á grundvelli kynhneigðar. Málið snýst auðvitað um öryggi blóðþega og af því vill ekkert okkar gefa afslátt. Staðan er hins vegar sú að samkvæmt gögnum frá franska heilbrigðisráðuneytinu er áhættan sirka einn af hverjum 11,6 milljónum eða hugsanlega eitt HIV-smit af völdum blóðgjafar á fjögurra ára fresti. Ég spyr: Eru það hærri tölur en gengur og gerist með aðra smitsjúkdóma og blóðgjöf, svo sem lifrarbólgu? Eða erum við hugsanlega enn að horfa til úreltra viðhorfa frá tímum alnæmisfaraldursins á áttunda áratugnum? Við munum aldrei geta tryggt 100% öryggi við blóðgjöf, hvort sem um ræðir HIV eða aðra smitsjúkdóma. Málið var í góðum farvegi á síðasta kjörtímabili og fylgdi þáverandi heilbrigðisráðherra því eftir af festu. Nú vil ég kalla eftir því að málið gleymist ekki og að við sofnum ekki á verðinum. Ég biðla til heilbrigðisráðherra og þingheims alls að við tryggjum fjármagn og eftirfylgd svo við getum hætt þessari mismunun í eitt skipti fyrir öll.

Hann hefur farið undan í flæmingi frá fjölmiðlum og neitar að svara því með hvaða hætti hann hyggst axla ábyrgð og bæta fyrir brot sitt öðruvísi en með aumri afsökunarbeiðni á samfélagsmiðlum. Nú stendur til að taka hér á Alþingi fyrir umræðu um fjármálaáætlun og á innviðaráðherra að vera viðstaddur hér á eftir til að svara spurningum um sín málefnasvið. Það gengur ekki, forseti, að Alþingi haldi bara áfram eins og ekkert hafi í skorist, enda starfar ríkisstjórnin í umboði meiri hluta þingsins. Ég fer því fram á að ráðherra komi fyrir þingið, geri grein fyrir máli sínu í yfirlýsingu samkvæmt 61. gr. þingskapa og í kjölfarið gefist þingmönnum kostur á að eiga orðastað við ráðherra. Ráðherra verður að gera hreint fyrir sínum dyrum gagnvart þinginu og almenningi áður en lengra er haldið.

Sigurður Ingi Jóhannsson er alþingismaður og hann gegnir ráðherraembætti í umboði meiri hluta Alþingis. Við hér inni hljótum að gera skýlausa kröfu um að hann svari fyrir framgöngu sína en sýni ekki fjölmiðlum bara afturendann á sér. Í gær sagði forsætisráðherra að hún dragi ekki heilindi Sigurðar Inga í efa, mannsins sem baðst ekki afsökunar fyrr en eftir að pólitískum aðstoðarmanni hafði mistekist að ljúga hann út úr málinu. Áðan tjáði hæstv. félagsmálaráðherra sig um málið á þeim nótum að samfélagið ætti að læra af þessu, læra af framgöngu Sigurðar Inga. Hann sagðist vonast til þess að þetta yrði alla vega til þess að við sem samfélag tækjum ekki þátt í að láta svona út úr okkur. Hann yfirfærir ábyrgðina á samfélagið allt.

Forseti. Körfuboltaþjálfarinn frægi, John Wooden, sagði eitt sinn, með leyfi forseta, að hin sanna mælistika á siðferði einstaklings væri hvernig hann hegðaði sér þegar hann héldi að enginn væri að fylgjast með. Við sem fulltrúar á hinu háa Alþingi hljótum að gera þá kröfu til okkar sjálfra og þeirra sem hér sitja í umboði kjósenda að kynþáttahatur og kvenfyrirlitning fái ekki lengur að líðast, hvort sem það gerist innan þessa salar eða utan. Orðum fylgir ábyrgð, völdum fylgir ábyrgð og ef við ætlum að kalla okkur land jafnréttis og mannréttinda,

og minna á hlutverk hæstv. forseta og þess ákvæðis sem við höfum í þingsköpum til að ræða saman þannig að innviðaráðherra mæti í salinn, tali við þingheim og við getum skipst á skoðunum, horfst í augu og talað saman eins og almennilegt fólk. Til þess er þessi salur. Þess vegna er sjálfsagt og einfalt að verða við beiðni okkar og koma þeirri samræðu á við allra fyrsta tækifæri hér á hinu háa Alþingi þannig að innviðaráðherra geti gert hreint fyrir sínum dyrum og hv. þingmenn geti rætt um stöðuna eins og hún er og við öll öll sem erum hér inni sýnt að við getum risið undir því starfi sem okkur hefur verið falið og undir þeim siðareglum sem við höfum sett okkur. Virðulegi forseti. Ég kem hingað upp til að taka undir þá ósk sem hér er fram komin. Ég lít svo á að þetta mál sé þess eðlis að það þurfi að fara fram um það umræða einmitt í þessum sal. Það vakti athygli mína að hæstv. innviðaráðherra var ekki meðal þeirra ráðherra sem voru hér í óundirbúnum fyrirspurnatíma í gær. hætti að það verður hann heldur ekki á morgun. Hann er að meginstefnu til fjarverandi. Hann svarar ekki spurningum fjölmiðla. Við vitum það hins vegar að pólitískur aðstoðarmaður hans hefur verið í þéttu sambandi við fjölmiðla. Það er hún sem hefur útskýrt þann orðarugling sem átti sér stað allt þangað til hún var leiðrétt með það. Þá lauk samtalinu af hálfu Framsóknarflokksins. Ég set spurningarmerki við það hversu einlæg og hversu ærleg sú afsökunarbeiðni var sem hæstv. ráðherra setti fram þegar hann gerði það í því samhengi að hann var kominn algerlega upp við vegg.

Virðulegi forseti. Hv. þingmenn og kæra þjóð. Ég hef ferðast meira en góðu hófi gegnir um allan heim og alls staðar sem ég kem þá segi ég að ég sé frá Íslandi og ég er mjög stoltur af því. Ég var í Bangkok á tveimur stöðum sama daginn. Ég sagði: Ég er frá Íslandi. Þá sagði viðmælandi minn: Eiður Guðjohnsen. Ég var í Buenos Aires og þá sagði viðmælandi minn: GusGus. En það sem ég vildi segja við ykkur er þetta: Árið 1991 fór ég til San Diego í boði Jóns Sigurðssonar sem seinna varð ráðherra og hann fór með mig á samkomu Íslendinga í alþjóðagarðinum í San Diego. Þar voru samankomnir 40 einstaklingar sem flestir töluðu ekki íslensku og höfðu margir hverjir aldrei komið til Íslands. En þeir voru svo stoltir af því að vera Íslendingar að þeir höfðu þörf fyrir að láta alla vita. Ég segi bara: Sitt sýnist hverjum.

Herra forseti. Fram hafa stigið hæstv. ráðherrar ríkisstjórnarinnar og hver af öðrum reynt að gera lítið úr því sem átti sér stað um helgina þó að aðstoðarmaður hæstv. innviðaráðherra hafi slegið botninn úr hvað það varðar.

er öll mismunun á öllum sviðum samfélagsins bönnuð, þar á meðal það sem skilgreint er sem áreitni. Áreitni er skilgreind sem hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna.

Herra forseti. Samkvæmt þessari 61. gr. er það svo að forseti getur heimilað ráðherrum og formönnum stjórnmálaflokka að koma og gefa sérstaka yfirlýsingu og síðan eftir atvikum fulltrúum annarra flokka að bregðast við. Þetta felur í sér heimild, líklega ekki boðvald, forseta yfir einstaka ráðherrum. En ég tek undir

mennta- og barnamálaráðherra, held ég að ég fari rétt með, þann lærdóm af málinu að samfélagið þurfi allt að læra. Ég ætla mér að leyfa mér að vera ósammála því. En ég ætla hins vegar að segja að Alþingi þarf að læra af málinu. Við þurfum að vanda okkur við viðbrögð okkar í þessu máli.

einhverju marki að snúast um það með hvaða hætti við sjálf ætlum að virða þau lög sem við erum að setja okkur í þessum töluðu orðum.

Virðulegur forseti. Ég kem hér upp til að taka undir þá beiðni sem liggur hér fyrir. Það er algjörlega skýrt skv. 61. gr. að forseti getur heimilað það sem hér er farið fram á ef ástæða er til. Því miður er ekki hægt að skilja viðbrögð hæstv. forseta Alþingis rétt áðan öðruvísi en svo að honum finnist ekki ástæða til. Því munum við þingmenn, ef af verður, vera í þeirri stöðu að ræða við hæstv. innviðaráðherra og formann Framsóknarflokksins um pólitísk mál í dag á sama tíma og a.m.k. tveir ráðherrar í ríkisstjórn Íslands treystu sér ekki til að lýsa yfir stuðningi við hann að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun.

hæstv. ráðherra. Þá strandar bara á ákveðnum flokkum. Það eru stjórnarflokkarnir sem hafa ekkert tjáð sig um þetta. Á þá að skilja það sem svo að stjórnarflokkarnir vilji ekki að þessi umræða eigi sér stað? Er ástandið í Stjórnarráðinu orðið það viðkvæmt, eins og endurspeglast í því t.d. að formaður Sjálfstæðisflokksins, þegar hann er spurður hvort hann styðji innviðaráðherra, segir ekki já. Það er eina svarið sem er í boði þegar þú ert ráðherra í ríkisstjórn. Ef þú styður ríkisstjórnina sem ráðherra þá segirðu: Já, mér finnst hann ekkert eiga að segja af sér.

þingskapa nema síður sé. Ég held að það gæti einmitt liðkað fyrir þingstörfunum hérna í dag og næstu daga ef þessi grein yrði virkjuð og ráðherrar kæmu hingað og gerðu hreint fyrir sínum dyrum. Við á Alþingi erum sett í svolítið undarlega stöðu með þessari framgöngu ráðherra og með þessum óskýru svörum og óskýru afstöðu samráðherra hans og ég held að það sé alveg á kristaltæru að það væri vanvirðing við fólk af erlendum uppruna á Íslandi ef við myndum bara halda hér áfram umræðu um fjármálaáætlun eins og ekkert hefði í skorist. Við getum ekki gert það. Þannig að ég tek enn og aftur undir þá kröfu að 61. gr. laga um þingsköp verði virkjuð og innviðaráðherra a.m.k. boðið að gera hér

Virðulegi forseti. Ég vil koma hér upp öðru sinni til að styðja við þá ósk sem hér er fram komin. Ég tel fulla ástæðu til að þetta samtal og þessi umræða eigi sér stað hér í þingsal strax í dag. Málið er einfaldlega þess eðlis. Ég vil líka nefna það sem hv. þingmenn eru hér að tala um, að það er stjórnarandstaðan ein sem stendur í þessum sal í dag og fer fram á þetta. Stundum felast sterk skilaboð í þögninni.

Við þurfum hins vegar á þessu samtali að halda hér í þessum sal í dag. Það þarf að ræða þetta mál.

Það sem ég var að bregðast við var beiðni fréttamanns um að taka afstöðu um það hvort annar stjórnmálamaður ætti að segja af sér og það er bara mín skoðun að það fari ekkert sérstaklega vel á því að einn stjórnmálamaður segi annan eiga að segja af sér. Það eru reyndar nokkrir hér í þingsal sem oft hafa lýst þeirri skoðun sinni að ég eigi að segja af mér og ég hef ekki orðið við því og ég tel að afstaða gagnvart þeirri spurningu liggi bara hjá ráðherranum sjálfum.

og skapa þannig einhvern andstæðing þá held ég að hægt sé að afgreiða það í eitt skipti fyrir öll. Orðin eru að sjálfsögðu óverjandi og ráðherrann hefur sjálfur lýst því yfir að hann ætli ekki að reyna að

Þannig að ég vænti þess að forseti taki vel í þessa beiðni og spari þinginu smáumræður með því að segjast ætla að hitta þingflokksformenn og spjalla aðeins um þetta.

og ráðherrar sumir hverjir hafa gert það að mínu mati með ágætlega réttum hætti. En mig langar samt aðeins að nefna það að þegar ráðherrar eru spurðir fyrir utan ráðherrabústaðinn eða Stjórnarráðið hvort þeir treysti öðrum ráðherra þá er svarið undantekningarlaust: Já. (Gripið fram í.) En það voru tveir ráðherrar sem sögðu eftir fundinn í dag, tveir, að þeir treystu sér ekki til þess að fara með þá fullyrðingu: „Það er alfarið mál þess sem í hlut á hverju sinni að leggja mat á það og ég ætla ekki að leggja neitt á mig til að hjálpa til við það.“ — Ég ætla ekki að leggja neitt á mig til að hjálpa til við það. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra vildi ekkert láta hafa eftir sér hvort hún teldi að Sigurður gæti setið áfram sem ráðherra vegna málsins. Eftir hvaða annan ríkisstjórnarfund hefðu þessi orðaskipti farið svona?

tel ég mig alveg fullvissa um, væri ráðherra núna að segja af sér. Þetta voru rasísk ummæli sem eru fyrir neðan virðingu ráðherra, fyrir neðan virðingu þingsins, sem hann hefði aldrei átt að láta frá sér. En ekki nóg með það. Þessi ummæli eru brot á lögum sem hans eigin ríkisstjórn setti fyrir fjórum árum síðan. Þetta eru lög sem hæstv. fjármálaráðherra

Og ekki nóg með það að hann segi ekki af sér eins og tíðkast í öllum öðrum þróuðum lýðræðisríkjum heldur ætlum við ekki einu sinni að taka umræðuna um það hér í þingsal af því að það er búið að ákveða fyrir fram hvernig umræðan eigi að vera.

Nú er verið að bæta mismununarþáttum við, svo sem fötlun og öðrum þáttum sem valda því gjarnan að fólki er mismunað. Þessum lögum eins og þau eru í dag virðist ekki hafa verið beitt. Þeim virðist ekki hafa verið framfylgt. Það virðist ekki hafa verið gert neitt í framkvæmd og ég velti fyrir mér: Hvers vegna erum við að bæta við mismununarþáttum þegar hæstv. forsætisráðherra sjálfum, sem er að leggja þetta til, er greinilega alls ekki alvara með þessum lögum? Til hvers eru þessi lög ef þau gilda ekki einu sinni um ráðherra í hæstv. ríkisstjórn?

Á eftir ráðherra munu talsmenn allra þingflokka taka til máls. Að loknum almennum umræðum um áætlunina munu fagráðherrar taka þátt í umræðum um einstaka málaflokka í dag, á morgun og á fimmtudagsmorgun.

og verður tíminn í andsvörum með þeim hætti að það verða tvær mínútur í fyrri andsvörum og svörum og ein mínúta í síðara skiptið, bæði hjá ráðherra og þingmanni.

Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2023–2027, sem dreift hefur verið á þskj. 735. Þetta er fyrsta fjármálaáætlun nýrrar ríkisstjórnar og byggir hún í meginatriðum á gildandi fjármálaáætlun og nýrri fjármálastefnu sem samþykkt var á Alþingi í febrúar síðastliðnum. Í áætluninni endurspeglast áhersla ríkisstjórnarinnar á stöðugleika, efnahagslegar framfarir og kraftmikla verðmætasköpun á traustum grunni undanfarinna ára. Góð staða í kjölfar heimsfaraldurs sýnir okkur svart á hvítu að halli á ríkissjóði er allt annað en tapað fé, þessi halli nýttist til að verja lífskjör og styðja við kraftmikinn viðsnúning. Til að stuðla að áframhaldandi árangri skiptir máli að stefnan fram á við sé enn skýr. Hægja þarf á vexti útgjalda og treysta grunninn á ný til að verja uppbyggingu og geta mætt óvæntum áföllum framtíðar. Skuldastaða hins opinbera var ekki fyrirstaða í baráttunni við efnahagslegar afleiðingar heimsfaraldursins þar sem nægt svigrúm var til hallareksturs og skuldaaukningar. Með því gátum við stutt vel við hagkerfið og sögðum í upphafi að við vildum gera meira en minna að kostnaðurinn af því að gera of lítið væri oft meiri en sá sem fylgir því að gera tímabundið of mikið, þegar upp er staðið. Á þeim tíma stóð samfélagið á traustum grunni ábyrgrar hagstjórnar undanfarinna ára, þar sem hagvaxtarskeið var nýtt til að koma jafnvægi á fjármál ríkissjóðs. Fyrir vikið var hægt að bregðast við af fullum krafti þegar áfallið skall á, gera meira en minna og standa með heimilum og fyrirtækjum. Ráðstafanir í ríkisfjármálum vegna faraldursins nema ríflega 280 milljörðum kr. á árunum 2020–2022 en umfang þeirra var mest á árunum 2020 og 2021.

Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands, sem liggur til grundvallar þessari áætlun, gerir ráð fyrir að hagkerfið leiti nokkuð hratt í átt til jafnvægis strax á næsta ári. Gert er ráð fyrir að umsvif í ferðaþjónustu aukist og atvinnuleysi minnki, en samkvæmt spánni er ekki að vænta viðlíka þensluskeiðs og hefur gjarnan fylgt samdráttarskeiðum í íslensku efnahagslífi. Gert er ráð fyrir því að ársverðbólga verði nær 6% á þessu ári en taki að lækka þegar líður á árið og verði við 2,5% verðbólgumarkmiðið frá og með árinu 2024. Þróun mála eftir innrás Rússa í Úkraínu hefur áhrif á stöðu efnahagsmála hér líkt og víðar. Til þessa hafa áhrifin ekki síst birst í verðhækkunum á hrávörumörkuðum, sem leggjast við misvægi framboðs og eftirspurnar eftir faraldurinn. Þótt áhrifin á íslensk heimili séu nokkur eru þau umtalsvert minni en víðast í Evrópu þar sem mörg heimili eru verulega háð gas- og olíuflutningum frá Rússlandi. Kostnaður vegna kyndingar og samgangna hefur þannig óvíða hækkað minna en hér á landi. Óvissuþættirnir eru sömuleiðis innan lands, en þróun verðbólgu og vaxta á tímabilinu mun að talsverðu leyti ráðast af komandi kjarasamningum. Þar er til mikils að vinna að varðveita stöðugleikann og þá góðu stöðu sem hefur myndast hér síðustu misseri. Lífskjararannsókn Hagstofunnar bendir þannig til þess að hlutfall heimila sem eiga erfitt með að ná endum saman hafi aldrei verið lægra en árið 2021, en auk þess hafa aldrei færri talið byrði húsnæðiskostnaðar þunga. Eignastaða heimila er heilt yfir sterk, uppsafnaður sparnaður mikill og hlutfall vaxtakostnaðar af ráðstöfunartekjum hefur lækkað meðal allra tekjuhópa. Í dag er ríflega helmingur útistandandi fasteignalána heimila óverðtryggður og viðskiptabankarnir veittu hærri íbúðalán með föstum vöxtum en breytilegum árið 2021. Hlutfall heimila í vanskilum hefur aldrei verið lægra hér á landi en árið 2021, en það nam 0,9% í lok ársins. Mikilvægasta hagsmunamál íslenskra heimila nú er að varðveita stöðugleikann eftir fremsta megni og vinna þannig gegn sveiflum í hagkerfinu. Það verður best gert með heilbrigðri heildarumgjörð, frekar en sértækum aðgerðum í hvert sinn sem verðbólga fer tímabundið yfir markmið Seðlabankans. Virðulegi forseti. Eins og áður segir er gert ráð fyrir miklum afkomubata fyrir ríkissjóð samanborið við fyrri áætlanir.

Afkomubatinn skýrist fyrst og fremst af hagvexti allt tímabil fjármálaáætlunar og kröftugum vexti á helstu tekjustofnum ríkissjóðs. Afkomubatinn á þessu ári

Tekjurnar munu vaxa í hlutfalli af landsframleiðslu fram á mitt tímabil fjármálaáætlunar og verður tekjustigið þá orðið sambærilegt því sem var árin 2016–2018. Á tímum heimsfaraldursins var haldið áfram að lækka skatta. Með lækkun tekjuskatts og nýju framleiðniviðmiði við útreikning persónuafsláttar og þrepamarka hefur skattbyrði tekjulægri hópa lækkað sérstaklega og ráðstöfunartekjur aukist.

Veruleg tækifæri, ef svo mætti orða það, felast í heildarendurskoðun á skattlagningu ökutækja. Það felast tækifæri í þessu í fleiri en einum skilningi. Í fyrsta lagi erum við að vinna að orkuskiptum í landinu og við getum beitt þessu kerfi til að ná markmiðum okkar þar. En við höfum líka á undanförnum árum verið með mjög ívilnandi reglur sem hafa skilað sér í því að við erum með mjög hátt hlutfall umhverfisvænna bifreiða í innflutningi og í nýskráningum en við þurfum að finna nýtt jafnvægi fyrir þessa tekjulínu. Eldsneyti og ökutæki hafa verið stór hluti af tekjustofnum ríkisins og við þurfum að huga að framtíðinni nú þegar orkuskiptin eru að ganga í garð. Þessi síðustu ár hafa tugmilljarða skattaívilnanir verið veittar í þágu kaupa á vistvænum bílum og við höfum þess vegna náð þessum mikla árangri með tilheyrandi jákvæðum loftslagsáhrifum og lægri rekstrarkostnaði heimila, við skulum ekki gleyma þeim þætti heldur.

og við boðum breytingar á þessu í áætluninni að þessu sinni. Það felur í sér að við smíðum framtíðartekjuöflunarkerfi þar sem skattlagning ökutækja endurspeglar í auknum mæli notkun á vegakerfinu

dregið verulega úr tímabundnum stuðningi vegna kórónuveirufaraldursins. Þetta skiptir máli þegar umfang útgjaldahliðar ríkisins er borið saman við þetta tímabil, þ.e. þegar undanfarin ár eru borin saman við árin fram undan. Á árunum fyrir heimsfaraldurinn var mikil áhersla lögð á að efla og auka opinbera þjónustu, bæta réttindi í tilfærslukerfum og hækka fjárfestingarstig ríkisins. Frumgjöld ríkisins á árunum 2016–2019 jukust af þessum sökum verulega, eða um 5–6% að raunvirði á ári. Líkt og áður segir gerir áætlunin nú ráð fyrir að vöxtur útgjalda verði hægfara og minni en vöxtur landsframleiðslunnar á tímabilinu. Þannig er gert ráð fyrir að frumgjöld ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu lækki smám saman á tímabili áætlunarinnar og verði nálægt 28% af vergri landsframleiðslu í lok þess. Í þessu felst að raunvöxtur frumgjalda verður u.þ.b. 1% á ári að meðaltali. Gengið er út frá því að frumútgjöld ríkissjóðs aukist um tæpa 48 milljarða kr. frá áætlun yfirstandandi árs eða sem nemur 4,5% og verði um 1.120 milljarðar kr. á næsta ári 29,2% af vergri landsframleiðslu. Að jafnaði vaxa útgjöldin um 46 milljarða kr. að nafnvirði á ári eftir það eða um 3,9%. Stærstur hluti þeirrar aukningar er vegna áætlaðra launa- og verðlagshækkana á tímabilinu en þær nema um 37 milljörðum kr. á ári að meðaltali.

til endurskoðunar á örorkuhluta almannatrygginga þar sem áhersla verður lögð á starfsendurhæfingu og ýmis vinnumarkaðsúrræði. Þá hækka útgjöld vegna aukinna framlaga til Fæðingarorlofssjóðs vegna aukins fjölda fæddra barna auk áhrifa af lengingu orlofsins í tólf mánuði og hækkunar hámarksgreiðslna. Af auknum framlögum til annarra málaflokka má m.a. nefna að 900 millj. kr. verða lagðar í að innleiða nýja menntastefnu. Þá verður 200 milljóna kr. varanlegri aukningu veitt til aðgerða gegn kynferðisbrotum og því til viðbótar kemur 100 millj. kr. tímabundið framlag á árunum 2023 og 2024 svo að örfá dæmi séu nefnd. Stærsta einstaka fjárfesting ríkisins er hins vegar áfram bygging nýs Landspítala og nema heildarframlög til framkvæmdarinnar á tíma áætlunarinnar yfir 90 milljörðum Þá verður áfram stutt við grænar fjárfestingar í gegnum skattkerfið og auknum stuðningi við rannsóknir og þróun viðhaldið, en með því er stutt við nýja og hratt vaxandi stoð íslensks efnahags. Útflutningstekjur hugverkaiðnaðar eru nú áætlaðar um 10% af útflutningi, en þær hafa tvöfaldast frá árinu 2014 og aukist um 50% frá 2018. Ísland mælist nú í 17. sæti af 132 þjóðum hvað varðar nýsköpunarvirkni samkvæmt samkvæmt WIPO, global innovation index, og hefur hækkað úr 23. sæti á fjórum árum. Vöxtur hugverkaiðnaðar leggst við bætta afkomu stóriðju og sjávarútvegs, en öflugt atvinnulíf er enn sem áður grundvallaratriði þegar kemur að vaxandi velferð á tímabilinu. Áfram verður lögð rík áhersla á nýtingu tæknilausna, fjarþjónustu og stafvæðingar hjá hinu opinbera, að auki við áframhaldandi sameiningu stofnana og samlegð í innkaupum og rekstri kerfa. Á vefnum Ísland.is má þegar nálgast yfir 900 þjónustuferli ríkisins, stafrænt pósthólf og fjölda sjálfsafgreiðsluumsókna o.s.frv.

Alls hefur áætlaður ávinningur stafvæðingar í formi hagræðingar og aukinnar skilvirkni í ríkisrekstri verið metinn tæpir 10 milljarðar kr.

Ef það verður ekki farið í þær lágmarksframkvæmdir þá mun það kosta samkvæmt skýrslu McKinseys, sem kom út um daginn, 9 milljarða á ári í auknu álagi vegna starfa eða rýma sem vantar. 9 milljarða vextir. Það munar um minna þar. Það að þessi fjárheimild sé ekki til staðar er einfaldlega lygi um það hver skuldastaða ríkisins er því að þessi útgjöld munu þurfa að koma til, sem breytir afkomu ríkissjóðs, sem breytir skuldastöðu ríkissjóðs. Við sjáum hérna fjármálaáætlun sem er með ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar, með þjóðarleikvang sem er inni í einhverju óráðstöfuðu framkvæmdafé, með hjúkrunarheimili sem er ekki fjárheimild fyrir. Eigum við að trúa því að skuldastaðan endi í núlli við lok þessarar fjármálaáætlunar?

með töluvert miklar uppsafnaðar fjárheimildir, m.a. til þess að fara í verkefni eins og það sem hér er rakið. Í ljósi þess hversu hægt hefur gengið að koma fjármagni út í nákvæmlega þessum tilgangi, byggja hjúkrunarheimili, þá væri mjög óvarlegt að þykjast geta sett einhverja ákveðna tölu eftir árið 2024 fyrir slíka uppbyggingu. Verða einhvern tímann reist eftir 2024 hjúkrunarheimili? Já, það getur vel verið. En mun það kalla á þeim tímapunkti á nýjar fjárheimildir? Ég er ekki svo viss um það. Ég ætla að vekja athygli á því að í lok síðasta árs vorum við með 10 milljarða kr. ónýttar fjárheimildir fyrir uppbyggingu Landspítalans. Við settum í lok árs 2020, ef ég man rétt í kringum 1.350 milljónir, til þess að létta á Landspítalanum, til þess að fjölga einmitt rýmum. Það kom varanlega inn í fjárlögin og var í gildi á síðasta ári og er í gildi á þessu ári. En enn eru þessir sjúklingar inni á Landspítalanum. Það hefur ekki skort fjárheimildirnar. Við erum með 2,7 milljarða kr. uppsafnaða fjárheimild til þess að fara í þá uppbyggingu. Og þegar hv. þingmaður heldur því fram að við séum að reyna að fela afkomu eða gera lítið úr skuldastöðunni eins og hún verður eftir 2024 þá held ég að hann þurfi aðeins að gá betur eftir því hversu mikið við eigum af fjárheimildum. Við verðum að skoða með sitthvorum gleraugunum afkomu ríkissjóðs á þjóðhagsgrunni, eins og við horfum á þetta núna, og síðan hins vegar á rekstrargrunninum vegna þess að það hefur oft á tíðum verið þannig hér í þinginu að við höfum

Það er Alþingi sem þarf að fá þessar upplýsingar um hvað á að vera byggt, hver áform stjórnvalda eru, hvort sem það tefst síðan á einn veg eða annan. Við vorum með mál hérna þar sem sagt var nei við fjárheimild fyrir Sjúkrahúsið á Akureyri,

það er kannski of langt mál að fara út í það í stuttu andsvari, en við erum bara á ákveðnum villigötum í þessari umræðu. Við erum að horfa á þetta: Hvað á að setja marga steypufermetra í fjármálaáætlun í hjúkrunarheimili? Við þurfum að hugsa þetta kerfi upp á nýtt og fara að vista réttinn til að fá rými hjá fólkinu sjálfu, en ekki að góna bara á milljarðana í fjármálaáætlun, og treysta því að við getum með samstarfsaðilum tryggt að þessi úrræði verði til staðar. Svo þarf, eins og kemur fram í nýlegri skýrslu, að létta á þrýstingi eftir hjúkrunarrýmum vegna þess að við erum að bregðast áður en

Við erum ekki hér að afgreiða tekjubandorm næsta árs eða næstu ára. Við erum heldur ekki að taka upp nýtt almannatryggingakerfi. Við erum hérna með áætlun um helstu forsendur tekju og gjalda ríkissjóðs á áætlunartímabilinu.

almannatryggingalögin eru smíðuð þegar það koma verðbólgutímar, en við vonumst auðvitað til þess og erum að reyna að leggja upp með áætlun sem styður við það að við náum tökum á verðbólgunni

á ári. Við erum þegar að setja rúmlega 10% af öllum tekjum ríkissjóðs í málefni aldraðra. Við gerum það. Málefni öryrkja fylgja þar fast á eftir.

og við erum skyndilega komin út í allt aðra umræðu um að þessi hefðbundnu viðmið okkar sem bæði eru lögfest og við höfum talað fyrir hér, að tryggja vaxandi kaupmátt í samræmi við getu ríkissjóðs hverju sinni, eru hætt að skipta máli. Menn vilja fara að tengja sig við einhver ný viðmið. Auðvitað kemur kjaragliðnunarumræðan upp nú þegar okkur hefur tekist að stórhækka laun þeirra sem eru lægst í tekjustiganum.

En á sama tíma stendur í þessum doðranti að það eigi að setja 430 milljónir í endurhæfingarkerfi öryrkja.

þarf hv. þingmaður ekki að tala um að ég sé að skálda einhverja sögu hér þegar við erum að horfa aftur í tímann. Þetta eru bara rauntölur þegar við erum að gera upp fortíðina og þá er hægt að skoða hvernig kaupmáttur hefur þróast og þetta eru mældar stærðir. Það er líka hægt að skoða þetta á tekjusögunni.is. Það er bara óumdeilt að kaupmáttur bóta hefur vaxið á undanförnum árum og hann hefur vaxið verulega og fram undir síðustu ár ár fór hann vaxandi langt umfram kaupmátt launþega. Varðandi endurhæfingarlífeyririnn er það einhver besta fjárfesting sem við getum gert vegna þess að einmitt með því að leggja áherslu á endurhæfingarlífeyri þá hefur okkur tekist að stöðva nýgengi örorku í landinu í fyrsta skipti í mjög mörg ár og mjög ánægjuleg þróun átti sér stað hvað það varðar í fyrra og við vonumst til að hún haldi áfram í ár.

kannski í ljósi þess að þessi fjármálaáætlun sem hér er rædd býður ekki upp á nein ný úrræði til að bregðast við undirliggjandi vanda verðbólgunnar, húsnæðismálunum. Það er nefnilega svo að það virðist vera samdráttur í framlagi til húsnæðismála á þessu kjörtímabili. Strax á næsta ári hrynja stofnframlög til uppbyggingar nýrra íbúða.

Ég spyr því: Hvernig stendur á því að stórir málaflokkar, stórir pólitískir málaflokkar sem hæstv. ráðherrar í sömu ríkisstjórn og hæstv. fjármálaráðherra hafa talað fyrir breytingum á og talað fyrir að meira fjármagn

og veltum því fyrir okkur hvaða árangri við höfum náð heilt yfir til að létta á skuldastöðu heimilanna og til þess að tryggja lægri greiðslubyrði, þá held ég að nýútkomin lífskjararannsókn Hagstofunnar tali sínu máli. Hún var ekki beint glæsileg staðan þegar við vorum að fást við vangetu stjórnar sem stjórnaði hér á árunum 2009–2013 til þess einmitt að horfast í augu við það að skuldavandi heimilanna þá var orðinn efnahagslegt vandamál efnahagslegt vandamál sem við réðumst gegn með mjög markvissum aðgerðum. Nú er sagt að vandi heimilanna sé nú þegar orðinn gríðarlegur eða verði það eftir einhverja mánuði. Það sem ríkisstjórnin hefur gert er að koma aftur á samstarfshópi um aðgerðir í húsnæðismálum. Hann er tekinn til starfa. Hann er leiddur af sama fólki og gerði það fyrir lífskjarasamningana 2019. Við höfum boðað að okkar vilji standi til þess að eiga gott samráð við sveitarfélögin til þess að bregðast við á framboðshlið. Ég hef áhyggjur af því hversu margir sjá ekki — — ég er ekki að halda því fram hér um hv. þm Kristrúnu Frostadóttur, en mér finnst það svona almennt í umræðunni, það er alltaf kallað eftir því að grípa til aðgerða sem á endanum munu ekki gera annað en að auka eftirspurn. Ég hef sömuleiðis áhyggjur af því hve illa sveitarfélögunum hefur gengið að stilla saman strengi sína, ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu, til að spá fyrir um þörfina og bregðast við henni, t.d. í svæðisáætlunum sínum.

fyrir tilstuðlan opinbers húsnæðisstuðnings …“ Það birtist ekki í þessari fjármálaáætlun. Hvernig stendur á því? Það þýðir ekkert að vera að vitna áfram í þessa samstarfshópa. Það hafa næstum því allir ráðherrar þessarar ríkisstjórnar gert það en svo birtist bara sýnin svart á hvítu í þessari fjármálaáætlun og það er engin breyting á fjármagninu þar að lútandi. Það er hins vegar alltaf hægt að finna fjármagn sem er þensluhvetjandi í hin og þessi úrræði, hvort sem við tölum um Allir vinna eða séreignarsparnaðinn sem við vitum að fór til tekjuhæstu 30% og jók verðbólgu og þrýsti upp húsnæðisverði. Ég spyr bara: Hvað varð um þá fjármagnsaukningu sem átti að verða?

þegar niður falla tímabundin framlög sem hafa verið grundvöllur að stofnframlögum þá má sjá breytingu raungerast og það verður að teljast hafa verið fyrirséð. En ég held að öðru leyti þá verðum við að svara þessu þannig að það er bara ekki tímabært að fara að setja einhverja ákveðna tölu á það hversu sterkt stjórnvöld telja rétt að stíga inn á þessu sviði. Það sem við höfum gert á undanförnum árum er að við höfum umbreytt húsnæðiskerfinu á Íslandi, bæði með hlutdeildarlánum og hins vegar með almenna íbúðakerfinu. Ég held samt sem áður að það hafi ekkert eitt skipt heimilin og húsnæðismarkaðinn jafn miklu máli og það að skapa hér skilyrði fyrir lægri vexti. Ef það er eitthvað eitt sem á að standa upp úr í kjaralotunni í haust þá held ég að það ætti að vera það að taka höndum saman við stjórnvöld sem með þessari áætlun sýna í verki vilja til að draga úr þenslunni og þannig ætti kjaralotan að snúast um einmitt þetta.

hann á eftir að borga fyrir hækkandi matvælaverð. Þetta er bara það sem sá hópur sem er á strípuðum töxtum á vinnumarkaði er að glíma við.

ítrekað það þjóðfélag sem tryggir mestan jöfnuð í lífskjörum. Ef við veltum nánar fyrir okkur stöðu þeirra sem eru með minnstar tekjurnar og húsnæðisöryggi þeirra þá verð ég að vísa til þess að við höfum hér verið að gera umbætur á húsnæðismarkaðnum með almenna íbúðakerfinu, með stofnframlögum og á leigumarkaðinum með húsnæðisbótum. Þetta ber allt að sama brunni. Við getum ekki leyst þessi vandamál með því að hella frekari olíu á eldinn. Við verðum að tryggja að framboðshliðin verði í lagi og hér sé haldið þannig á stjórn efnahagsmála, í samvinnu við vinnumarkaðinn, að við stuðlum að stöðugleika og lægra vaxtaumhverfi. Það er eitt og sér langstærsta hagsmunamálið eins og ég horfi á það. Við höfum mikið rætt hérna um vaxtahækkanir að undanförnu, skiljanlega. Þá getur þrengt að mörgum og það þrengir kannski fyrst að tekjulægri heimilum þegar vextir hækka og verðbólga gerir vart við

Ef það er einhver einn lærdómur sem við getum dregið af þessu er hann sá að við getum vel gert þetta ef við stöndum saman og erum sammála um megináherslur.

þegar við sömdum um stofnframlögin á árinu 2015, sem var nú upphafið að lögunum um almennar íbúðir, þá var þar samið um 2.300 stofnframlög sem áttu að skiptast niður á fjögur ár. Það hefðu þá

Þetta er hluti af þessum framboðsvanda sem við erum alltaf að ræða um. Það er einhvers staðar í framtíðinni sem menn hafa gert ráð fyrir því að lóðir verði tilbúnar og gatnagerð kláruð o.s.frv., en byggingarhæfar lóðir undir þessi íbúðaform hafa ekki verið til ráðstöfunar. Það er slæmt. Og ég verð að segja að bara það að

Þetta er planið út kjörtímabilið. Þetta er ríkisstjórn hins kerfislæga vaxtar, ríkisstjórn sem uppfærir skjöl án pólitískrar stefnumótunar, ríkisstjórn sem hefur útvistað stórpólitískum ákvörðunum til embættismanna sem framreikna málaflokka. Kerfislægur vöxtur skýrir nær allar breytingar í þessari fjármálaáætlun. Þau treysta sér ekki einu sinni til að útfæra aðhaldsaðgerðir á tímabilinu. Við stöndum frammi fyrir stórum verkefnum, breyttri heimsmynd; eftirköst heimsfaraldurs, mesta verðbólga í 12 ár, brotinn húsnæðismarkaður, stríð í Evrópu og hingað mætir hæstv. ríkisstjórn með fjármálaáætlun sem felur í sér framreikning. Búa þau í öðrum veruleika en við hin? Í fjármálaáætlun hæstv. ríkisstjórnar kemur fram að stærsti útgjaldaliðurinn á tímabilinu sé til félags- og tryggingamála, 26 milljarðar kr. Þessir 26 milljarðar kr. er allt kerfislægur vöxtur. Hér eru teknar forsendur um öldrun þjóðar og fjölgun öryrkja á tímabilinu og skjalið uppfært. Þetta eru ekki 26 milljarðar kr. í bætta þjónustu eða betri kjör þessara hópa. Þetta eru 26 milljarðar kr. sem bætast við útgjöld ríkissjóðs til að standa undir núgildandi lögum um almannatryggingar.

Nei, ekkert slíkt verður gert. Það eru engar fjárheimildir fyrir slíku hérna. Og hvað með stórsóknina í heilbrigðismálum? Sjúkrahúsþjónusta, jú, þar heldur framreikningurinn áfram. Nánar tiltekið vitum við að reiknaður raunvöxtur, sem er ekkert annað en flókið orðasamband yfir álag á spítalann vegna öldrunar þjóðar og fjölgunar, er 1,8% í líkönum fjármálaráðuneytisins. Það er reyndar úrelt viðmið, en gott og vel. Og hvað birtist okkur í þessari fjármálaáætlun?

Er skemmst frá því að segja að í síðustu fjárlögum var fjármagnið sem fékkst út af þessum reiknaða raunvexti fyrir heilbrigðiskerfið allt notað til að mæta kostnaði vegna betri vaktavinnutíma. Ekki verður betur séð en að það sé planið aftur núna. Hvað þýðir þetta? Jú, það var sem sagt ráðist í aðgerðir til að draga úr álagi á fólki í heilbrigðiskerfinu með því að fækka vinnustundum nema nú á að borga fyrir þessar færri vinnustundir með fjármagni sem annars myndi nýtast til að mæta aukinni hjúkrunarþyngd, sem sagt auknu álagi.

Hverjum datt í hug að hægt væri að innleiða betri vaktavinnutíma án kostnaðar? Það mun auka virkni, draga úr örorku og kulnun, auka vilja fólks til að gefa kost á sér í þessa vinnu en þetta mun taka áratug. Það verður að vera pólitískur vilji til að ráðast í breytingar sem kosta til að byrja með.

Fram kemur í skýrslunni að bæta þurfi við 240 úrræðum fyrir langtímaumönnunarsjúklinga, svo sem í heimaþjónustu, hjúkrunarrými og endurhæfingu, svo spítalinn springi ekki. Sparnaðurinn við að ráðast í slíkar aðgerðir, sparnaður sem birtist ekki strax en með tíð og tíma, yrði heilt yfir fyrir heilbrigðiskerfið 1–2 milljarðar, en 9 milljarðar á Landspítalann. Það er ekkert um þetta í þessari fjármálaáætlun.

„Sá ráðherra er hér stendur leggur mikla áherslu á uppbyggingu félagslegs húsnæðis um allt land og hefur lagt inn tillögur í fjármálaáætlun fyrir árin 2023–2027 um verulega aukningu fjármuna til að fjölga uppbyggingu íbúða fyrir tilstuðlan opinbers húsnæðisstuðnings Og áfram heldur hæstv. ráðherra: „Og já, við erum með framtíðarsýn. Við erum með plan og það skýrist.“ Gott og vel. Það plan hefur skýrst. Það plan heitir fjármálaáætlun. Kíkjum aðeins á hana. Fjármagn í húsnæðismál dregst saman á tímabilinu. Í áætluninni má finna viðbótar 0,5 milljarða kr., 500 millj. kr., til að mæta fjölgun leigjenda á tímabilinu. ekki aukinn stuðningur við hópinn heldur einmitt kerfislægur vöxtur en að öðru leyti dregst húsnæðisstuðningurinn saman. Stofnframlög til að byggja almennar íbúðir dragast saman um 2 milljarða kr.

Svo er það uppbyggingin. Innviðastjórnin hét þetta nú einu sinni og hver varð niðurstaða þeirrar innviðastjórnar? Jú, eitt ár, það tókst að koma opinberri fjárfestingu almennilega af stað og það var fyrir tilstuðlan heimsfaraldurs. Árið 2021 var fjárfesting ríkisins loksins komin upp í sögulegt meðaltal fyrir 2011

Verkefni hafa verið færð á undanförnum árum yfir til sveitarfélaganna án þess að nægjanlegt fjármagn hafi fylgt með og í staðinn þurfa sveitarfélögin að halda aftur af nauðsynlegri fjárfestingu. Hvergi í þessari fjármálaáætlun má sjá merki um að þessi staða verði löguð. Virðulegi forseti. Hvert fór andvirði Íslandsbanka í þessari fjármálaáætlun? Gífurlegur kostnaður varð af bankahruninu sem leiddi af sér uppsafnaða innviðaskuld úti um allt land. Heilbrigðiskerfið er enn laskað eftir niðurskurð. Almenningur eignaðist bankana sem skaðabætur fyrir bankahrunið. Almenningur er búinn að bíða eftir uppbyggingunni. Andvirði bankahrunsins er nú að koma til baka og við siglum bara áfram á kerfislægum vexti. Engin tilraun er gerð til að nýta andvirðið í að endurstilla kerfin okkar sem eru vanstillt eftir síðasta áfall. Í stað þess að nýta svigrúmið, nýta hagstæð vaxtakjör í uppbyggingu er farin sú leið að draga úr umsvifum ríkisins sem verða orðin þau minnstu á öldinni undir lok þessa kjörtímabils.

Húsnæðismarkaðurinn er brotinn og drífur áfram verðbólgu. Kjarasamningar eru í haust en ríkisstjórnin fer með tómar hendur inn í þær viðræður, ekkert viðbótarfjármagn í húsnæðismál, enginn vilji til að mæta viðkvæmum hópum vegna verðbólgu. Hér er bara beðið eftir að vandinn vindi upp á sig. Hvort þetta er vankunnátta á rekstri velferðarríkis eða viljaverk veit ég ekki. En, virðulegi forseti, velferðarkerfinu okkar er haldið í gíslingu. Kostnaður við samneysluna mun rjúka upp stjórnlaust ef þessi pólitík framreiknings heldur áfram. Það er ekki pólitísk stefna að setja bara aðeins meira fjármagn í nýsköpunarsjóði. Velferðarkerfin móta grunninn sem allt hér byggir á og það er ekki hægt að skila auðu þar. Þessar innstæðulausu yfirlýsingar eru grafalvarlegt mál. Annaðhvort eru ráðherrar Vinstri grænna og Framsóknar viljandi að afvegaleiða þjóðina þegar þeir lofa velferðarumbótum sem enginn stuðningur er við í fjármálaráðuneytinu

Það er endalaus bardagi milli ríkis og sveitarfélaga um það hvað hvert stjórnsýslustig eigi að borga og síðan hvernig sveitarfélögin fái aflað tekna til að sinna þeirri þjónustu sem þeim er uppálagt að gera samkvæmt lögum. Það

er í tómu tjóni, verður maður að segja. Sveitarfélögin hafa lýst því yfir að þau eru komin í undirballans með þennan málaflokk upp á 9 milljarða.

við hugsum bara orðið öðruvísi um okkar fólk. Við sendum það ekki bara á hæli einhvers staðar eins og var gert í gamla daga og lokum það inni. Við erum að sinna þessu fólki eins og manneskjum í dag og það þýðir að það kostar meiri pening. Ég spyr hv. þingmann hvort hún sjái þess

Þetta er verulega þungur málaflokkur. Þetta heldur aftur af fjárfestingarsvigrúmi sveitarfélaganna og það er hvergi minnst á þetta í þessari fjármálaáætlun. Það er hvergi minnst á tekjuskiptinguna.

að aðlagast samfélagi okkar. Það liggur fyrir kæra. Það er svolítið merkilegt að sjá hvernig þessi sjóður er fjármagnaður. Það ræðst af því hvað ríkið hefur í tekjur, stundum minna, stundum meira.

samkvæmt lögum. Og ég spyr hv. þingmann: Er þetta ekki óréttlæti að að verið sé að svelta eitt sveitarfélag sem leggur þessum sjóði verulega fjármuni til? Væri ekki rétt að breyta þessu fyrirkomulagi sjóðsins á einhvern þann hátt að það væru fastari og reglubundnari tekjur og sveitarfélög gætu þá áttað sig á því hvað þau fengju í sinn hlut?

Ég þakka hv. þm. Guðbrandi Einarssyni fyrir þessa spurningu og ég er sammála. Það er mjög sérstakt að verkefni, sem eru flutt yfir til sveitarfélaganna og eru lögbundin, séu fjármögnuð með sjóði sem fylgir hagsveiflunni. Það er ekkert hægt að sleppa því að sinna lögbundinni þjónustu þrátt fyrir að hagvöxtur sé minni en hann var.

hvað á ég að segja, sértækari stöðu til þess að beita sér gagngert í svoleiðis aðstæðum en sveitarfélögin eru það ekki. Það er ekkert talað um þetta í þessari fjármálaáætlun. En mig langar líka að minnast á það sem hv. þingmaður var að ræða varðandi stöðuna í Reykjavík. Það er mjög sérstakt að hér erum við með ríkisstjórn sem talar ítrekað um stöðu barna og hvergi á Íslandi eru fleiri börn sem eru með erlendan bakgrunn og þurfa aðstoð til að mynda við að koma sér betur inn í skólakerfið, til að koma í veg fyrir mismunun, til að styðja við farsæld þessara barna, en í Reykjavík. Út af úreltri skipan fjármála í tengslum við jöfnunarsjóð og líkan sem var stillt á núll á sínum tíma þá fæst ekkert fjármagn til Reykjavíkur

embættismann fyrir ekki löngu sem hafði aðkomu að því á sínum tíma að starfa við fjárlagagerð fyrir Evrópusambandið. Hann sagði að það hefði verið alveg gríðarlega erfitt mál og flókið vegna þess að þegar málið kom til þingsins kom það í hendur stjórnmálamanna sem höfðu ekkert með tekjuhlið mála að gera heldur töluðu bara um útgjöldin. Fjárlög Evrópusambandsins fjalla bara um útgjöld og dreifingu útgjalda. Þetta samtal kom mér í hug þegar ég hlustaði á hv. þingmann sem getur bara ekki fundið það málefni í fjármálaáætlun sem ekki þurfi að eyða meiri peningum í. peningum í. Það var sama hvar borið var niður. Það er farið frá fötluðum yfir í börn af erlendum uppruna hér í Reykjavíkurborg — það er alltaf öllu hafnað sem snýr að Reykjavíkurborg, menn sjá ekki að sveitarfélögin hafi nokkru hlutverki að gegna við að tryggja íbúðaframboð. Það eru heilbrigðismál, það eru félagsmál, það eru húsnæðismál. Það eru önnur verkefni, bygging hjúkrunarheimila. Hversu marga milljarða sér hv. þingmaður fyrir sér að leggja til að við bætum við tæplega 130 milljarða halla ríkissjóðs? Ég vona að einhver muni vakna aðeins hér í umræðunni í dag og veita því athygli að við erum með á annað hundrað milljarða í halla. Við erum með halla til að styðja opinbera þjónustu, til þess að gera áfram vel í opinberri þjónustu. Við erum á mörgum sviðum framúrskarandi. Við veitum góða heilbrigðisþjónustu. Við erum með þéttriðið félagslegt öryggisnet, betra en víðast annars staðar. Vildum við gjarnan gera meira? Já, já. En það þýðir ekkert að koma hér upp í þingsal og segja: Ég yfirbýð í félagsmálum, ég yfirbýð í húsnæðismálum og segja síðan í hinu orðinu að fólk standi fyrir efnahagslegan stöðugleika. Það verður að vera eitthvert samhengi í hlutunum. Við getum líka farið þá leið að leggja bara fram útgjaldaáætlun eins og gert er í Evrópusambandinu. Hér er útgjaldaáætlun ríkissjóðs, gleymum bara tekjuhliðinni og afkomunni.

held ég, hátt í 15 milljarða kr. vegna vaxtabóta, vegna þess að verðbólgan rauk af stað. Samfylkingin, minn flokkur, talar hér fyrir útgjöldum sem koma í veg fyrir þetta verðbólgulaunaskrið. Við skiljum mikilvægi virkrar velferðarstjórnar sem felst í því að ríkið vinnur með vinnumarkaðnum og atvinnurekendum til að koma í veg fyrir að hlutirnir hlaupi svona frá sér. Þetta hafa norrænu velferðarlöndin í kringum okkur skilið en þetta virkar ekki vel

Það kostar að fjárfesta í nýju kerfi. Það er ekki bara hægt að erfa gömul velferðarkerfi sem hafa legið niðri í mörg ár og halda að hægt sé að uppfæra þau án einskiptiskostnaðar í nokkur ár.

Má ég t.d. benda á töflurnar um það hvernig vaxtakostnaður sem hlutfall af ráðstöfunartekjum fer lækkandi og hefur farið lækkandi, ekki bara hjá þeim sem eru í efstu lögunum, eins og hv. þingmaður hefur verið að ræða í samhengi við úttekt á séreignarsparnaði, heldur hjá öllum tekjutíundum. Þá hefur gengið betur á húsnæðismarkaði á undanförnum árum og ekki bara aðeins betur heldur miklu betur ár frá ári. Það er þennan árangur sem við erum að tala um að verja.

að ítrekað er verið að koma upp í pontu og lofa hlutum, tala um aukningu. Ég var að vitna hér beint í orð hæstv. innviðaráðherra um að hann hefði mælt með verulegri aukningu fjármagns í húsnæðismál og hún kemur ekki.

betri en hún átti að vera? Það er vegna þess að peningastefnunni var beitt verulega. Hvað gerðist í kjölfarið? 450 milljarða kr. aukning skulda. Hjá hverjum? Hjá unga fólkinu okkar sem tók á sig skuldsetninguna beint í staðinn fyrir að ríkissjóður gerði það. Og nú er verið að fórna þessu fólki á verðbólgubáli og í vaxtahækkunum.

Ríkisstjórnin kynnir hér fjármálaáætlun áranna 2023–2027. Rauði þráðurinn er þessi: Bjartari efnahagshorfur, mikill afkomubati og betri og hagkvæmari þjónusta. Ríkisstjórnarsamstarfið hefur gengið vel á erfiðum tímum. Þrátt fyrir að fjármál ríkisins hafi þurft að þola þung högg á tímum Covid-19 hefur traustur grunnur verið byggður hér á landi. Fyrsta fjármálaáætlun þessa kjörtímabils byggir á þeim grunni og í henni birtist skýr sýn ríkisstjórnarinnar um efnahagslegar framfarir og kraftmikla verðmætasköpun í framsæknu, samkeppnishæfu og sjálfbæru samfélagi.

Nú er verkefnið að ná efnahagnum, ríkissjóði og fjárhag heimilanna aftur í sama far og fyrir faraldurinn. Við erum komin vel á leið í átt að því markmiði. Þegar það klárast ætlum við að gera enn betur og tryggja aukna velmegun innan samfélagsins alls. Ríkið ráðstafaði ríflega 280 milljörðum kr. á árunum 2020–2022. Kröftug innspýting hins opinbera í atvinnulífið var lykillinn að áframhaldandi framleiðslu og þjónustu hér á landi. Hún hélt lífsneistanum í íslensku atvinnulífi og byggði undir umsvif til framtíðar. Ýmsar aðgerðir á borð við Hefjum störf, lokunarstyrki og viðspyrnustyrki hafa gefið góða raun. Árangurinn endurspeglast í sterkri stöðu íslenskra heimila og fyrirtækja.

Að auki hefur samdráttur í hagkerfinu verið minni en upphaflega var gert ráð fyrir. Það sama má segja um fjárhagsstöðu heimilanna og margra fyrirtækja. Kaupmáttur heimila hefur aldrei verið meiri og hefur vaxið meira en gert var ráð fyrir ásamt því að gjaldþrotum hefur ekki fjölgað í þeim mæli sem búast mátti við ef horft var til upphaflegrar sviðsmyndar. Þá hefur hallarekstur og skuldasöfnun hins opinbera ekki aukist í þeim mæli sem reiknað hafði verið með. Það er góðs viti og gefur okkur sterkan grunn til næstu ára. Verðbólga hefur hækkað hér á landi sem eru aðstæður sem bregðast þarf við. Verðbólga mælist 5,7% í dag. Hún er minni hér á landi en í mörgum samanburðarríkjum. Sem dæmi má nefna að verðbólga mælist nú 6,6% innan Evrópusambandsins. Gert er ráð fyrir að verðbólga taki að lækka með ábyrgri hagstjórn á sviði ríkisfjármála, peningamála og á vinnumarkaði en sú stefna sem birtist í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar stuðlar einmitt að því. Undanfarið hefur mikið verið fjallað um verðbólguhorfur og kallað hefur verið eftir sérstökum aðgerðum hennar vegna. Við þetta þarf að rýna í ástæður verðbólgunnar. Slíkar aðgerðir eru ekki alltaf vænlegar til árangurs. Það er líklegra til að hafa jákvæð efnahagsleg og samfélagsleg áhrif. Stundum geta slíkar aðgerðir leitt til öfugra áhrifa. Það viljum við ekki. Sérfræðingar hafa lagt til að sérstakar ráðstafanir til að auðvelda heimilum að takast á við háa verðbólgu þyrftu að beinast að afmörkuðum hópi fólks og vera fullfjármagnaðar með sköttum eða forgangsröðun útgjalda. Annars gætu slíkar ráðstafanir aukið verðbólguþrýstinginn enn meira og leitt til hærri vaxta. Það er staðreynd að miklar verðhækkanir erlendis hafa töluverð áhrif á verðbólgu hér á landi. Engar innlendar aðgerðir koma í veg fyrir erlendar verðhækkanir. Hins vegar er innlendur verðbólguþrýstingur innfluttum verðbólguþrýstingi yfirsterkari og hefur verið um langt skeið. Það er sá þáttur sem hefur drifið verðbólguna áfram síðustu 12 mánuði. Öll ríki heims glíma við verðbólgu í dag, sem er skiljanlegt miðað við aðstæður síðustu ára. Ekkert ríki gat horft fram hjá faraldrinum og allir þurftu að bregðast við. Þar var Ísland engin undantekning, eins og við vitum. Víðs vegar á Vesturlöndum er verðbólga há, sem vissulega er afleiðing af nauðsynlegu viðbragði hagstjórnarinnar við heimsfaraldrinum með það að markmiði að viðhalda kaupmætti heimilanna og lífsneista atvinnulífsins. Hér á landi tók ríkisstjórnin þá ákvörðun að fara í víðtækar aðgerðir sem tækju mið af alvarleika faraldursins. Í stóru myndinni var ákvörðunin að gera meira en minna. Flestir voru sammála um að hið opinbera færi þá leið en hér á þingi var aðallega lagt til að menn gengju enn lengra. Miðað við þann árangur og þær framtíðarspár sem liggja fyrir er það mitt mat að sú ákvörðun hafi verið rétt. Efnahagslífið hefur tekið hraðar við sér en upphaflega var reiknað með en óumflýjanlegur fylgifiskur þess er að verðbólga hækkar. Til að vinna bug á henni þarf ósköp einfaldlega að draga aftur úr almennum stuðningi við hagkerfið og leggjast peningastefnan og ríkisfjármálastefnan aftur á sömu sveif. En horfur eru jákvæðar og við þær aðstæður getum við horft til baka og dregið lærdóm af þeim afleiðingum faraldursins. Hið fyrsta sem við þurfum að halda til haga er þetta:

að ráðast þarf í kerfisbreytingar sem miða að því að draga úr sveiflum og auka sveigjanleika og viðnámsþrótt samfélagsins gagnvart þeim. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem sveiflur verða í efnahagslífinu og verður líklega ekki í það síðasta. Við þurfum að tryggja sterkan grundvöll heimilanna sem tryggir aukið jafnvægi á sveiflutímum frekar en að neyðast til að ráðast í sérstakar aðgerðir í hvert sinn sem slíkar blikur eru mögulega á lofti. Ríkisstjórnin hefur nú þegar farið í slíkar aðgerðir og ég fagna þeirri framtíðarsýn hennar að horfa fram á veginn. Með þessu er ég þó ekki að segja að aldrei þurfi að ráðast í sértæk úrræði þegar aðstæður þarfnast þess. Sem dæmi má nefna þróun á meginlandi Evrópu varðandi kyndingar- og samgönguútgjöld en þau hafa hækkað töluvert í kjölfar innrásar Rússlands í Úkraínu og efnahagsaðgerða Vesturlanda vegna hennar. Þetta eru dæmi um aðstæður sem krefjast sérstakra úrræða en blessunarlega hafa áhrifin hér á landi verið minni háttar miðað við önnur Evrópuríki. Samkvæmt samræmdri vísitölu neysluverðs hefur hækkun orku- og olíuverðs hækkað útgjöld heimilanna um 1,2% á síðustu 12 mánuðum. Á sama tíma er fjárhagsstaða heimilanna sterk og kaupmáttur enn að vaxa, öfugt við þá þróun sem á sér stað erlendis. Laun hafa hækkað hratt síðastliðin ár og mikilvægt að enginn verði skilinn eftir í þeirri þróun. Það myndi hafa alvarlegar afleiðingar til frambúðar. Nú þegar hefur verið ráðist í breytingar á skattkerfinu þess efnis að lækka skattbyrðina og jaðarskatta á þá tekjulægstu. Jöfnunarhlutverk skattkerfisins hefur verið styrkt enn frekar í þágu tekjulægstu hópanna ásamt því að bætur á vegum almannatrygginga taka nú mið af launaþróun samfélagsins. Þetta er liður í aðgerðum sem ríkisstjórnin hefur farið í til þess að auka framtíðarvægi heimilanna svo þörf á sértækum aðgerðum verði minni á næstu árum ef efnahagskerfið tekur sveiflu. Einnig hefur verið talað um að aðgerðir stjórnvalda séu þensluhvetjandi. Þeim röddum svara ég játandi. Aðgerðunum var ætlað að vera þensluhvetjandi. Markmiðin voru aukinn kaupmáttur, lækkað atvinnuleysi og betri horfur atvinnulífsins. Þessu höfum við náð hraðar en áætlað var. Við náðum markmiðum okkar og við þurfum að halda áfram á þeirri braut sem við höfum markað og kemur fram í þeirri fjármálaáætlun sem nú hefur verið lögð fram.

um leið og þjóðin hefur haldið áfram að eldast og rúmanýting hefur verið um og yfir 100% á sjúkrahúsunum. Raunframlög til Landspítala miðað við íbúafjölda hafa staðið í stað og uppbygging hjúkrunarrýma setið á hakanum með þeim afleiðingum að gríðarlegur fjöldi fólks á hverjum tíma með gilt heilsu- og færnimat situr fastur á Landspítalanum, hátæknisjúkrahúsi. Hvað með Sjúkrahúsið á Akureyri? Jú, þar blasir við gríðarlegur rekstrarvandi og vanfjármögnun með þeim afleiðingum að það þarf að loka barna- og unglingageðdeild í fimm vikur yfir sumartímann núna næsta sumar. Það hefur þurft að loka dag- og göngudeild geðdeildar og draga úr starfsemi almennu göngudeildarinnar og skurðstofunnar meira en áður hefur verið gert. Þetta liggur allt saman fyrir. Hvert er viðbragð ríkisstjórnarinnar? Hvernig ætla þau að bregðast við þessum risastóru áskorunum?

Mitt svar er einfaldlega að við erum stolt af heilbrigðisþjónustunni á Íslandi. Ég held að við eigum öll að vera stolt af heilbrigðisþjónustunni á Íslandi sem er ein sú besta sem gerist í heiminum. Getum við gert betur? Já, við getum klárlega gert betur. Og viljum við gera betur? Já, við viljum gera betur. Þetta er allt rétt sem þingmaðurinn talaði um áðan, þessar stofnanir sem hann taldi upp, hvort sem það er Landspítalinn eða Sjúkrahúsið á Akureyri eða allar þær fjölmörgu heilbrigðisstofnanir sem eru víðs vegar um landið.

Ég held að honum og öðrum hljóti að vera ljóst að það sem lagt er upp með í þessari fjármálaáætlun er ekki í nokkru einasta samræmi við yfirlýsingar stjórnarliða, við stjórnarsáttmálann og þau fyrirheit sem hafa verið gefin og voru gefin kjósendum í aðdraganda kosninga. Það hlýtur öllum að vera ljóst. Ef við ætlum að taka á þessum áskorunum, ef við ætlum að stytta biðlista barna eftir nauðsynlegri þjónustu og ef við ætlum að að leysa úr vanda sjúkrahúsanna þá þarf einfaldlega að setja miklu meiri pening í það kerfi. Það er bara þannig. Það er ánægjulegt að hv. þingmaður sé sammála mér um það og muni styðja slíkar aðgerðir og slíkar breytingartillögur við þessa fjármálaáætlun.

Þannig að það sé algjörlega á hreinu þá var það sem ég sagði áðan það að ég tel að við þurfum að styðja þessar heilbrigðisstofnanir, hvort sem þær eru á höfuðborgarsvæðinu eða úti á landi. Þarf aukið fjármagn í það? Ég held að það sé öllum ljóst að það þarf aukið fjármagn í það. Ég held að það sé ekki nokkur maður hér inni í þessum sal sem efast um að það þurfi meira fjármagn og að hægt væri að nýta meira fjármagn í heilbrigðiskerfinu. Spurningin er hins vegar hvar á að taka það. Um það snýst það. Hvar ætlum við að fá það? Af hverju ætlum við að skera eða ætlum við að auka skuldsetningu ríkissjóðs? Það er verkefnið væntanlega. En ég held að við séum algerlega sammála því, ég og þingmaðurinn, að við berum báðir hag heilbrigðiskerfisins fyrir brjósti í þessari umræðu.

upp nákvæmlega þá sviðsmynd sem býr til vandamálið sem er verið að benda á. Býr til vandamálið (Forseti hringir.) sem heilbrigðiskerfið er búið að benda á í mörg ár.

Ég er alveg sammála og hef verið þeirrar skoðunar mjög lengi og nánast alltaf að heilbrigðismálin eiga að vera í forgangi og það eiga ekki að vera einhver önnur lögmál að mínu viti varðandi rekstur ríkisins eða bara rekstur okkar heimilis.

húsnæðisvandann á Íslandi, ekki neitt. Þannig að maður veltir fyrir sér: Hvar er það átak sem innviðaráðherra vildi endilega fara svo mikið út í?

og þó að okkur geti greint á um leiðir og stefnur í því þá held ég að við megum ekki gefast upp á því að reyna að tala okkur niður á einhverja skynsamlega niðurstöðu í því máli. Ég veit alla vega hvernig staðan er í nálægð við mína heimabyggð, Skagafjörð. Þar er ástandið þannig að það hefur aldrei verið byggt meira en á síðustu árum. Vandamálið þar er að sveitarfélögin hafa ekki náð að fylgja þeirri þróun eftir. Ég er ekki að segja að það sé alls staðar

hefur áður rætt á þessum vettvangi og fleiri í hans flokki um stöðu til að mynda bænda út af afurðaverði. Fólk er meðvitað um að þetta er mjög sérstakt tímabil. Verðhækkanirnar bitna á ákveðnum hópum. Ég held að margir geti stutt þá framsetningu.

Er ákall Framsóknarflokksins um stuðning við bændur, sem eru vissulega líka einmitt oft tekjulágir, ekki líka til marks um mögulegan stuðning þeirra við sértækar aðgerðir fyrir tekjulægri heimili í landinu á tímum sem þessum?

Þessar hækkanir sem eru að verða núna, m.a. út af afurðaverði og út af hækkun á byggingarkostnaði, efni til bygginga, munu verða okkur til mikilla vandræða á næstu misserum og hækka íbúðaverð enn frekar. Við erum að sjá hækkanir í eldsneytisverði sem munu hafa áhrif á landbúnaðinn, munu hafa áhrif á sjávarútveginn og hinar ýmsu atvinnugreinar hér á landi fyrir utan að hafa gríðarlega óhagfelld áhrif fyrir íslensk heimili. Ég bara segi það alveg hér og nú að ef ástandið er með slíkum hætti þá finnst mér það koma alveg til skoðunar að ræða sértækar aðgerðir vegna þess ástands sem er uppi núna.

Það er þannig málaflokkur og það er þannig verkefni að við getum ekkert skotið okkur undan því verkefni að reyna að finna leiðir og hvernig við getum við komið til móts við þessa stöðu sem uppi er núna.

tölulegu staðreynd sem fram hefur komið að kaupmáttur hefur sjaldan eða aldrei verið betri á Íslandi almennt. Það sýna þessar rannsóknir okkur og þessi tölfræði. Ég er hins vegar ekki að gera lítið úr því og skil úr hvaða átt hv. þingmaður kemur þegar hann er að tala um þann hóp sem hann hefur talað fyrir. Ég geri mér alveg grein fyrir því að sá hópur er ekkert ofsæll af sínum kjörum og það hlýtur að vera markmið okkar allra til framtíðar að bæta úr þeirri stöðu sem þar er.

Ég spyr hv. þingmann: Finnst honum eðlilegt að vera að tala um kaupmátt og meðaltöl þegar við vitum að það er stór hópur þarna undir sem er ekkert að fá þennan

Það getur alveg verið fullkomlega eðlilegt að tala um kaupmátt og meðaltöl þegar það á við og það er bara ágætismælikvarði og það getur og það getur gefið okkur ágæta yfirsýn yfir heildina, hvernig staðan er heildrænt, að skoða kaupmátt og meðaltöl.

ég held að það sé mjög mikilvægt og miklu mikilvægara að fara í aðgerðir sem er beint til þeirra hópa sem mest þurfa á þeim að halda heldur en í almennar aðgerðir. (Forseti hringir.) Það held ég að sé stóra myndin. Reynum að finna út hvar þessir hópar eru og ég veit að menn eru búnir að því.

uppfullar ef væntingum. Því miður verð ég að segja alveg eins og er að þær væntingar valda miklum vonbrigðum fyrir

Ég spyr bara: Hvers konar forgangsröðun er það? Jú, það er einmitt sú forgangsröðun sem þessi ríkisstjórn er svo stolt af í þessari fjármálaáætlun. Nú blasir við að lífeyrir almannatrygginga þarf að hækka verulega næstu áramót til að koma í veg fyrir kaupmáttarrýrnun vegna verðbólgu sem mælist í dag 6,7%. Það er ekki hægt að sjá að fjármunirnir séu til staðar fyrir þeirri hækkun í fjármálaáætlun, þvert á móti.

í stað þess að leiðrétta kjaragliðnun þurfi að endurskoða kerfið svo það verði auðveldara að sparka fólki út úr því. Ég óttast það að ríkisstjórnin muni leggja til starfsgetumat og að öryrkjar þurfi að fara að berjast fyrir áframhaldandi lífeyrisgreiðslum.

Auk þess er uppgefið markmið ríkisstjórnarinnar að draga úr nýgengi örorku. Þetta markmið er vanhugsað. Aukið nýgengi örorku undanfarinna áratuga er ekki vegna þess að fólk sé að svindla sér inn í kerfið. Þetta er vegna þess að vitundarvakning hefur átt sér stað gagnvart fjölda sjúkdóma, sérstaklega geðsjúkdómum.

þeim. Lausnin felst í því að koma fram við fólk þannig að það sé ekki verið að senda það í

Það er bara búin til ein tala, 2,5% hækkun. Allt á að vera óbreytt eins og alltaf hefur verið hingað til. Þeir ríku verða ríkari, þeir fátæku verða fátækari. Það er stefnan.

það er auðvitað sláandi staðreynd að þrátt fyrir fyrirheit í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar um annað þá verður ekki séð samkvæmt þessari fjármálaáætlun að það standi til að auka réttindi fólks þegar kemur að bótum almannatrygginga á kjörtímabilinu. Það verður ekki séð. Það er fyrst og fremst bara kerfislægur vöxtur sem er gert ráð fyrir í útgjöldum til þessara málaflokka.

Ég fæ ekki betur séð af þessu en að það standi einungis til að standa straum af gildandi samningum en ekki að fjölga samningum. Um leið er þetta ríkisstjórn sem barði barði sér á brjóst og var með miklar yfirlýsingar um að lögfesta loksins samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Ég veit svo sem ekki hvenær það á að gerast eða

til að viðhalda því sem nú þegar er, þá segi ég bara: Guð hjálpi þeim sem eru þarna úti og þurfa virkilega á NPA-þjónustu að halda. Við höfum orðið vör við það hvernig ríkisstjórnin hefur hreinlega

Og ef þetta er staðreyndin í fjármálaáætlun, að halda öllu óbreyttu, þá er það líka staðreynd að þá verður gripið til einhverra svona ráða í framtíðinni.

Frú forseti. Ég fjallaði um það áðan í andsvari hvernig sjúkrarýmum hefur fækkað miðað við mannfjölda og hvernig raunframlög til Landspítala hafa staðið í stað miðað við íbúafjölda á undanförnum árum. Svo er það auðvitað mönnunin, það er klassískt vandamál. Það eru miklar yfirlýsingar í heilbrigðisstefnu ríkisstjórnarinnar um að það verði tekið á þeim málum,

en það kostar líka peninga að gera hlutina almennilega, t.d. að efla mönnun. Það þarf að gera það eftirsóknarvert að starfa í heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Annað sem ég vil vekja athygli á eru biðlistarnir, sem er nú mikið talað um hér í þingsal. Í desember biðu 738 börn eftir greiningu hjá Þroska- og hegðunarstöð, meðalbiðtími 12–14 mánuðir. 326 börn á biðlista núna í desember hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð. Þetta er eitthvað sem umboðsmaður barna hefur gagnrýnt sérstaklega. Þetta eru risastórar áskoranir og það kostar peninga að taka á þessu.

verður vinnandi þegn. En eins og ég hef alltaf sagt og mun alltaf segja: Eitt barn á bið er einu barni of mikið. Það er

að þetta sé þykkasta fjármálaáætlun sem ég hef séð hingað til, en á sama tíma sú innihaldsrýrasta. Ég vil byrja á því að útskýra aðeins fyrir fólki hvað fjármálaáætlun er því að svo virðist vera sem ríkisstjórnin skilji það ekki.

og hins vegar út frá langtímahorfum í efnahagsmálum sem er skýrsla sem er gefin út á nokkurra ára fresti. Út frá þessum staðreyndum

Hvernig er tekist á við vandann í almannatryggingakerfinu? Þetta eru vandamál sem við vitum alveg að eru til staðar. Það er til greining um það, t.d. með húsnæðismarkaðinn, að það vanti 1.000 íbúðir í byggingu á öllu landinu til viðbótar við það sem er núna. Ef ríkið ætlar að taka þátt í byggingu á öllum þeim íbúðum þá kostar það um 7 milljarða í stofnframlög. En á

Framkvæmdir, sem lofað er í stjórnarsáttmála, eru ekki fjármagnaðar. Afleiðingin af þessu er að skuldastaða ríkisins eins og hún er sett fram í þessari áætlun er bara ekki rétt því að það verður farið í þessar framkvæmdir. Það er skortur á hjúkrunarheimilum þrátt fyrir að það þurfi líka að efla heimaþjónustu. Það þarf að gera hvort tveggja.

það hefur einfaldlega ekki fengist fjárheimild til að byggja þau, þau hjúkrunarheimili sem á að fara í eftir árið 2024. Sá peningur er ekki til staðar hérna sem þýðir þá óhjákvæmilega það þarf að sækja aukafjárheimild og það hefur áhrif á afkomu ríkisins. Það þýðir að afkoma ríkisins, miðað við það sem stuðst er við núna, verður verri en hún er sögð í þessari fjármálaáætlun. Það er einfaldlega verið að blekkja okkur. Það er verið að setja upp fjármálaáætlun á þann hátt að hún líti rosalega vel út, að afkoman batni og batni og endi nokkurn veginn í núlli. En á bak við það vantar fullt af aðgerðum sem við vitum að þarf að fjárfesta í.

og 15 aðgerðir eru í vinnslu.“ Þá myndi ég vilja spyrja: Af hverju hefur ástandið þá versnað? Er það kannski vegna aðgerðanna? Hver veit? Ég veit það alla vega að aðgerðir undanfarinna ára, sem hafa lagst nær eingöngu á eftirspurnarhlið, ekki á framboðshliðina á húsnæðismarkaði, hafa drifið upp verð og þörf fólks til að taka hærri lán verðbólgu í kjölfarið, hækkun á íbúðaverði, mjög einfalt. Það er átak sem þarf að fara í í umhverfismálum. Það er eitt stærsta verkefni samtímans en það er verið að minnka fjárheimildir í það um hálfan milljarð á þessu tímabili. Ég velti fyrir mér: Hvernig á þá að ná markmiðum ríkisstjórnarinnar um 55% samdrátt í losun? Ég hef ekki hugmynd um það þegar ég les þessa fjármálaáætlun. Það er ekkert útskýrt. Þetta á að vera stefna stjórnvalda þar sem hún útskýrir hvernig hún ætlar að ná markmiðum sínum. Ekkert. Samgöngumálin. Það er engin heimild fyrir flýtigjöldum sem eiga að koma til þess að fjármagna borgarlínuna.

Vandinn þar er að ef við tökum byggingu nýja Landspítalans frá þá er verið að auka fjárheimildir til heilbrigðiskerfisins um 2% á ári eða svo. Það er eins og við höfum sagt, það er 1,5% í raunvöxt og svo um 800 milljónir í eitthvað útgjaldasvigrúm sem eru hin og þessi verkefni til þess að bæta hitt og þetta. Vandinn er sá að það þarf 2% bara til þess að dekka raunvöxtinn. Það er öldrun þjóðar. Það er grunnurinn sem þarf að byrja á þannig að það er enn verið að svelta heilbrigðiskerfið, aftur og aftur.

Mér finnst hlutirnir ekki vera að fara í rétta átt hvað fjármálaáætlun varðar og hver tilgangur hennar á að vera.

til að stuðla að umhverfi lágra vaxta, hóflegrar verðbólgu og góðu samráði við aðila vinnumarkaðarins til að stuðla að nauðsynlegu samspili þessara þátta.“

Það er gríðarlega hvimleitt þegar stjórnarþingmenn koma hingað upp og segja hversu æðislegar allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar á síðasta kjörtímabili vegna Covid o.s.frv. voru og það sýni fá gjaldþrot og ýmislegt svoleiðis á meðan öll varúðarmerki, t.d. vegna verðbólgunnar, eru á fleygiferð. Húsnæðismarkaðurinn er í verra ástandi núna en hann var áður en farið var í allar þessar reddingaraðgerðir.

fjármagni til uppbyggingar hjúkrunarheimila eftir árið 2024. Við fengum að upplifa það í nefndinni í gær,

annars bítur það í skottið á okkur í framhaldinu. Þetta er ekki inni í fjármálaáætlun. Síðan hefur líka verið nefndur þjóðarleikvangur og það fór allt á hliðina í samfélaginu þegar það var upplýst að hann er ekki inni í áætluninni.

Ef það þarf að henda þjóðarleikvangi í burt eða hjúkrunarheimilum burt til þess að fjárheimildir passi innan þess ramma sem er ákveðinn til að ná þessu markmiði, er það gert. Það er gert þrátt fyrir að við vitum öll að það þarf að fara í þessar byggingar eða framkvæmdir klassíkin er sú að ef það finnst eitthvert fé þegar að þessu kemur þá er því bætt inn án þess að það hafi nokkur áhrif á skuldastöðuna, en þá bara ef það hefur ekki áhrif á skuldastöðuna. Það er

Nú hefur komið mjög skýrt fram, af hálfu Alþýðusambands Íslands, að stuðningur stjórnvalda við húsnæðisöryggi og tilfærslukerfi launafólks muni ráða úrslitum í kröfum verkalýðshreyfingarinnar í kjaraviðræðunum. er það auðvitað nærtæk leið til að draga úr spennu og launaþrýstingi að efla tilfærslukerfin, t.d. að bregðast við með einhverjum hætti til að auka framboð af húsnæði á viðráðanlegu verði og efla barnabótakerfið okkar, kannski vaxtabótakerfið nú á tímum verðþrýstings og hækkandi vaxta. Hvað varðar framboð af húsnæði þá er það þannig að í Reykjavík t.d. hafa óhagnaðardrifin leigufélög, í samstarfi við borgina, undir forystu jafnaðarmanna, unnið ótrúlega mikilvægt verk. Það sama gildir reyndar um fleiri sveitarfélög á landinu, sérstaklega þau sem eru undir stjórn félagshyggjuflokka. Það skiptir nefnilega máli hver stjórnar.

Það eru nú einu sinni ríkisstjórnarflokkarnir sem ráða stefnu stjórnvalda, ekki satt? Af hverju eru ríkisstjórnarflokkarnir að sækja stefnu sína til vinnumarkaðarins?

er ekkert smotterí. Við erum að tala um 2 milljarða. Þau dragast saman um 2 milljarða milli ára þegar þau ættu einmitt að vera að aukast. Ríkið ætti að vera að stíga inn með enn kraftmeiri hætti þegar kemur að því að auka framboð af húsnæði, af leiguíbúðum og búseturéttaríbúðum o.s.frv., bæði í Reykjavík og í öðrum sveitarfélögum.

„Sá ráðherra sem hér stendur leggur mikla áherslu á uppbyggingu félagslegs húsnæðis um allt land og hefur lagt inn tillögur í fjármálaáætlun fyrir árin 2023–2027 um verulega aukningu fjármuna til að fjölga uppbyggingu íbúða fyrir tilstuðlan opinbers húsnæðisstuðnings.“ Svo kemur fjármálaáætlun þar sem útgjöldin skreppa í raun lítillega saman. Þetta er eitthvað svo kaldhæðnislegt. Framsóknarflokkurinn var sigurvegari síðustu kosninga,

Það er rosalega mikilvægt að þegar ný ríkisstjórn kemur fram með nýjan stjórnarsáttmála leggi hún hann fram í fjármálaáætlun, fyrstu fjármálaáætlun sinni. Stefna þessarar ríkisstjórnar mun vera þessi, kosta þetta og skila þessum árangri.

Áætlunin styður á margvíslegan hátt við þá velsæld sem byggst hefur upp á Íslandi á síðustu árum þrátt fyrir efnahagsþrengingar af völdum heimsfaraldursins. Meðal þeirra markmiða er aukinn stuðningur stjórnvalda við vísindi og nýsköpun. nýliðnu kjörtímabili var stuðningur til handa nýsköpun aukinn og er árangurinn mælanlegur og skipar Ísland sér í 17. sæti meðal þjóða heims þegar litið er til nýsköpunarvirkni. Framlög til málaflokksins námu tæpum 14 milljörðum kr. á nafnvirði árið 2017 en eru nú um 29 milljarðar í fjárlögum ársins 2022

Þá er mikilvægt að halda til að haga að gert er ráð fyrir því að mæta tímabundnum hækkunum vegna heimsfaraldursins en framlög voru stóraukin með tímabundnum ráðstöfunum með það að markmiði að skapa störf. Fjármálaáætlun þessi byggir því á góðum grunni í þeim efnum. Áfram verður lagt upp með að hér sé vísindastarf á heimsmælikvarða, að sú þekking, hugvit og nýsköpun sem skapast hefur hér á landi haldi áfram að mæta þörfum framtíðarinnar í hinum ýmsu greinum. Það er mikilvægt að styðja áfram við grunnrannsóknir og halda utan um fjárhagslegan stuðning við rannsóknastarf víðs vegar um landið, en fjölbreyttar rannsóknir fara nefnilega fram í öllum landshornum og mikilvægt að styðja áfram við slíka uppbyggingu. Á vettvangi sveitarfélaganna er brýnt að taka á helstu áskorunum sem við þeim blasa. Víða út um land fer íbúum fækkandi, samsetning íbúa styður sömuleiðis við þá þróun. Atvinnulíf er víða fábrotið og stendur völtum fótum. Lykilþáttur í þeirri byggðaþróun sem við viljum sjá til næstu ára er að störf flytjist í meira mæli út á land. Heimsfaraldurinn sýndi okkur glöggt hversu mörg störf má vinna án staðsetningar. Það er um margt ákjósanlegt fyrir ungt fólk að flytjast í kyrrðina á landsbyggðinni, þar sem bæði er hagkvæmara að koma undir sig fótunum og aðgengi að þjónustu, svo sem leikskólum, er ívið betra en þekkist í fjölmennari sveitarfélögum. En það er háð því að fólk finni sig öruggt, geti unnið fjölbreytt störf og hafi þá innviði sem þarf til þess. Stefnumótun stjórnvalda í byggðamálum snýr að því að treysta og efla sveitarfélögin, stuðla að sjálfbærni þeirra með tilliti til efnahags, samfélags og umhverfis. Það er mikilvægt að efla þrótt og bolmagn sveitarfélaga til að þau geti verið fjárhagslega sjálfstæð og staðið undir lögbundnum skyldum sínum.

síðan er heildarskoðun regluverks jöfnunarsjóðsframlaga samhliða þessari endurskoðun tekjustofna kerfisins nú í farvatni. Við höfum einmitt fengið kynningu á því í nefndinni. Áframhaldandi uppbygging fjarskipta og stafrænnar þróunar styður m.a. við þá byggðaþróun sem hér segir en einnig við fjölmörg önnur verkefni og markmið stjórnvalda enda er um umfangsmikinn málaflokk að ræða í nútímasamfélagi. vinna við ljósleiðaravæðingu veigamikil en enn þá eru 12.000 heimili án ljósleiðara. Úr þessu munum við bæta. Þegar litið er til farneta verður áfram unnið

Þá er líka verðugt að halda á lofti þeim kynjasjónarmiðum sem slík þróun styður við því að fjölbreyttari störf kalla á fjölbreyttari starfsmannahóp og styður þar með við bæði byggðaþróun og markmið stjórnvalda um jafnrétti í samfélaginu. Virðulegi forseti. Bættar samgöngur styðja bæði við þróun byggða og loftslagsmarkmið stjórnvalda. Styttri vegalengdir spara útblástur og uppbygging rafhleðslustöðva styður við orkuskipti í bílaflotanum. Á síðasta kjörtímabili var ráðist í tugmilljarða skattaívilnanir vegna rafmagnsbíla. Það er bæði til að hraða orkuskiptum og stuðla að markmiðum stjórnvalda um kolefnishlutleysi árið 2040, en hlutfall nýskráðra bíla sem styðjast að öllu leyti við rafmagn er nú tæp 40%, þá eru tengiltvinnbílar um 30% það sem af er þessu ári. Mikilvægt er að hafa í huga að umferð er enn að aukast. Þar af eru nýjar stoðgreinar í atvinnurekstri stór hluti en bæði fiskeldi og ferðaþjónusta auka umferð svo um munar. Það er því mikilvægt að halda áfram á þessari rafrænu vegferð, enda ávinningurinn mikill í ljósi þess hve veigamikill þáttur í losun gróðurhúsalofttegunda útblástur ökutækja er, en um þriðjungur losunar er frá samgöngum. Þá erum við með skipin þar innifalin. En bættar samgöngur eru aldeilis ekki aðeins til handa einkabílnum. Það gefur kannski augaleið en stærstur hluti umferðar hér á landi er á höfuðborgarsvæðinu, eðlilega, en samgöngusáttmáli ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, uppbygging borgarlínu, mun stórbæta almenningssamgöngur sem er ekki síður mikilvægur þáttur í bættur lífskjörum en í loftslagsmálum; minna svifryk og minni umferð. Þá vil ég sérstaklega halda á lofti markmiðum um bætt þjónustustig löggæslunnar og þeim 200 millj. kr. sem renna til þess að efla rannsókn og saksókn kynferðisbrota í samræmi við áherslur stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.

sem fylgi þessari fjármálaáætlun að mati stjórnarandstöðunnar a.m.k. Ég tel það mikilvægt að við höldum áfram að vaxa út úr þeirri efnahagslægð sem fylgdi í kjölfar heimsfaraldursins. Ég sagði nýverið í grein í Morgunblaðinu að óhjákvæmilegt væri að umræðan hverfðist um óvissuþætti enda ljóst að alltaf eru einhverjar blikur á lofti, síðustu ár vegna faraldursins, nú vegna innrásar rússneskra stjórnvalda í Úkraínu og stríðsins þar. Nokkuð hefur verið fjallað um þensluhvetjandi efnahagsaðgerðir vegna heimsfaraldursins og því jafnvel haldið fram að ríkissjóður hafi verið kominn út í horn áður en hann skall á. Gott og vel. Ég vil svara því til að það var sterk staða ríkissjóðs og lágt skuldahlutfall sem gerði okkur kleift að ráðast í mikilvægar aðgerðir vegna faraldursins af myndugleik. Það er ekki endilega til eftirbreytni að halda úti stórkostlegum ríkisstuðningi við hagkerfið til langframa, enda stendur það ekki til, aðgerðir vegna faraldursins voru alltaf tímabundnar. Þá komu vaxtalækkanir Seðlabankans sér vel fyrir fyrstu kaupendur sem sést best á fjölda seldra íbúða síðustu ár. Ég tel það mikilvægt þegar kallað er eftir aðgerðum vegna verðbólgu að þær hafi tilskilin áhrif, og valdi ekki frekari verðbólgu eða hækki vexti. Sértækar aðgerðir ættu að nýtast þeim sem síst hafa notið góðs af hækkunum á húsnæðisverði. Í þessu samhengi má nefna að 500 milljónum verður ráðstafað í þágu húsnæðisbóta til handa þeim sem verst standa á húsnæðismarkaði. Virðulegi forseti. Við erum alltaf undirsett utanaðkomandi áhrifum. Það er alveg rétt að verðhækkanir erlendis, t.d. vegna stríðsins, geta haft áhrif verðbólgu

Það gerðum við á síðasta kjörtímabili og það munum við gera líka á þessu komandi kjörtímabili. Við erum viðbúin, við gerum það í gegnum verkfæri eins og fjármálaáætlun. Við reynum að halda þétt utan um þá sem þess þurfa á að halda og það höfum við gert með ýmsum aðgerðum fram til þessa, m.a. í velferðarkerfinu þar sem við höfum lækkað greiðsluþátttöku, búið til nýtt tekjuskattsþrep. Við höfum verið með auknar greiðslur í húsnæðisbætur til handa þeim sem eru á leigumarkaði

Forseti. Hv. þingmaður segir hér að við getum horft björtum augum til framtíðar.

Þýðir það þá að ríkisstjórnin ætli að bregðast við því á einhvern hátt? Ætlar hún þá að gera það í breytingum á þessari fjármálaáætlun eða þarf það að bíða eitt ár í viðbót?

sem við þurfum alltaf að horfa til, það er enn óvissuástand og við þurfum að spila dálítið með því eins og heimurinn allur þarf að gera. Við höfum rætt þessi mál, eins og hv. þingmaður veit, í fjárlaganefnd. Meðal annars höfum við komið inn á þessa skýrslu

hvort þetta allt er ómögulegt eða frábært að í mínum huga snýr þetta kannski frekar að því hvort við séum að tala um framfarir eða bara kerfislægan framreikning. Það var ýmsu lofað í haust og ég velti því upp hvort það hljóti ekki að vera ákveðin vonbrigði fyrir hv. formann fjárlaganefndar að sjá til að mynda hvernig er að fara núna í húsnæðismálunum.

hvaða skoðun hún hefur á því að í þessari áætlun þá fer minnkandi hluturinn sem fer í fjárfestingu á þessu tímabili. Fjárfestingaráætlun stjórnvalda náði hámarki í eitt ár og svo fer hún minnkandi. Það eru bara svo mörg atriði hér sem eru ekki neitt, neitt og eru ekkert annað en bara kerfislægur framreikningur. Það hlýtur að vekja upp spurningar um hvort umræða um stórsókn í heilbrigðismálum, stórsókn í húsnæðismálum, stórsókn í samgöngum

framlögin hafa verið hærri heldur en gert var ráð fyrir á þeim tíma þrátt fyrir allt. Eins og hv. þingmaður veit líka þá hefur því miður ekki tekist að koma út öllum þessum stofnframlögum

alveg sama hvað. Dauði og djöfull, segir svo formaður fjárlaganefndar að sé boðskapur okkar En hér skiptir samhengi hlutanna miklu máli. Í fyrsta lagi þá rýnum við þessa fjármálaáætlun með hliðsjón af stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar

Í öðru lagi vil ég draga fram staðreynd sem kemur fram á bls. 36 í greinargerð fjármálaáætlunar: „Samneysla hins opinbera mun vaxa árlega um að meðaltali 1% að raunvirði á tímabilinu. Er það lítið í sögulegum samanburði en samneysla hefur vaxið um að meðaltali 2% árlega það sem af er 21. öldinni. “ Við erum að tala um á þessu tímabili sögulegt útgjaldaaðhald. Það er sem sagt verið að draga úr umfangi almannaþjónustunnar og umfangi velferðarkerfisins í hagkerfinu. Þetta er bara staðreynd. Þá er alltaf sagt: Við erum búin að auka útgjöld svo mikið á undanförnum árum. Og í þetta fara nú

Það er áhugavert að heyra hv. þingmann tala um að hér séu kunnuglegir talpunktar. Ég veit ekki alveg til hvers hann er að vísa.

Það er þó þrátt fyrir allt verið að bæta í geðheilsuteymin, m.a. geðheilsuteymi fanga og geðheilsuteymi fyrir fólk með taugaþroskaraskanir.

þá þjónustu sem mér hefur fundist vera töluð talsvert niður, að það sé bara stöðnun, það sé ekkert að gerast og það sé ekkert áframhald. Það er nefnilega ansi margt sem verið er að gera

Virðulegur forseti. Ég er vinstri maður og mér blöskrar þegar flokkur sem kennir sig við vinstri og leiðir ríkisstjórn leggur fram fjármálaáætlun þar sem stendur mjög skýrum stöfum stöfum að draga eigi rækilega úr umfangi ríkisins í hagkerfinu og það eru engin sérstök fyrirheit um aukinn jöfnuð á tekjuhliðinni, ekkert slíkt. Þvert á móti er talað um að vægi neysluskatta muni aukast á tímabilinu sem eru regressífustu skattar sem um getur. Þannig að já, dauði og djöfull, segjum það þá bara.

Það er í sjálfu sér ekki á dagskrá þessarar ríkisstjórnar að selja fleiri eignir, a.m.k. ekki stórar ríkiseignir ef við getum sagt sem svo. En ég minni hv. þingmann á að það er heimildargrein í fjárlögum hvers árs sem inniber gríðarlegan fjölda af alls konar eignum sem ríkissjóður hefur heimild til að selja.

Skuldir hins opinbera hafa vaxið mikið í kórónuveirufaraldrinum. Skuldir heimilanna sömuleiðis. Hreinn vaxtakostnaður ríkissjóðs er núna yfir 80 milljarðar á ári og hefur aldrei verið hærri.

Raunin er að skuldasöfnunin mun halda áfram út kjörtímabil þessarar ríkisstjórnar og vera á borði þeirra næstu að vinna úr. úr. Það er rétt að minna á að rekstur ríkissjóðs var þegar í járnum áður en Covid skall á með falli flugfélags, stórauknu atvinnuleysi og minni hagvexti. Ríkisstjórnin kaus þá að stinga höfðinu í sandinn og var fyrir vikið verr búin fyrir áföllin sem síðar komu. Í þessari áætlun er gert ráð fyrir að tekjur vaxi langt umfram útgjöld. Það er verið að draga saman á mörgum sviðum sem er miður. er miður. Ekki er að sjá að neinar aðgerðir séu í farvatninu til að bregðast við aukinni verðbólgu sem er farin að hafa veruleg neikvæð áhrif á heimili landsins sem mörg hver eru mikið skuldsett og þurfa að takast á við aukna greiðslubyrði lána og hækkandi matar- og eldsneytisverð. Þetta á ekki síst við um ungar fjölskyldur sem treystu sér til að taka óverðtryggt lán þegar vextir voru sem lægstir en sitja nú uppi með afborgun af húsnæðisláninu sem hefur hækkað um tugi þúsunda á mánuði án þess að laun þeirra hafi tekið einhverjum breytingum. Þess vegna er kaldranalegt að lesa um það í fjölmiðlum, haft eftir fjármálaráðherra, að horfur í ríkisrekstri hafi batnað og hagur heimilanna hafi aldrei verið betri. Á sama tíma les maður um að verðbólga hafi ekki mælst meiri á öldinni. Þá er, virðulegur forseti, lagt til í fjármálaáætlun að skera niður stofnframlög til byggingar leiguíbúða fyrir tekjulága einstaklinga um 2 milljarða. Sú aðgerð er óskiljanleg þar sem nauðsynlegt er að auka framboð á húsnæði fyrir þann hóp tekjulægri einstaklinga. Þetta er sú leið sem hefur hjálpað til á framboðshliðinni sem er nauðsynlegt þegar eftirspurnin er jafn mikil og raun ber vitni. Þetta bitnar verst á þeim sem minnst mega sín. Það liggur einnig fyrir að mikil þörf er fyrir uppbyggingu hjúkrunarheimila um allt land og ekki hefur fengist fjármagn fyrir fram komnar óskir þar að lútandi. Það má í þessu sambandi nefna hjúkrunarheimili á Höfn og í Reykjanesbæ sem ekki hafa verið sett í gang þrátt fyrir að samningur hafi verið undirritaður milli ríkis og sveitarfélagsins í byrjun árs 2019. Óskir um byggingu tveggja hjúkrunarheimila á höfuðborgarsvæðinu, Ártúns í Reykjavík upp á 200 rými og Sunnuhlíðar í Kópavogi upp á 50 rými, liggja á borðinu. Hvorugt þessara verkefna komst inn í fjármálaáætlun og ekki er gert ráð fyrir neinum fjárfestingarheimildum til byggingar hjúkrunarheimila eftir árið 2024, sem er auðvitað ekki ásættanlegt miðað við fyrirliggjandi þörf. Þjóðin mun ekki hætta að eldast á næstu tveimur árum. Það þarf að létta álagi af Landspítala og uppbygging hjúkrunarheimila er góður kostur til þess en ekki síður að grunnþjónustan, heilsugæslan, verði efld. Það eru þjóðhagslega hagkvæmar fjárfestingar. Í fjárlögum ársins 2022 voru að frumkvæði stjórnarandstöðu settar inn 250 milljónir til niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu. Þetta hefur enn ekki komið til framkvæmda og ekki er að sjá að gert sé ráð fyrir þessu í fjármálaáætlun

Hins vegar er gert ráð fyrir að framlag til geðheilbrigðismála aukist um 500 millj. kr. á ári og 100 milljónir á ári eftir það. Ég hef verulegar efasemdir um það, virðulegur forseti, að þetta nægi til að koma til móts við þá grafalvarlegu stöðu sem uppi er í geðheilbrigðismálum, sérstaklega eftir heimsfaraldur. forseti. Vaxtagjöld ríkissjóðs eru nú þegar einn stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs og þeir fjármunir væru betur nýttir í annað en að bæta upp fyrir slæma hagstjórn sem einkennist af frekari skuldasöfnun, þensluhvetjandi aðgerðum og neikvæðri heildarafkomu ríkissjóðs út tímabil fjármálaáætlunar. Fjármálaáætlun gerir ráð fyrir að vaxtagjöld ásamt lífeyrisskuldbindingum hækki um tæpa 13 milljarða og fari úr 102,8 í 115,7 milljarða. Hins vegar er hætta á að vaxtagjöldin muni aukast vegna þeirrar ótryggu stöðu sem nú er uppi. Þá langar mig, virðulegur forseti, til að minnast á stöðu sveitarfélaganna á Íslandi sem mörg hver fóru illa út úr Covid-faraldrinum. Þau vinnumarkaðsúrræði sem ráðist var í hjálpuðu hins vegar upp á og komu í veg fyrir alvarlegan skell, m.a. hjá Reykjanesbæ, sem þurfti að takast á við 25% atvinnuleysi. Hins vegar er tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga til umræðu og sér ekki fyrir endann á því. Sveitarfélögin hafa verið að taka yfir kostnaðarsama rekstrarþætti á undanförnum árum og það liggur fyrir að það fjármagn sem fylgdi með var og er naumt skammtað. Samfélagið hefur breyst og þjónustuþörf hefur aukist og nú er svo komið að sveitarfélögin telja að myndast hafi uppsafnaður halli upp á 9 milljarða vegna málaflokks fatlaðs fólks sem ekki hefur fengist bættur

Það liggur fyrir mikil fjárfestingarþörf í sveitarfélögunum við uppbyggingu innviða. Bilið milli fæðingarorlofs og leikskólavistar hefur enn ekki verið brúað. Samt nefndi forsætisráðherra það nýverið að skoða ætti gjaldfrjálsan leikskóla. Það kostar peninga og hvernig þetta verður fjármagnað liggur ekki fyrir. Mikil fjölgun íbúa gerir það að verkum að byggja þarf upp trausta innviði á mörgum sviðum og það gerir stöðu margra sveitarfélaga mjög erfiða. Viðhaldsframkvæmdir og innviðafjárfesting hefur verið skorin niður og það mun koma í bakið á sveitarfélögunum á komandi árum. Vegna þessara breyttu aðstæðna er nauðsynlegt að fara í endurskoðun á tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga til að sveitarfélögin geti sinnt skyldum sínum til frambúðar.

Fjármálaráðherra heldur því reyndar fram að hagur heimilanna hafi aldrei verið betri en það þarf ekki reyndan stærðfræðispeking til að finna það út að hagur tekjulægstu hópanna hefur versnað við þær verðlagsbreytingar sem nú eru staðreynd ásamt þeim vaxtabreytingum sem bíta svo um munar. Þann 22. mars seldi svo Bankasýsla ríkisins 22% hlut í Íslandsbanka og fékk fyrir það rúmlega 52,6 milljarða í það hvernig að því var staðið, sem þarf svo sannarlega að ræða. Er rétt að ítreka nauðsyn þess að þeir fjármunir verði nýttir til uppgreiðslu skulda eða til arðbærra innviðafjárfestinga. Liður sem kallaður er Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir vekur athygli. Inn á þennan lið fóru 21,6 milljarðar á árinu 2020 og í fjárlögum fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir 35,3 milljörðum. Í nýrri fjármálaáætlun er hins vegar aukið verulega við þennan lið og mun hann enda í 67,2 milljörðum árið 2027. Maður hlýtur að spyrja hvers vegna ráðherra hafi til ráðstöfunar jafn mikla fjármuni án samráðs við þingið. Hvað ræður því? Það er hægt að skilja að einhverjir fjármunir séu ætlaðir í útgjöld vegna ófyrirséðra atvika. En hver er fórnarkostnaðurinn þegar fjárfestingarskuldin í innviðum er jafn mikil og vaxtakostnaður ríkisins jafn hár? Er þetta rétt forgangsröðun á þessum tímapunkti? Er ekki fulllangt gengið í fjárheimildum sem ráðherra getur ráðstafað að eigin geðþótta?

þegar hann var spurður um hvers vegna ekki var að finna neitt um nýjan þjóðarleikvang í fjármálaáætlun. Innviðaráðherra sagði einnig í aðdraganda kosninga að það væri ekkert að marka þetta þar sem það væru að koma kosningar.

sem kemur hér fram en annað er að ráðherrar séu það. Eigum við ekki að lesa of mikið í þetta?

Eins og ég nefndi áðan í andsvari hefur ASÍ sett húsnæðisstuðning og tilfærslukerfin á oddinn og sagt að það séu þessir þættir sem muni ráða úrslitum um kröfugerð samtakanna í komandi kjaraviðræðum.

Hvaða áhrif mun þetta hafa á verðbólgu og efnahagslegan stöðugleika? Hvað þýðir þetta? Er þetta ekki óttalega glannalegt plagg sem ríkisstjórnin hefur hér lagt fram? Það væri fróðlegt að heyra sjónarmið hv. þingmanns um þetta.

allt fólk að sjá, að forsendan fyrir því að gerðir séu hófstilltir kjarasamningar er að hinn félagslegi stöðugleiki sé til staðar.

að til staðar sé einhver félagslegur stöðugleiki þegar verðbólga er á fleygiferð, verðlagsbreytingar eiga sér stað og fólk er í vandræðum með að fá þak yfir höfuðið. Þetta er auðvitað

Nýverið kynnti Dagur B. Eggertsson borgarstjóri að borgin ætlaði að tvöfalda lóðaframboð sitt á komandi kjörtímabili. Borgin er þar að gera sitt en ríkisstjórnin og ríkissjóður ætla greinilega að draga lappirnar samkvæmt þeirri fjármálaáætlun sem við erum að ræða hér í dag. Það er ofboðslega bagalegt. Og þegar verkalýðshreyfingin mun svara þessu, svara þessari stöðnunar- og fjársveltistefnu fjármálaáætlunarinnar með mjög ríflegum launakröfum þá verður ekki við óábyrga verkalýðshreyfingu að sakast. Þá verður það bara ríkisstjórninni að kenna. Við skulum hafa það alveg á hreinu.

á uppbyggingu félagslegs húsnæðis um allt land og hefur lagt inn tillögur í fjármálaáætlun fyrir árin 2023–2027 um verulega aukningu fjármuna til að fjölga uppbyggingu íbúða fyrir tilstuðlan opinbers húsnæðisstuðnings …“ Svo leggur fjármálaráðherra fram fjármálaáætlun

Hvers vegna segja þau eitt í fjölmiðlum og gera svo eitthvað allt annað í ríkisstjórn og hér á þinginu og með þeim þingmálum sem lögð eru fram? Er til of mikils mælst að þau standi við fyrirheit sem fram koma í stjórnarsáttmála og hætti þessari eilífu vinsældakeppni?

Þau eru mjög mikilvæg fyrir tekjulága einstaklinga til að koma sér öruggu skjóli yfir höfuðið, sem er bara lífsnauðsynlegt og einn af þeim öryggisþáttum sem fólk þarf að búa við.

að byggja, hafa þjónað tilgangi. Fólk hefur verið mjög ánægt og komist í öruggt skjól og það er ekkert verið að henda fólki út þó að tekjurnar hækki eitthvað pínulítið, þá fer það bara inn á markaðsleigu.

Við þekkjum það vel að áföll, utanaðkomandi áhrif og breytingar geta á skömmum tíma breytt sterkum og góðum horfum í óvissu og kallað á viðbrögð. Við þekkjum það líka að þegar betur árar geta skapast tækifæri og hagur okkar batnað á nýjan leik þannig að það á oft vel við að skjótt skipast veður í lofti, eins og sagt er. Það mætti vel ramma það verkefni inn við framlagningu og umræðu um fjármálaáætlun að horfa til þess að það eru ýmsir kraftar í okkar umhverfi sem við höfum ekki endilega stjórn á sem geta haft mikil áhrif. Við leggjum af stað í þinglega meðferð á fjármálaáætlun sem er sú fyrsta sem er lögð fram af þessari ríkisstjórn, ríkisstjórn sem hefur leitt og borið ábyrgð á að stýra þjóðarskútunni, eins og við höfum stundum orðað það undanfarin ár, ríkisstjórn sem

fjármál ríkissjóðs þannig að hægt sé að sjá hvert stefnir, að þjóðarbúinu vegni sem best á hverjum tíma, að þau mikilvægu verkefni sem hið opinbera rekur og sér um, hvort sem það er á sviði heilbrigðis, velferðar, menntunar, menntunar, eða framkvæmda eða annarra verkefna sem við komum okkur saman um, séu í traustum höndum og vel haldið utan um þau og þau hafi fyrirsjáanleika. Það er ein af stóru breytingunum eftir að við fórum að nota fjármálaáætlun sem hina opinberu áætlanagerð í ríkisfjármálum til lengri tíma að það hefur skapað hinum ýmsu verkefnum og stofnunum hins opinbera meiri fyrirsjáanleika til að stýra sinni starfsemi yfir lengri tíma. Ég held að lögin, sem við nefnum oft hin nýju lög um opinber fjármál en verða nú reyndar komin nokkuð til ára sinna, eru frá 2015, hafi einmitt dregið fram þann styrkleika að geta horft til lengri tíma í áætlanagerð og áherslum sem við getum lagt í rekstri hins opinbera. Almennt um þessa þingsályktunartillögu gæti ég sagt,

Mestu skiptir að við höldum þannig á málum að við endurreisum trú og forsendur fyrir því að tækifæri geti skapast og að við endurspeglum fyrst og fremst okkar áherslur, hvort sem það er í ríkisfjármálum eða öðrum okkar athöfnum, að við trúum á það að við reisum okkur hratt við, að við getum aftur stækkað þjóðarkökuna og aukið landsframleiðsluna. Fyrir ekki svo mörgum mánuðum reis hér upp heimsfaraldur.

Það þurfti að bregðast við. Ríkissjóði var beitt af fullri hörku til að verja efnahag heimilanna og verja atvinnutækin í gegnum faraldurinn. Við gátum það vegna þess að ríkissjóður var í sterkri stöðu. Verulegur samdráttur í tekjum ríkissjóðs varð í þessu áfalli vegna minni umsvifa og beinar aðgerðir til stuðnings hafa sett ríkissjóð í verulegan hallarekstur. Þetta gátum við gert og þetta gerðum við fullviss þess að við myndum rétta fljótt úr kútnum að nýju.

Hvað sem okkur finnst um tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga, sem við getum öll verið sammála um að á hverjum tíma þarf að ræða og endurskoða með einhverjum hætti, þá er minni samdráttur hjá sveitarfélögunum en hjá ríki í gegnum þetta áfall.

Nú skiptir máli að leggja og treysta grunninn á nýjan leik. Markmið stjórnvalda miðar að því að draga jafnt og þétt úr afkomuhalla og stöðva skuldasöfnun árið 2026 þannig að grunnurinn verði treystur á nýjan leik til að takast á við óvænt áföll til framtíðar.

Þegar hafa verið seldir eignarhlutir fyrir um 108 milljarða kr. Áætlað er að minni lánsfjárþörf spari milljarða króna í vaxtaútgjöld sem nýtast þá til að styðja við fjárfestingaráform ríkisins, en fjárfestingar ríkisins undirbyggja framtíðarhagvöxt og styðja við sókn til betri lífskjara.

að ríflega 25 milljörðum kr. verður varið til þess málaflokks á næstu árum og á áætlunartímanum verður hækkað í um 30 milljarða árið 2027.

hefur Ísland færst upp í 17. sæti af 132 þjóðum er varðar nýsköpunarvirkni og hefur hækkað úr 23. sæti á fjórum árum. Útflutningstekjur byggðar á hugvitsgreinum eru nú um 10% af útflutningi okkar. Þær hafa tvöfaldast frá árinu 2014 og um 50% frá árinu 2018. Í þessari fjármálaáætlun er haldið áfram á þeirri braut. Það skiptir máli að við fjölgum stoðum sem bera uppi samfélagið. Það skiptir máli að við hugum að því hvernig við aukum verðmætasköpun og hvernig við ætlum að bæta lífskjör. Að þessu sögðu skiptir líka máli að halda áfram að þróa hina hefðbundnu atvinnuvegi okkar og tryggja nýsköpun og rannsóknir innan hinna gömlu, grónu atvinnugreina og fara ekki þá leið að raska starfsumhverfi þeirra og reisa hér á hverjum tíma einhverja óvissu um hvernig umhverfið verður til lengri tíma. Ég vona, virðulegi forseti, að við getum borið gæfu til að huga að slíkum málum í meðferð þingsins á þeirri fjármálaáætlun sem við hér nú ræðum. Mig langar að lokum, virðulegi forseti, að færa í tal, í

við að taka það samtal við hæstv. matvælaráðherra hvernig við getum búið um hnútana þannig að við styrkjum og eflum innlenda matvælaframleiðslu því að innlend matvælaframleiðsla, rétt eins og innlend orkuframleiðsla og nýting innlendra orkugjafa, er hluti af hagvörnum okkar

Forseti. Það er alltaf gaman þegar stjórnarþingmenn segja hvað allt var æðislegt hérna áður. En

Þetta þýðir líka að fólk sem er að koma inn á húsnæðismarkaðinn þarf að taka hærri lán. Jú, vissulega er þetta aukin eignamyndun fyrir þá sem þegar voru á húsnæðismarkaði, það kemur út sem hagvöxtur og eitthvað skemmtilegt og rosalega frábært fyrir bókhaldið.

Framtíðin er hins vegar enn þá vandamál. Það er enn þá skortur á húsnæðismarkaðnum. Það er ekkert í þessari fjármálaáætlun sem málar nokkurs konar mynd af því hvernig mál eigi að vera leyst til framtíðar.

Sá vandi verður ekki leystur á einu borði. Hann hlýtur að verða leystur í samstarfi. Ég get tekið undir mjög margt af því sem hv. þingmaður fór yfir um húsnæðismálin. Ég ætla hins vegar að benda á að samkvæmt öllum

Þetta verður eitt af þeim málum sem þarf að glíma við áfram. Ég ætla ekkert að segja annað. Ég ætla heldur ekki að segja að þetta sé hlutverk einhvers, þetta er hlutverk margra aðila, hvort sem það eru sveitarfélög, hið opinbera, launþegahreyfingin, atvinnurekendur og síðan iðnaðurinn sjálfur, að takast á við.

sem á húsnæði í raun og veru ekkert. Ef það ætlar að skipta um húsnæði þá er það að selja húsnæði fyrir annað húsnæði sem er dýrara. Jú, vissulega hækkaði þeirra húsnæði þannig að það hefur enn þá efni á þeim skiptum. Þetta eru húsnæðiskrónur fyrir húsnæðiskrónur, hvort sem þær eru hærri í krónugildi, svona mjólkurkrónugildi, núna en þær voru fyrir tveimur árum síðan. Fólk þarf að hafa þak yfir höfuðið þegar allt kemur til alls.

alla vega skuldalækkunar, ef ekki til ýmissa annarra verkefna. Það eru alveg hreinar og klárar línur að línur að almennar væntingar til frumútboða eru að verð hækki um 5%, kannski 10% í mesta lagi. En alla vega 5%. Raunin varð 60% hækkun sem segir ekkert annað en að það var gríðarlegt vanmat sem hlýtur að skrifast á stjórnvöld af því að það var varað við því.

sem buðust til skemmri tíma eða á markaði fyrir fjárfesta sem fóru þá líka inn á íbúðamarkaðinn. Við skulum ekki gleyma þeim áhrifum heldur. Við erum þar stödd í umræðu um fjármálaáætlun næstu ára, virðulegur forseti, að rætt er um stefnumörkun í húsnæðismálum og þetta verkefni sem við erum að ræða hérna, hvernig við ætlum að

að fá fyrir hlutina. Það varð síðan mikil eftirspurn. Við getum alveg verið sammála um það, ég og hv. þingmaður, að við skutum kannski of lágt. En það eru líka miklar væntingar sem drífa líka áfram hækkun hlutabréfa við getum ekki sagt að þetta séu glataðir peningar ríkissjóðs. Ef við værum alltaf að hugsa svona þá gætum við aldrei þorað að selja nokkurn skapaðan hlut. Hvað getum við þá sagt um einhvern sem seldi bílinn sinn sem er allt í einu orðinn verðmætari í dag? Það er útúrsnúningur að nefna það með þessum hætti.

Það eru nokkur tíðindi og ég er einmitt sammála honum um það. En mig langar að víkja að allt öðru máli. Það er Sjúkrahúsið á Akureyri sem er ekki bara varasjúkrahús landsins heldur hornsteinn heilbrigðisþjónustu á öllu Norðurlandi. Við í þingflokki Samfylkingarinnar fórum og áttum gott samtal við stjórnendur

loka barna- og unglingageðdeild í fimm vikur yfir sumartímann, sinna aðeins bráðaþjónustu, loka dag- og göngudeild geðdeildar, sinna aðeins bráðaþjónustu, loka á Kristnesi sem sinnir öldrunar- og endurhæfingarþjónustu og auðvitað mætti nefna ýmislegt fleira, því miður. Ég er alveg viss um að hv. þingmaður er sammála mér um að þetta sé óboðlegt og það sé mikilvægt að tryggja að Sjúkrahúsið á Akureyri geti sinnt óbreyttri starfsemi og haldið sjó og gott betur. Það eru

Það var svo sem rætt um það í frumútboðinu að við værum að ganga fram á óvissutímum. Ég ætla ekki að kasta neinni rýrð á þá sérfræðinga sem voru ráðgjafar í þeim efnum

á þessu heimili heilbrigðismála að svara miklu frekar fyrir það en ég geti einn og sér leyst það. Ég ætla alveg að vera sammála hv. þingmanni um að sú þjónustuskerðing sem þarna er boðuð er óheppileg en ég vil líka minna á að í þessari fjármálaáætlun

að ráðast í sölu á banka á þessum ofboðslegu óvissutímum í fyrra, í miðjum heimsfaraldri þegar enginn vissi nokkuð hvernig þróun efnahagsmála og eignamarkaða yrði. Það var varað við þessu, var varað við því að hætt að hætt væri við því að ekki fengist nógu gott verð fyrir bankann. Þingmenn Samfylkingarinnar vöruðu við þessu. Verkalýðshreyfingin varaði við þessu. Sérfræðingar vöruðu við þessu. En svo fór sem fór. En gott og vel. Höldum okkur samt við umræðuna um heilbrigðismál. Það liggur fyrir samkvæmt þessari fjármálaáætlun, eins og ég nefndi áðan, að rekstrarútgjöld til sjúkrahúsþjónustu eiga bara að aukast um 2 milljarða á ári.

aðra eins innspýtingu á undanförnum árum og heilbrigðismál. En menn segja alltaf meira og það þarf alltaf að gera meira. Ég ætla, vegna þessara andsvara hv. þingmanns, að draga fram í umræðuna að við þurfum líka að hafa kjark til þess, þegar við erum með 260 milljarða málaflokk undir, að ræða hlutverk og skipulag.

ég tel að væri skynsamlegt að horfa að einhverju marki til við meðferð nefndarinnar fram til síðari umræðu. Í fyrsta lagi langar mig að nefna samgöngumálin. Við heyrum stöðugt af því að aldrei hafi verið gert meira, við höfum séð fram á þannig framkvæmdatíma undanfarin misseri að þjóðin hafi aldrei litið annað eins framkvæmdaátak augum. Í gær barst mér svar við fyrirspurn sem ég lagði fyrst fram fyrir réttum 300 dögum síðan til hæstv. innviðaráðherra og ítrekaði síðan þegar þing kom saman í haust, þar sem var raunverulega skoðað, frá árinu 1999 í ákveðnu samhengi, og frá 2003 í öðru, með hvaða hætti nýfjárfestingar í vegakerfinu hefðu raunverulega þróast. Þar kemur fram allt önnur mynd en hefur verið haldið fram hér í þingsal það sem af er þessu þingi og allt síðasta kjörtímabil

þá held ég að það væri hollt að skoða með hvaða hætti þessir þættir koma fram hvað aðrar fjárfestingar varðar, hvort sem það eru fjárfestingar í hjúkrunarheimilum eða hjúkrunarheimilum eða öðrum þeim innviðum sem um ræðir hverju sinni. Síðan sjáum við núna í fjármálaáætluninni sem liggur fyrir, ef við skoðum nýfjárfestingartölurnar til ársins 2027, þá eru þær áætlaðar á árinu 2023, á næsta ári,

Þetta finnst manni ekki passa við þá mynd sem er reynt að draga upp hvað nýfjárfestingar og opinberar fjárfestingar varðar. Aftur á móti passar þetta við þá mynd sem er dregin upp hjá þeim aðilum sem greina þessar rauntölur daginn út og daginn inn.

Þar þarf fyrst og fremst að líta til tveggja þátta, í fyrsta lagi þessara svokölluðu sameiningarstyrkja sem sveitarfélög eru að horfa

nýir peningar að koma inn, þegar staðreyndin er sú að verið er að taka þessa sameiningarstyrki innan úr þegar skilgreindum tekjupóstum jöfnunarsjóðs,

eru líkleg til að lenda undir verndarvæng eftirlitsnefndar um fjármál sveitarfélaganna. Er ég þá sérstaklega að horfa til þess, sem ég mun vonandi fá tækifæri til að spyrja hæstv. innviðaráðherra út í hér síðar í dag þegar hann mætir til umræðunnar, með hvaða hætti ESA hafi verið svarað varðandi fyrirkomulag uppgjörs Reykjavíkurborgar í tengslum við uppgjör Félagsbústaða,

standa undir þeirri uppbyggingu þegar þar að kemur og ég vil spyrja, þó að ekki sé ljóst hvort ég fái svar hér, hvort þarna sé verið að horfa til þess að nota varasjóðina

sitthvor sýn Hagstofunnar annars vegar og ýmissa greiningaraðila hvað þróun bæði hagvaxtar og verðbólgu varðar en það eru auðvitað þættir sem, svo að allrar sanngirni sé gætt gagnvart þeim sem vinna þetta plagg

áætlanir ýmissa greiningaraðila eru hvað varðar þróun verðbólgu heldur en afstaða Hagstofunnar eins og hún liggur fyrir núna. Þetta er nú svona það sem ég vildi sagt hafa við þessa fyrri umræðu sem talsmaður Miðflokksins, að skoðuð verði sérstaklega þau þrjú atriði sem ég nefni hvað varðar samgöngumálin í fyrsta lagi, hvort það sé raunin að við séum að horfa á 22% samdrátt í nýfjárfestingum eins og stendur hér í plagginu á bls. 264 þar sem útgjaldaramminn er rammaður inn, áætluð framlög í fjárfestingu fara úr 32 milljörðum niður í 25 á þessu fimm ára tímabili, fjármál sveitarfélaganna, hvernig jöfnunarsjóðurinn er hanteraður í tengslum við sameiningarstyrkina annars vegar og hins vegar mögulega snúnari stöðu stórs

fjárfestingarsvigrúm á síðari hluta áætlunartímabilsins. Ef ég má lesa hér, með leyfi forseta, „Þá fellur einnig undir þennan lið tiltekið fjárfestingarsvigrúm sem innbyggt er í forsendur áætlunarinnar til að viðhalda fjárfestingarstigi ríkisins og vega á móti lækkun

og aðra slíka liði og spyrja sig: Hvert er heildarsvigrúmið sem er frátekið í áætluninni fyrir fjárfestingar? Ég vil sérstaklega vekja athygli á því sem stendur neðarlega á bls. 90 þar sem komið er inn á það að áætlanagerð í þessum efnum hafi ekki reynst allt of árangursrík og við sitjum oft uppi með gríðarlega vel fjármagnaðar framkvæmdir sem komast ekki á dagskrá.

Í kaflanum Önnur ótilgreind fjárfesting er vikið að því að það stendur yfir heildarendurskoðun á þeim reglum sem um þetta fjalla og við skulum kannski klára þá vinnu áður en ég get svarað því ákveðið hvort það kalli á einhverja breytingu á lögunum um opinber fjármál. En það er líka í áætlanagerðinni sem við þurfum að innbyggja meiri sveigjanleika. Mér finnst mjög mikilvægt að við reynum að vera heiðarleg þegar við horfum yfir farinn veg og spyrja okkur: Hvað var það sem brást þegar við ætluðum að koma þessu fjármagni Hér var vísað til þess hvernig hefði gengið með Teigsskóg. Ég er líka að hugsa um mál sem eru nær í tíma. Við höfum verið með mikla áherslu á að fjármagna

þó ekki kannski mjög langri framtíð. Þjóðarleikvangarnir eru í mínum huga verkefni sem við gætum ákveðið að

eru oft úr tengslum við raunheima. Ég held að það sé að einhverju marki vegna sömu vandamála og stjórnvöld komu sér í fyrir löngu. Þá var reglan alltaf sú að það var alveg upp á starfsmann þjálfaður sá fjöldi flugumferðarstjóra sem þurfti,

Ég held að að einhverju marki séum við kannski á sama stað hvað samgönguframkvæmdirnar varðar. Á meðan við höfum ekki stöðugri framtíðarsýn um vöxt þessara framkvæmda þá treysta nýir aðilar, jafnvel fjársterkir, sér ekki til að byggja upp fyrirtæki sem geta komið inn á þennan markað og sinnt þeim verkefnum sem verið er að bjóða út, sem orsakar það síðan að það eru sárafá fyrirtæki sem sinna þeim flestöllum, sem sitja að verkefnunum þegar á reynir.

verktakamarkað þar sem burðugum aðilum sem eru bærir til að vinna umfangsmikil verkefni fjölgi jafnt og þétt. Ég man ekki eftir neinu nýju verktakafyrirtæki sem hefur formast

Þetta er ekki eina dæmið um að málefnasvið sem heyra undir Framsóknarflokkinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi fái svona útreið. Mig langar að vitna hérna í orð sem innviðaráðherra og formaður flokksins lét falla í síðasta mánuði. Hann sagði: „Sá ráðherra er hér stendur leggur mikla áherslu á uppbyggingu félagslegs húsnæðis um allt land og hefur lagt inn tillögur í fjármálaáætlun fyrir árin 2023–2027 um verulega aukningu fjármuna til að fjölga uppbyggingu íbúða fyrir tilstuðlan opinbers húsnæðisstuðnings …“ Svo kemur reyndar fram fjármálaáætlun þar sem er í raun gert ráð fyrir að lækka framlög til húsnæðis- og skipulagsmála.

Hvað segir þetta okkur um valdajafnvægið í þessu ríkisstjórnarsamstarfi? Er hæstv. fjármálaráðherra að leika sér að því að niðurlægja

að forysta Framsóknarflokksins held ég að hafi gengið mjög hratt um gleðinnar dyr hvað það varðar að meta styrk sinn í kjölfar nýliðinna kosninga, kannski meiri en innstæða var fyrir. Stundum þarf nú aðeins að kæla þá sem fara fram úr sér

uppfylltir hvað fjárútlát varðar á kostnað okkar skattgreiðenda. En þetta er svona snögga greiningin á þessu. Ég hef ekki ígrundað svar en ég skal hugsa þetta, hvort það sé ástæða til að

Ég verð að viðurkenna að ég hafði nú ekki tengt punktana með nægjanlega augljósum hætti hvað þetta varðar. En það er áhugavert að sjá að

eru að honum sé uppálagt að fara í meiri háttar uppstokkun á því hvernig kerfið er rekið. Ég held að það sé það eina sem hægt er að lesa út úr þessu. Fyrrverandi Fyrrverandi landlæknir sagði það, nú vona að ég hafi rétt eftir, en svona efnislega sagði hann að það væri hægt að setja endalaust af peningum í heilbrigðiskerfið en það myndi aldrei duga ef kerfið yrði ekki lagað.

Við ræðum hér fjármálaáætlun sem byggir á þeirri fjármálastefnu sem lögð var fyrir þingið og samþykkt í lok síðasta árs. Ég ætla ekki að nota þessi upphafsorð til að fara sérstaklega yfir málaflokka míns ráðuneytis, en er að sjálfsögðu til svara um þá ef hv. þingmenn óska þess, heldur vil ég frekar ræða stóru myndina. Í stuttu máli er hún sú að góð staða ríkissjóðs í aðdraganda faraldurs gerði okkur kleift að nýta þá lærdóma sem við drógum af fjármálahruninu, þ.e. ríkissjóði var beitt markvisst til að milda efnahagsleg áhrif faraldursins á heimili og fyrirtæki og draga úr samdrætti í hagkerfinu.

Á síðasta kjörtímabili var staðið við áform um skattkerfisbreytingar í þágu þeirra sem höllustum fæti standa. Það var ráðist í öflug fjárfestingarverkefni og tilfærslukerfi voru efld. Ég tel að sú stefna hafi skilað okkur góðum árangri sem birtist í því að staða efnahagsmála er almennt mun betri en spár gerðu ráð fyrir, hallarekstur og skuldsetning hins opinberra minni og staðan á vinnumarkaði

Verkefni næstu ára er svo að ná að nýju jafnvægi í ríkisfjármálunum og byggja upp styrk þeirra á ný til að styðja við bæði félagslegan og efnahagslegan stöðugleika og verja þann árangur sem náðst hefur og búa okkur undir þau áföll sem kunna að dynja á okkur til framtíðar. Þar þurfum við að horfa á félagslega innviði og almannaþjónustu. Við þurfum að horfa á rannsóknir, nýsköpun og skapandi greinar. Það er áhugavert að sjá hvernig þær ákvarðanir sem hafa verið teknar, ég vil leyfa mér að segja allt frá árinu 2012 þegar fyrst var ráðist í sóknaráætlun, í þágu rannsókna, nýsköpunar og skapandi greina og þær ákvarðanir sem ráðist var í á kjörtímabilinu 2013–2016 þegar lögum um nýsköpunarfyrirtæki var breytt, þau voru fyrst sett 2009, og svo þær ákvarðanir sem við tókum í heimsfaraldri hafa gert það að verkum að þessir geirar hafa svo sannarlega blómstrað.

lægri útgjalda vegna atvinnuleysis ásamt því auðvitað að þörfin fyrir sértækar aðgerðir vegna heimsfaraldurs fjarar út. Við stöndum hins vegar frammi fyrir nýrri óvissu sem eru áhrif innrásar Rússa í Úkraínu. Hún er auðvitað áhyggjuefni á mörgum sviðum en hefur líka efnahagsleg áhrif og þau áhrif birtast auðvitað fyrst og fremst í hækkandi hrávöru- og olíuverði á heimsmarkaði sem birtist hér í aukinni verðbólgu að hluta. Hagstjórnarleg markmið þurfa að vera skýr og það skiptir máli, og ég nefndi hér hinn efnahagslega og félagslega stöðugleika því að hvort tveggja er nauðsynlegt til að skapa grundvöll fyrir góðar niðurstöður kjaraviðræðna á vinnumarkaði. Ég vil nefna sérstaklega þær fjárfestingar sem ráðist var í allt frá árinu 2020 þegar heimsfaraldurinn skall á og síðar var það átak framlengt á árunum 2021–2023. Sum verkefni átaksins ná allt til ársins 2025

til uppbyggingar í stafrænni umbreytingu og upplýsingatækni en líka, eins og ég nefndi hér áðan, fjölbreytts stuðnings við rannsóknir, nýsköpun, auk verkefna á sviði orkuskipta og grænna lausna. Það skiptir máli að halda áfram að fjárfesta í samfélagsinnviðum. Fjárfesting hins opinbera mun að meðaltali nema 3,6% af landsframleiðslu á tímabilinu og m.a. verður stutt við grænar fjárfestingar í gegnum skattkerfið og hinum aukna stuðningi við rannsóknir og þróun verður við haldið.

Ég ætla ekki að fara að telja upp fleiri fjárfestingar enda ekki tími til þess, en mér finnst mikilvægt að geta þess í lokin að auðvitað eru mörg mál í stjórnarsáttmála sem ekki er enn búið að leggja fullt mat á kostnað við.

Frú forseti. Það er mikilvægt að fjármálaáætlun sé sem nákvæmust og raunhæfust en ekki bara óskalistar yfir það sem gott og æskilegt væri að gera. Þessi fjármálaáætlun ber þess merki að þar er talið upp ýmislegt sem mikilvægt þykir. En ef við skoðum þetta nánar þá eru þetta oft framreikningar á núverandi stöðu eða jafnvel skorið niður í þeim málaflokkum sem um ræðir. Svo nefnd séu tvö af brýnustu úrlausnarmálum samtímans: Húsnæðisvandanum verður mætt með því að draga úr útgjöldum hins opinbera til húsnæðismála um 1,4 milljarða kr. kr. Loftslagsvánni og orkuskiptum, sem eru á allra vörum, verður mætt með því að láta stuðning við orkumál dragast saman um 400 millj. kr. Annað dæmi um málaflokka

aðgerðir gegn kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi, auk aðgerða til að vinna gegn kynbundnum launamun. Þarna er talað um forvarnir, heilsueflandi starf, heilsueflandi skóla, heilsueflandi samfélag

allri þessari góðu og fyrirbyggjandi heilsueflingu virðist ekki fylgja fjármagn. Samkvæmt fjármálaáætluninni munu framlög stjórnvalda í þessi mál dragast saman um tæpa 2 milljarða kr. Útgjöld í málaflokkinn nema rúmum 12 milljörðum kr. fyrir þetta ár en munu verða 10,5 milljarðar á næsta ári. Er hér um að ræða

Að sjálfsögðu fjölgar þjóðinni og hún eldist þannig að það er auðvitað hluti af þessu reikningsdæmi. En þarna eru líka ýmsir mikilvægir póstar sem snúast beinlínis um að efla og bæta þjónustuna. Ég vil nefna geðheilbrigðisþjónustuna sem við efldum verulega á síðasta kjörtímabili.

fjárfestingu sem verður auðvitað áfram mikil og síðan greiðsluþátttöku sjúklinga sem ég veit að við hv. þingmaður erum sammála um að er algjört lykilatriði. Það er eitt af þessum velsældarmálum. Hvað lýðheilsuna varðar veit veit ég að heilbrigðisráðherra, sem verður hér til svara, hefur mikinn hug á því að leggja áherslu á þau málefni. Þá kem ég kannski að mínum málaflokki, jafnréttismálunum, sem hv. þingmaður nefndi. Það er rétt að heildarfjárheimildir til málaflokksins eru á yfirstandandi ári 368 milljónir en það eru hlutir innan þeirra framlaga sem eru tímabundin framlög sem ég get verið sammála hv. þingmanni um að við þurfum að ræða á Alþingi hvort ættu að verða varanleg.

Ég spyr: Hvernig samræmist þetta auknum metnaði þegar kemur að þessum málaflokkum og hvernig á að leysa það? Ný skýrsla um Landspítalann og heilbrigðiskerfið almennt sýnir okkur að núllstaða er vond.

og talaði fjálglega um 20.000 nýjar íbúðir á næstu fimm árum og ýmis verkefni. Ráðherra sagði þá að hann hefði lagt slíkar tillögur fyrir ríkisstjórnarfund. Nú langar mig einfaldlega að spyrja:

Eftir þessa miklu hækkun verður samneysla hins opinbera á tímabili fjármálaáætlunar mjög vel yfir sögulegu meðaltali, (Gripið fram í.) eða sem nemur 26% af landsframleiðslu. Það er ekki sama og aukningin, hv. þingmaður sem kallar hér, vegna þess að vissulega eykst hún minna í sögulegu samhengi á tímabilinu en hún hefur gert að undanförnu en það má setja í það samhengi að hún er vel yfir sögulegu meðaltali, m.a. vegna þeirra aðgerða sem gripið var til í heimsfaraldri.

við þurfum að gera betur í húsnæðismálum. Við þurfum að tryggja fleirum þak yfir höfuðið. Hugmyndir innviðaráðherra eru því í fullu gildi. Það getur orðið mjög mikilvægt mál við komandi kjarasamninga að gera betur í húsnæðismálum og nálgast þau með þessum félagslega hætti.

Það kom fram spurning um hvort eðlilegt væri að rukka börn fyrir skólamáltíðir, leikskóla, tannréttingar, fótboltaæfingar og tómstundir. Auðvitað á þetta allt að vera gjaldfrjálst fyrir börnin. Ísland er eitt ríkasta samfélag í heimi og það er okkur til háborinnar skammar að hafa þúsundir barna í fátækt.

innleiðingarferli þeirra fram undan. En ég er ekki í nokkrum vafa um að sú hugmyndafræði sem birtist í þeim lögum á eftir að verða okkur öllum til farsældar, ekki bara börnunum í landinu, vegna þess að hún snýst um að grípa börnin fyrr og það er auðvitað algjört lykilatriði. Ég nefndi líka á þessum fundi hvað við gerðum á síðasta kjörtímabili, sem var að lengja fæðingarorlof og hækka greiðslur til foreldra, sem er annað mikilvægt skref til að bæta hag barna og draga úr fátækt barna og fjölskyldna, því að þetta er auðvitað nátengt. Ég nefndi líka barnabætur sem við hækkuðum á síðasta kjörtímabili. Ég held að það sé full ástæða til að skoða betur það kerfi og hvernig við teljum að það nýtist sem best fjölskyldunum í landinu. En allt eru þetta lykilatriði til að tryggja það sem ég vil trúa að við séum öll sammála um, sem er að öll börn fái tækifæri. Það eru vissulega fleiri atriði. Ég get nefnt tannlækningar barna, sem ráðist var í í tíð vinstri stjórnarinnar 2009–2013 að gera gjaldfrjálsar. Áfram var bent á á þessu málþingi að það skipti verulegu máli hvernig slíkur fjárhagslegur stuðningur væri útfærður, það væri stundum þannig að ef sækja þyrfti um stuðninginn væri einfaldlega ekki sótt um hann. Þetta fannst mér mjög merkilegt atriði og við þurfum að fara yfir þann stuðning sem við veitum. Ríkið steig til að mynda inn núna vegna heimsfaraldurs með sérstaka tómstundastyrki í þágu tekjulægri barna. Það tók tíma að finna bestu leiðina til að útfæra þá en á endanum nýttust þeir vel. Þannig að við þurfum líka að huga að því að þær fjárveitingar sem við setjum í þetta nýtist með sem bestum hætti, því að ég er ekki í nokkrum vafa og er sammála hv. þingmanni um að þetta er fjárfesting.

Jú, þetta er allt flott sem hún segir. Þetta er allt sem við erum búin að gera en vandamálið er samt til staðar. Vandamálið er það að það eru rúmlega 5.000 börn í fátækt.

Þegar við tökum það saman hverju við höfum varið til stuðnings og þjónustu við viðkvæmustu hópa samfélagsins, og þá er ég að tala um sérstök verkefni, höfum við varið 13,8 milljörðum í þá þjónustu. Þá er ég bara að tala um beinar fjárveitingar til félagslegra verkefna og málaflokka til að tryggja þjónustu og stuðning, bein framlög til þess að tryggja betur afkomu þessara hópa, ekki þessar almennu vinnumarkaðsaðgerðir. Hv. þingmaður nefnir hér eðlilega almannatryggingakerfið,

með sérstöku framlagi til nýs kerfis starfsendurhæfingar og vinnumarkaðsúrræða til að styðja við atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu og fjölga starfstækifærum. Við eigum svo von á því að félags- og vinnumarkaðsráðherra leggi hér fram frumvarp á þessu kjörtímabili,

Hins vegar mun þingið fá þessar lagabreytingar til afgreiðslu og þá mun sömuleiðis kostnaðurinn við þær birtast í fjárlögum og áætlunum næstu ára. Ég er líka bjartsýn á það, af því við erum að tala um fjárfestingu, ég held að aukin þátttaka þessara hópa muni líka að skila sér í auknum umsvifum þeirra í samfélaginu og í auknum tekjum þeirra til samfélagsins. Þannig að ég hef mikla trú á því að

„Framtíðarsýn málaflokks jafnréttis- og mannréttindamála er að vera í fremstu röð og að hafa sjónarhorn jafnréttis að leiðarljósi þegar opinberar ákvarðanir eru teknar. Ísland vill vera í fremstu röð þegar kemur að jafnréttis- og mannréttindum. Meginmarkmið málaflokks jafnréttis- og mannréttindamála er að allar manneskjur eigi jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni, kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, aldri, kynhneigð, kynvitund eða kyntjáningu.“ Til þess að ná þessum metnaðarfullu markmiðum ríkisstjórnarinnar hafa m.a. verið sett lög nr. 85/2018, um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. Samkvæmt lögunum er hvers kyns mismunun á öllum sviðum samfélagsins vegna kynþáttar eða þjóðernisuppruna óheimil. Heyra fyrirmæli um mismunun þar einnig undir svo og um áreitni þegar hún tengist kynþætti eða þjóðernisuppruna. Svo eru ákvæði sem kveða á um bann við mismunun í tengslum við félagslega vernd, vörukaup og þjónustu, mismunun í skólum og uppeldisstofnunum og mismunun sem birtist í auglýsingum. Fyrir þinginu liggur nú frumvarp til laga um breytingar á þessum lögum þar sem til stendur að fjölga mismununarþáttum sem eru samkvæmt lögunum eins og staðan er í dag eingöngu kynþáttur og þjóðernisuppruni. Á að bæta við þeim þáttum sem ég taldi upp hér áðan. Við athugun málsins, í umræðum og upplýsingaöflun allsherjar- og menntamálanefndar sem ég sit í vegna þessa, vakti það athygli mína að svo virðist sem lítið hafi reynt á þessi lög ef nokkuð. Ég fann engan úrskurð, engan dóm. Ég gat ekki séð að nokkurt mál hafi komið til kasta

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina sem kannski varðar ekki beint fjármálaáætlun. Hún nefnir hér frumvarp sem varð að lögum 2018, um mismununarþætti á vinnumarkaði, og annað frumvarp sem nú liggur fyrir um að sambærilegir mismununarþættir gildi þegar um er að ræða mál utan vinnumarkaðar. Ég nefni það við hv. þingmann að kærunefnd jafnréttismála felldi úrskurð á þessu ári sem varðaði aldursbreytuna og er það ákveðinn tímamótaúrskurður hjá kærunefnd jafnréttismála.

Hv. þingmaður spurði í framhaldinu hvort ég teldi að lögin væru ekki að gera gagn. Jú, ég tel að lögin séu að gera gagn og ég vænti þess að við eigum eftir að fá fleiri mál upp sem lúta að öðrum mismununarþáttum en kyni og að fjölþættri mismunun eins og gert er ráð fyrir í lögunum.

Utan vinnumarkaðar. Á öllum sviðum samfélagsins. Ég er búin að leita dyrum og dyngjum og hef ekki fundið neinn úrskurð eða neitt mál sem komið hefur upp vegna þessa. Jafnframt kom fram í okkar upplýsingaöflun í allsherjar- og menntamálanefnd að ein af ástæðum þess að ekki hafi reynt á þessi lög, um mismunun á grundvelli

að gera fólki sem líklegast er til að verða fyrir mismunun, sem mig grunar og ég óttast að sé ansi útbreidd í okkar samfélagi þrátt fyrir margt gott og þrátt fyrir góðan vilja stjórnvalda til að breyta því,

Að einhverju leyti er þetta kannski enn þá framandi hugsun fyrir einhverja og kannski einmitt þá hópa sem síst skyldi, þ.e. hvar hægt er að leita réttar síns. Við getum gert betur í því almennt, held ég, í samfélagi okkar að koma upplýsingum líka á framfæri til

forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á um að ný mannréttindastofnun verði sett á laggirnar. Minnst er á hana í fjármálaáætlun fyrir árin 2023–2027, en þar segir að forsætisráðuneytið stefni að því að koma á laggirnar innlendri mannréttindastofnun sem uppfylli hin svokölluðu Parísarviðmið. Tilvist mannréttindastofnunar sem þessarar er nauðsynleg svo að Ísland geti uppfyllt alþjóðlegar skuldbindingar á sviði mannréttinda og er forsenda þess að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verði lögfestur. En í stjórnarsáttmálanum kemur jafnframt fram að lögfesta eigi umræddan sáttmála. Hlutverk stofnunarinnar er m.a. að hafa víðtækt umboð til að vinna að eflingu og vernd mannréttinda. Þá á almenningur að geta leitað til stofnunarinnar og hún skal gera könnun á einstaka málum og aðstoða eftir atvikum. Kveða þarf á um hlutverk stofnunarinnar í almennum lögum eða stjórnskipunarlögum og hún skal hafa bæði fjárhagslegt og stofnanabundið sjálfstæði. Samkvæmt upplýsingum á vef Stjórnarráðsins var starfshópur settur á laggirnar sem hefur það hlutverk að útfæra hugmyndir um sjálfstæða innlenda mannréttindastofnun.

Hvenær er áætlað að grænbók um mannréttindi verði lögð fram? Og að lokum: Hvenær er áætlað að leggja fram frumvarp um sjálfstæða innlenda mannréttindastofnun og er tryggt nægt fjármagn til verkefnisins?

þetta mál, að ráðast í það að ljúka við að stofna sjálfstæða óháða mannréttindastofnun. Hún hefur verið nefnd sem mikilvægur hluti þess að við getum lögfest, eins og hv. þingmaður nefndi hér, samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þegar ég settist niður með þetta verkefni sá ég það væri mjög mikilvægt að við legðum í þá stefnumótun sem hv. þingmaður spyr hér um af því að við þurfum að leggja mat á stöðu mannréttindamála á Íslandi. Við þurfum að safna betur saman upplýsingum um hver staðan er í raun og veru. eiginlega tilgangurinn með grænbókinni, að vera undirstaða fyrir stefnumótun. Við viljum reyna að gera þetta þannig að við séum að tala við almenning í landinu. Við erum kannski ekki alltaf að tala um mannréttindi dagsdaglega

að frumvarp verði lagt fram haustið 2023, sem sagt vinnan í grænbókinni verði eiginlega undirstaðan fyrir frumvarpið. Þá munum við vonandi verða komin lengra lengra í að meta hver kostnaðurinn þarf að vera við þessa mannréttindastofnun. Þá liggur náttúrlega fyrir, þegar frumvarp kemur fram, útfærsla, til að mynda hvað varðar form og hvað varðar umfang og hvað varðar stjórnskipulega stöðu. Þá munu liggja fyrir hugmyndir um fjármögnun. Hún er ekki í þessari fjármálaáætlun, bara svo það sé algjörlega heiðarlega sagt hér, en ég geri ráð fyrir því að þegar frumvarpið kemur fram þá munum við um leið gera ráð fyrir henni í fjármálaáætlun, sem er þá væntanlega næst á eftir eða á undan.

og ég hef í sjálfu sér beint þessari spurningu til hennar áður en geri það aftur í aðdraganda kjarasamninga, þ.e. um viðvarandi slæma stöðu stórra kvennastétta. Við þekkjum öll stöðuna um óútskýrðan launamun kynjanna sem vissulega hefur farið mjög minnkandi, sem er jákvætt, og svo þekkjum við veruleikann um annan um annan launamun kynjanna, sem er reyndar sjálfstætt vandamál. Sá launamunur er langtum meiri og haggast því miður lítið og ég lít svo á að hann sé hin pólitíska áskorun. Þessi munur stafar af því, eins og við þekkjum af viðhorfum, að kvennastéttir eru verðmetnar mun lægra á vinnumarkaði en aðrar stéttir með sambærilega ábyrgð og sambærilega menntun. Við höfum séð þetta birtast í því að þegar

Þessi launamunur er mismikill eftir mörkuðum. Árið 2020 var hann minnstur hjá starfsfólki sveitarfélaga, þar næst hjá ríkinu og síðan á almenna markaðnum. En alls staðar fer hann minnkandi. Ég vil meina að það tengist þessu. Við sjáum að hann er núna 2,7% hjá sveitarfélögum og 3,3% hjá ríkinu.

Ég hef miklar væntingar til þess að sá hópur geti lagt fram raunverulegar aðgerðir. Ég lít svo á. Auðvitað höfum við ætlað okkur að útrýma þessum launamun, (Forseti hringir.) ekki bara í fyrra heldur fyrir mörgum árum og áratugum.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. forsætisráðherra svörin. Næst langaði mig til að spyrja hana um þá stöðu sem nú er uppi á heimsvísu og varðar hagsmuni og öryggi Evrópu allrar í samhengi við fjármálaáætlunina.

það sem mætti kalla efnahagslegt stríð í formi efnahagsaðgerða og viðskiptahindrana. Þjóðaröryggismál hafa sjaldan verið brýnni fyrir íslenska þjóð en akkúrat núna. Ég nefni sérstaklega veika stöðu Íslands í samhengi við netöryggi. Við erum samkvæmt Alþjóðafjarskiptasambandinu í 58. sæti af 182 ríkjum, langtum neðar en Norðurlöndin öll.

En hvað sér hæstv. ráðherra fyrir sér að ríkisstjórnin geti gert núna til að styrkja þær stofnanir og þá innviði sem hafa þessi verkefni með höndum? Eru einhver ný verkefni í pípunum sem ástæða er til að upplýsa um hér og nú?

Hún hefur sett öryggismálin í það samhengi að við erum að horfa á þau sem breiðan málaflokk þar sem skiptir máli að hafa ólíka þætti undir, hvort sem það er öryggi gagnvart farsóttum, fæðuöryggi, netöryggi, eins og hv. þingmaður nefndi sérstaklega, hin hefðbundnari hernaðarlegu öryggismál — við getum rætt um upplýsingaóreiðu og upplýsingaöryggi í lýðræðissamfélagi og svo mætti lengi telja.

sem sýnir að við erum á grundvelli stefnunnar búin að breyta vinnulagi okkar í stjórnkerfinu út frá öryggismálum, sem ég tel vera gott. Hv. þingmaður nefnir sérstaklega netöryggismálin og það er alveg hárrétt að þar getum við gert betur og við gerum ráð fyrir hálfum milljarði frá árinu 2025 til að mæta netöryggismálum og fjölþáttaógnum. Í ráðuneyti háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarmála eru fjarskiptin eitt lykilsvið þar sem er í mótun aðgerðaáætlun til fimm ára sem mun byggja á áherslum netöryggisstefnunnar.

er það í raun og veru okkar mikilvægu innviðir, samskiptatæki og umhverfi í daglegu lífi þannig að þetta er alveg feikilega mikilvægt. Við erum að bæta töluvert í. (Forseti hringir.) Ég ætla ekki að segja að ekki þurfi að gera betur á þessu tímabili, það kann vel að vera.

Ég vil segja það hér í þessum ræðustól sem Sjálfstæðismaður að ég tel að það sé bæði mannúðlegt og skynsamlegt að styðja þá sem verst eru staddir með fjárframlögum úr ríkissjóði en þegar fé er veitt úr þessum opinberu sjóðum þarf að hafa gott eftirlit með ráðstöfun þeirra fjármuna og gæta aðhalds. Nú hef ég setið í fjárlaganefnd og stundum sett hljóðan yfir því hvernig mér þykir gengið með nokkuð frjálslegum hætti um sjóði almennings. Ég vil minna minna á það í því samhengi að auðvitað er um að ræða fjármuni sem íslenskt launafólk og íslensk fyrirtæki hafa haft töluvert mikið fyrir að afla og það ber að bera virðingu fyrir þeirri staðreynd.

allt að 10% af þeim fjármunum sem runnu úr ríkissjóði í þessum tilgangi, út af kórónuveirunni, hafi í raun tapast vegna fjársvika.

Það er algjörlega rétt að þegar staðið var frammi fyrir því ástandi sem skapaðist hér mjög skyndilega vegna heimsfaraldurs var ákveðið að stíga mjög stór skref í því að beita ríkissjóði til að styðja bæði við almenning og atvinnulíf. Hv. þingmaður er þá væntanlega að velta fyrir sér þeim fjármunum sem runnu sérstaklega til atvinnulífsins því að til almennings runnu ákveðnir þættir eins og barnabótaauki og fleira sem fyrst og fremst var ætlað að koma til móts við og standa undir afkomu fólks.

þá er það mín skoðun að við höfum verið að stíga góð skref, til að mynda með þeim breytingum á regluverki sem tengist peningaþvætti og vörnum gegn hryðjuverkum, þeim breytingum sem við gerðum hér á skattamálum, t.d. með tilkomu reglna um þunna eiginfjármögnun.

Ég held hins vegar að full þörf sé á því að vera alltaf á tánum þar og við getum örugglega gert betur. Ef við fjárfestum til að mynda í stofnun eins og Skattinum er ég ekki í nokkrum vafa um að það mun skila sér margfalt til baka.

og vil ítreka það aftur að fyrirspurn mín byggir á þeirri forsendu að þessar ákvarðanir hafi verið teknar af góðum hug. Ég tel hins vegar mikilvægt

og við ræðum hér alltaf um langtímaáætlanir en búum auðvitað við gríðarlegar sveiflur, bæði í heimshagkerfinu en líka í okkar litla hagkerfi — að afkomuhorfur ríkissjóðs

rekja til bættra efnahagshorfa, lægri útgjalda vegna atvinnuleysis og hærri tekna ríkissjóðs vegna þess að aðgerðirnar báru árangur. Ef við viljum bregða einhverri mælistiku á það hvort aðgerðirnar hafi virkað sem skyldi þá er þetta ein mælistika til þess. Hún segir okkur að staða íslensks efnahagslífs er miklu betri en við spáðum sjálf. Hún er miklum mun betri en mjög margir aðrir spáðu, get ég alveg sagt ykkur, og vitna þá m.a. í þennan sal því að við eyddum hér gríðarlega miklum tíma í að ræða spár um atvinnuleysi sem ekki gengu eftir,

Virðulegur forseti. Öllum er ljóst að ríkissjóði hefur verið beitt nokkuð kröftuglega til að vinna á móti þeim efnahagslegu skakkaföllum sem Covid-19 bar með sér. Það var að mínu mati góð ákvörðun, ákvörðun sem hafði þann tilgang að verja og vernda bæði fyrirtæki og fólkið í landinu og það tókst. Samfélagið er aftur farið á fullt og ég er bjartsýnn, bjartsýnn en raunsær. Raunsær á stöðu ríkissjóðs og raunsær á þá stöðu að enn er verk að vinna á mörgum sviðum. Það kemur í hlut innviðaráðuneytisins að vinna eins vel og hægt er úr þeim samtals 450 milljörðum kr. sem koma í þess hlut í fjármálaáætlun næstu fimm ára. Eins Eins og áður rennur stærsti hlutinn til samgangna eða um 230 milljarðar. Eftir vel heppnað fjárfestingarátak dragast bein framlög úr ríkissjóði til fjárfestinga nokkuð saman en á móti er gert ráð fyrir verulegum óbeinum framlögum í tengslum við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, samvinnuverkefni og uppbyggingu og fjármögnun jarðganga. Sem dæmi um framkvæmdir á næstu árum sem fjármagnaðar verða að hluta með óbeinum framlögum má nefna Arnarnesveg við Breiðholtsbraut, gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar, stokka á Miklubraut og Sæbraut, fyrsta áfanga borgarlínu, nýja Ölfusárbrú, Axarveg og nýja brú yfir Hornafjarðarfljót. Áfram verður haldið með að styrkja innanlands- og millilandaflug. Til dæmis verður lokið við að reisa nýja millilandaflugstöð á Akureyri á næsta ári og í gegnum Loftbrúna verður haldið áfram að veita afslátt af flugfargjöldum til þeirra sem búa fjarri höfuðborgarsvæðinu. Framkvæmdir í höfnum verði áfram miklar og á meðal umfangsmestu endurbóta má nefna fyrirhugaðar endurbætur á höfninni í Þorlákshöfn, lengingu Sundabakka á Ísafirði sem og framkvæmdir í Njarðvíkurhöfn og á Sauðárkróki. Sveitarfélögin okkar hafa ekki frekar en ríkissjóður farið varhluta af Covid-19 faraldrinum. Heildarafkoma þeirra hefur verið neikvæð en gert er ráð fyrir að nokkuð muni draga úr því á tímabili fjármálaáætlunar þannig að undir lok tímabilsins verði afkoman neikvæð um tæplega 8 milljarða eða 0,2% af vergri landsframleiðslu. Staðan er þó betri hjá sveitarfélögum en spár gerðu ráð fyrir sem skýrist einna helst af því að tekjur hafa verið hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þá stóð ríkissjóður vörð um framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga þegar tekjur drógust saman og tryggði óbreytt framlag úr sjóðnum. Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga hækki samhliða auknum tekjum og verði í kringum 140 milljarðar kr. á næstu fimm árum. Sameiningar sveitarfélaga geta stuðlað að öflugri og sjálfbærari sveitarfélögum. Þeim fer ört fækkandi og eru núna 69 en fækkar um fimm að afloknum sveitarstjórnarkosningum. Ég bind vonir við að áfram verði haldið á þeirri braut og mun gera mitt til að svo megi verða til að styrkja sveitarstjórnarstigið. Áfram verður stutt við byggðamál, m.a. í gegnum byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta en framlög haldast stöðug og verða tæplega 10 milljarðar kr. á næstu fimm árum. Síðast en ekki síst vil ég nefna skipulags- og húsnæðismál, nýja málaflokka í nýju innviðaráðuneyti. Það fær strax annan fókus að þessir málaflokkar skuli vera undir sama ráðuneyti. Það gefur aukin tækifæri, aukinn slagkraft, að tengja þá við aðra málaflokka ráðuneytisins eins og sveitarstjórnarmál, byggðamál og samgöngumál. Það er spennandi áskorun að takast á við þessa nýju málaflokka. Þeir brenna á okkur landanum, ég veit það, við vitum það öll. Ég segi ykkur það að allar hendur eru á dekki í þessari vinnu, mikil greiningarvinna stendur yfir sem og stefnumótun. Ég mun leggja hér í þinginu fram tillögu til þingsályktunar í húsnæðismálum síðar á árinu sem verður sú fyrsta sinnar tegundar. Í þessari fjármálaáætlun er stigið varlega til jarðar af þeirri einföldu ástæðu að greining á stöðunni og stefnumótun liggur ekki fyrir. Það er þó ljóst að fyrsta skrefið er að fjölga byggingarhæfum lóðum. lóðum. Verið er að greina stöðuna á því í þessum töluðu orðum, greina á hverju strandar, hvað þarf til. Ég er að horfa til samninga á milli ráðuneytisins og sveitarfélaga um skipulag lóða í takt við mannfjöldaspá og húsnæðisáætlanir sveitarfélaganna. Ég veit að það er vilji á báða bóga. Sveitarfélögin finna til ábyrgðar og vilja leggja sitt af mörkum fyrir fólkið í landinu. Það þarf víðtæka samvinnu til að ná jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Þegar jafnvægi er náð er lykilatriði að stjórnvöld styðji þá sem helst þurfa á því að halda, hvort heldur sem er með hlutdeildarlánum, félagslegu eignakerfi, húsnæðisbótum eða hverju því sem dugar til að ná markmiðum um velsæld og jafnvægi á húsnæðismarkaði.

og segir þingsályktunartillögu um húsnæðismál væntanlega síðar á árinu en að engin greining á stöðunni liggi fyrir. Mig fýsir að vita hvað valdi því að í hinu stóra og öfluga innviðaráðuneyti liggi engin greining á stöðunni á húsnæðismarkaði fyrir, hvort það sé virkilega þannig að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hafi ekki greint stöðuna, hvort það sé virkilega þannig að stjórnvöld í landinu viti ekki hver staðan er á húsnæðismarkaði.

stofnframlög til almenna íbúðakerfisins um 2 milljarða kr. Nú kunna að vera fyrir þessu öllu góðar og gildar ástæður. En tvennt fýsir mig að vita og inna ráðherrann eftir:

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er ung stofnun en hefur tekið mjög fast utan um þetta verkefni og við ákváðum á síðasta kjörtímabili að færa svokallaða mannvirkjaskrá yfir til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Hún er orðin rafræn frá því í nóvember síðastliðnum sem og húsnæðisáætlanir sveitarfélaganna þannig að smátt og smátt erum við að fá miklu betri upplýsingar, raunhæfar upplýsingar, þar sem við getum tekið stöðuna dag frá degi. En enn þurfum við að treysta á talningar frá Samtökum iðnaðarins og mér er kunnugt um að þeir séu akkúrat á lokametrunum með það og munu væntanlega kynna þær á næstu dögum.

að gera rafræna mannvirkjaskrá og að húsnæðisáætlanir sveitarfélaga liggi fyrir og séu rauntímaupplýsingar. Það er þó gott ef þetta er loksins að raungerast og hægt að hætta að telja krana og húsbyggingar og senda menn á bílum út um

Hvað varðar stofnframlögin, já, það þarf að útfæra þau betur og það þarf að vera hægt að byggja. Það er alveg rétt. Við vitum að ástand uppbyggingar víða í sveitarfélögunum, a.m.k. í mínu kjördæmi, í Suðvesturkjördæmi, hefur verið bagalegt, svo að ekki sé fastar að orði kveðið, á síðustu fjórum, fimm árum. Það hefur reyndar verið byggt upp nýtt hverfi í Urriðaholti í Garðabæ en það er nokkurn veginn það sem hefur verið byggt upp fyrir utan þéttingarreitina á höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla að nota tækifærið og minna á það hér í þessum sal að verkalýðshreyfingin, forystufólk verkalýðshreyfingarinnar, hefur talað mjög skýrt í húsnæðismálum og öll vitum við að það brestur á með nýrri kjaralotu og kjarasamningum í haust og það hlýtur að vera skilningur okkar allra hér, hvort sem við erum í stjórn eða stjórnarandstöðu, að framfarir í húsnæðismálum, að aukið framboð af húsnæði, sem venjulegt fólk ræður við að kaupa eða leigja, sé lykillinn að því að hægt sé að gera kjarasamninga í haust.

af fari stærstur hluti eða 15,9 milljarðar í húsnæðismál. Samkvæmt þeirri fjármálaáætlun sem við ræðum hér er gert ráð fyrir því að framlög til málaflokksins lækki í 14,9 milljarða á næsta ári eða um 9% og haldist svo gott sem óbreytt næstu fjögur ár. Á sama tíma er fordæmalaus skortur á framboði húsnæðis sem hefur leitt til þess að undanfarið ár hefur húsnæðisverð hækkað um meira en 20% og verðbólga mælist nú 6,7%. Jafnframt er fyrirsjáanlegt að stríðið í Úkraínu muni valda stórfelldum hækkunum á byggingarefni og þær eru þegar byrjaðar að láta á sér kræla. Ég vil því inna ráðherra eftir skýringum á því að gert sé ráð fyrir slíkri lækkun á framlögum til húsnæðismála og engri hækkun á þeim næstu fjögur ár. Þarf ekki að gera ráð fyrir verðlagshækkunum á tímabilinu? Þarf ekki að gera ráð fyrir fólksfjölgun á tímabilinu, ekki síst í ljósi þess að aðfluttir umfram brottflutta hafa sjaldan eða aldrei verið fleiri? Þarf svo ekki líka að auka framlögin umfram þessa þætti svo hægt sé að auka uppbyggingu á nýju húsnæði til að bregðast við framboðsskortinum? Og talandi um framboðsskort sem má rekja til skorts á lóðaframboði sem er á ábyrgð sveitarfélaga en hæstv. ráðherra fer einmitt líka með sveitarstjórnarmál: Hvaða aðgerðir eru í gangi til að skapa aukna hvata fyrir sveitarfélög til að brjóta meira land undir byggð, skipuleggja lóðir og úthluta af þeim til nýbygginga? Hefur ráðherra kallað eftir samráði við sveitarfélögin og samtök þeirra um þessi málefni eða hyggst hann gera það? (Forseti hringir.) Stendur til að semja við sveitarfélög um nýtingu landrýmis í eigu ríkisins undir íbúðabyggð þar sem það á við?

næstu fimm árum. Það er ljóst að við munum þurfa að bæta enn frekar við. Í fyrri ræðu var ég að ræða um að stofnframlögin lækka til að mynda strax á næsta ári um 2 milljarða og við erum að skoða hvernig við getum útfært það og fleiri þætti.

og einn góður liður í því að hafa sett saman í þessu ráðuneyti bæði sveitarstjórnarmálin og húsnæðis- og skipulagsmálin er einmitt sá að nú höfum við sameiginlega yfirsýn í sama ráðuneytinu og getum kannski beitt frekari tækjum. Ég nefndi það í minni ræðu og ég nefndi það hér í púlti einhvern tíma fyrr í vetur að við stefnum að því að taka samtal við sveitarfélögin. Það er reyndar hafið í sérstökum starfshópi sem við höfum sett á laggirnar undir þjóðhagsráði

sem lúta allir að því að fá yfirsýn yfir húsnæðismálin, greina hvar vandinn er og koma með tillögur að úrbótum. Ein leiðin til þess er, eins og ég nefndi í ræðu minni, að gera samninga við einstök sveitarfélög um framboð af lóðum, nægilega margar byggingarhæfar á hverjum tíma í samræmi við húsnæðisáætlanir og mannfjöldaspá á hverjum tíma. Og það kemur líka til greina sem hv. þingmaður nefndi, (Forseti hringir.) að skoða aðrar leiðir eins og eignarland ríkis ef það má verða til þess að tryggja nægilegt framboð.

Ég vil víkja aftur að síhækkandi húsnæðisverði og áhrifum þess á verðbólgu sem mun fyrirsjáanlega hafa í för með sér stórfelldar hækkanir á greiðslubyrði heimila með verðtryggðar húsnæðisskuldbindingar. Flokkur fólksins hefur lagt fram frumvarp um afnám húsnæðisliðar úr vísitölu neysluverðs til verðtryggingar og a.m.k. þrír ráðherrar Framsóknarflokksins, þar á meðal hæstv. innviðaráðherra, hafa lýst sig fylgjandi þeirri hugmynd. Verðbólga með húsnæðisliðnum inniföldum mælist nú 6,7% en án húsnæðisliðarins mælist hún 4,6% eða 2,1 prósentustigi Er því ljóst að afnám húsnæðisliðarins myndi draga talsvert úr hækkunum á verðtryggðum húsnæðisskuldbindingum. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hafi borið þetta málefni fram við ríkisstjórnarborðið og kannað hljómgrunninn fyrir því að afnema húsnæðisliðinn. Hyggst ráðherra berjast fyrir því að gera allt sem hann getur til að afla málinu stuðnings? Ég get alveg fullyrt að það mun ekki mæta andstöðu hjá Flokki fólksins.

Einnig vil ég víkja að stefnumótun í húsnæðismálum. Samkvæmt greinargerð um málaflokkinn í fjármálaáætlun verður stefna og aðgerðaáætlun stjórnvalda í húsnæðismálum ekki lögð fram á Alþingi fyrr en á næsta þingi, eða fyrsta lagi í haust. En vandinn er núna og hann er ekki nýtilkominn heldur hefur verið lengi fyrirsjáanlegur. (Forseti hringir.) Hvers vegna er slík stefnumótun ekki löngu tilbúin? Eftir hverju þarf að bíða? Er ekki hægt að hefjast handa strax? Það blasir við hvað gera þarf,

Virðulegi forseti. Við getum verið sammála um að það blasir við að auka þarf lóðaframboð en við þurfum auðvitað að fá það greint alveg skýrt niður hvar það er og hvernig og þá einmitt í samræmi við mannfjöldaspá og húsnæðisáætlanir einstakra sveitarfélaga. Það er sú vinna sem er í gangi núna og hún er mjög mikilvæg vegna þess að þá getum við komið með sérsmíðaðar lausnir. Þó svo að það taki einhvern tíma að smíða fyrstu þingsályktunartillögu í húsnæðismálum sem er lögð fyrir Alþingi, hún verður ekki lögð fram á þinginu í haust, þá er það líka mikilvægt og ég tek undir með þingmanninum að hér þurfi að bretta upp ermar strax. Þess vegna er þessi starfshópur sem ég vitnaði til áður sem er undir stjórn Gísla Gíslasonar og Önnu Guðmundu Ingvarsdóttur, sem leiddu reyndar starfshópinn líka fyrir fjórum árum og gerðu það með miklum bravör, ég sé að sumir kinka kolli sem þekkja til þeirrar vinnu. eiginlega við því og ætlumst til að það komi eitthvað út úr þeirri vinnu núna á vordögum sem við getum þá byrjað að grípa til. Við þurfum ekki að bíða eftir stefnunni og þingsályktuninni áður en við hreyfum okkur nokkurn skapaðan hlut. En það skiptir auðvitað máli að hafa heildstæða stefnu til að vinna eftir því að markmiðið er ekki bara það að ná fram stefnumótun á stuttum tíma og leysa skammtímavanda heldur er lykilatriðið að leysa húsnæðisvandann til langs tíma, búa til jafnvægi og þannig er það í raun og veru stór efnahagsaðgerð

sem eru samgöngurnar. Þær eru svona þriðjungur af þeirri losun. Við sáum það í skýrslu frá milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna sem kom út í gær að þar er talað um að hápunktur þurfi að nást ekki seinna en 2025 í losun. Eftir þann tíma þarf að fara að draga úr henni. Ég staldra nefnilega dálítið við að ýmsu varðandi framtíðarstefnu í þessum hluta samgöngumálanna er ýtt inn á seinni helming tímabils fjármálaáætlunar. Nýtt kerfi utan um skattlagningu ökutækja og aksturs og öll þessi hagrænu tæki sem þarf að fara að keyra í botn til að ná árangri

Það kom mér dálítið á óvart að sjá í kafla annars ráðherra, í kafla háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, að þar væru sett markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum, sem er fínt, þau markmið þurfa að vera í fjármálaáætlun. En ég sé ekki betur en að þær tölur miði allar við gömlu aðgerðaáætlunina í loftslagsmálum

hverju er ekki tekið mið af nýjum markmiðum í nýrri fjármálaáætlun?

þess vegna erum við auðvitað að vinna að nýrri samgönguáætlun sem verður þá búið að tengja betur við loftslagsmarkmiðin og þau verkefni sem þar eru. Við erum auðvitað enn að vinna á gömlu áætluninni hvað það varðar. Ég vil líka segja að við erum á fleiri sviðum að vinna á fullu að þeim loftslagsmarkmiðum. Það eru mjög spennandi hlutir til að mynda að gerast í húsnæðismálunum og skipulagsmálunum sem lúta að loftslagsmarkmiðum sem munu líta ljós á næstu dögum og vikum. Síðan er það alveg rétt hjá hv. þingmanni að vandinn vex og verður sífellt meira aðkallandi að koma fram með lausnir á loftslagsvandanum. Eins og ég sagði í ræðu minni þá er ég bjartsýnn en raunsær og það getur gilt um loftslagsmarkmiðin líka. Ég hef til að mynda þá trú að við munum sjá í orkuskiptunum í bílunum, þ.e. að það verði sífellt hraðari endurnýjun á því að við fáum nýorkubíla versus gömlu bensín- og dísilbílana. Ég hef líka þá trú að það sem menn töldu að væri mjög langt í, það væri sem sagt langt í að orkuskipti yrðu tæk í flugi, í skipum eða í stærri tækjum, að það sé styttra í það heldur en við héldum áður. Þannig að ég er nokkuð bjartsýnn á að það gerist en til þess þurfum við auðvitað nýtt eldsneyti, þá rafeldsneyti væntanlega. Í mínum huga er ekki spurning, og verður reyndar hluti af sjálfstæðisbaráttu Íslands, að það framleiðum við hér á Íslandi.

En ég gerði það líka vegna þess að það stóð í stjórnarsáttmála þeirrar ríkisstjórnar að það ætti að meta allar stærri áætlanir ríkisins út frá áhrifum á loftslagsmál. Það var bara ekki gert. Það var ekki staðið við þetta loforð stjórnarsáttmálans. Núna sýnist mér það sama vera uppi á teningnum með metnaðarfyllri markmið um samdrátt í losun. 55% samdrátturinn er ekki í þessari áætlun.

Þessi losun er eiginlega öll frá vegasamgöngum. Við þurfum ekkert rafeldsneyti til að leysa þann vanda, þetta eru bara bílar. Ef 55% markmiðið ætti að halda þyrfti losunin ekki að fara niður í 700 heldur niður í 350 kílótonn, árið 2030 að vísu, þremur árum seinna, en þetta er á allt öðrum skala. Og ég er ekki að tala um að við þurfum endilega að vera hérna með fullmótaðar hugmyndir í höndunum, bara skýrar og klárar áætlanir, en að markmiðin séu ekki í samræmi við það sem ríkisstjórnin í samstarfsyfirlýsingu sinni segir vera markmið sitt í loftslagsmálum þykir mér skjóta skökku við.

þetta væri hægt að kalla markmið um orkuskipti — hvort vanti ekki líka markmið um umferðarmagn, um það að við þurfum að fara að draga úr eknum kílómetrum í landinu til að ná þeim markmiðum sem við verðum að

þá erum við auðvitað að vinna að því með alls konar uppbyggilegum hætti í samgöngukerfinu, styttingu vega, uppbyggingu Sundabrautar sem mun spara 150.000 km á dag á höfuðborgarsvæðinu, svo dæmi sé tekið. Þannig að það eru ýmsir slíkir þættir sem við verðum að vinna að. Ég er hins vegar ósammála þingmanninum um að það eigi að vera meginmarkmið vegna þess að meginmarkmiðið hlýtur að vera að skipta út bensín- og dísilbílunum. Þá mega þeir keyra meira. Til dæmis er eitt markmiðið að gera samning við bílaleigubransann á Íslandi. Það voru þegar hér var mest um 25.000 eða 26.000 bílaleigubílar sem mér skildist að hefðu verið álíka margir og í Noregi öllum á sínum tíma og mun sjálfsagt fjölga hratt vegna þess að ferðaþjónustan er sem betur fer að taka talsvert við sér. Það væri t.d. mjög göfugt markmið. En þá þurfum við á sama tíma að byggja upp innviðina hringinn í kringum landið og þar hefur okkur gengið ágætlega. En ég get alveg verið sammála þingmanninum í að við þurfum að gera betur á mörgum sviðum. Svo vil ég að lokum segja það sama og hér var nefnt í fyrri ræðu um að við þurfum ekki endilega að bíða eftir öllum stefnum og markmiðum. Við getum gert fullt af hlutum og komið þeim áleiðis þó svo að það sé ekki búið að teikna það allt niður á blað af því að við erum að vinna í mjög skýra átt að þeim loftslagsmarkmiðum sem birtast í stjórnarsáttmálanum.

Samgöngusáttmálinn og borgarlínan og það sem því fylgir er að mínu mati eitt mikilvægasta verkefnið sem íslenskt samfélag er að fara í núna á næstu áratugum, það er ekkert flóknara en það. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli upp á loftslagsmálin og umhverfismálin, upp á tímasparnað, upp á öryggi. Það eru eiginlega einhvern veginn allir þættir þarna undir. En nú hefur það verið þannig með þennan sáttmála að menn hafa ekki alveg allir gengið í takt.

umræðan pólaríserast meira og það sé einhver hætta á því að það verði ekki samkomulag um þessa vinnu sem á að fara í núna á næstu árum og og lengra inn í tímann. Við erum auðvitað að tala um talsvert langt inn í framtíðina. Og eins þá í leiðinni, af því að núna stefnir Framsóknarflokkurinn að því að koma inn í þessa kosningabaráttu af fullum krafti með nýtt fólk í brúnni, en við höfum kannski ekki heyrt neitt skýrt um það hver afstaða flokksins á höfuðborgarsvæðinu

og umferðarþunginn og -tafirnar höfðu vaxið. Ég veit ekki hvort ég á að trúa því að heilu samfélögin skipti svo um skoðun þó svo menn lýsi einhverjum skoðunum sínum í prófkjörum til að fá framgang hjá sínum flokkum. Kosningarnar eru jú eftir.

ótta hv. þingmanns um að einstök sveitarfélög fari að bakka út úr þessu mjög svo þarfa, uppbyggilega verkefni sem samgöngusáttmálinn er. Og varðandi stefnu okkar Framsóknarmanna — og það er rétt og gaman að hv. þingmaður getur þess hér að við erum með fullt af nýju, öflugu fólki í framboði á höfuðborgarsvæðinu — þá höfum við auðvitað verið þeirrar skoðunar að það sé skynsamlegast að fara í fjölbreytta uppbyggingu. Samgöngusáttmálinn er það.

þarna kom fram og tek undir að það er óskandi að það verði ekki eitthvert bakslag í þessa miklu uppbyggingu sem fyrirhuguð er hér á næstu árum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli,

af hálfu þeirra sem stýra landinu núna í Covid-faraldrinum. Þegar vextir fóru að lækka mikið þá var svolítið talað um, ég ætla að leyfa mér að segja pínulítið glannalega, að hér værum við að detta inn í eitthvert

Það hafa margir túlkað sem svo að því sé beint gegn höfuðborginni því að það er auðvitað eina sveitarfélagið sem fellur þá nákvæmlega á því prófi, ef við getum orðað það þannig. Á sama tíma tekur Reykjavík við miklu fleiri félagslegum verkefnum en önnur sveitarfélög; þar eru miklu fleiri börn af erlendum uppruna með annað tungumál en íslensku að móðurmáli, en samt fær Reykjavík ekki greitt úr þessum sjóði sem á að jafna leik sveitarfélaga.

þurfa á félagslegum stuðningi að halda. Við komum með fleiri slíkar aðgerðir á félagslegum grunni til handa sveitarfélögunum. Núna þegar við horfum á fjármálaáætlunina og þá spá sem þar er þá sjáum við að tekjur jöfnunarsjóðs vaxa umtalsvert. Ef ég man rétt þá verða þær um 140 milljarðar á næstu fimm árum, sem er umtalsvert meira en á síðustu fimm árum. Þannig að ég held að það sé ekki hægt að segja annað en að ríkisvaldið og ríkisstjórnin standi nokkuð myndarlega við jöfnunarsjóðinn.

fer til allra sveitarfélaga, og þar með höfuðborgarinnar, dygði fyrir þeim kostnaði sem þar var. Útsvarið hefur stigið margfalt síðan og þar af leiðandi einnig tekjur. Útreikningar okkar segja að þar hafi Reykjavíkurborg ekki borið skarðan hlut frá borði. Séu hins vegar einhverjar breytingar, eins og hv. þingmaður

þá hef ég sagt að það mætti alveg taka þann afmarkaða þátt og skoða hvort hægt sé að semja um hann. En við erum að breyta jöfnunarsjóðnum í enn meiri jöfnunarsjóð. Nú missi ég af tækifærinu til að tala um vexti og framtíðaráform, því miður, því að það er eitt mesta uppáhaldsefnið.

með hvaða hætti ráðuneytið svaraði bréfi ESA er varðar fjárhagslega afgreiðslu og uppgjör Félagsbústaða í uppgjöri Reykjavíkurborgar, 70 milljarða

koma þeim á framfæri við fyrstu hentugleika. Það er ekki langt síðan ég átti fund í ráðuneytinu um þessi mál þar sem þetta tengist tveimur ráðuneytum. Þá vorum við að bíða eftir viðbrögðum um ársreikninga, sem eru jú í ráðuneyti viðskipta. Það hefur áður verið vandamál að þessu efni hefur verið beint að röngu ráðuneyti en við höfum reynt að koma fyrirspurninni á réttan stað.

Ég held að óskað hafi verið eftir fresti vegna þess að senda þurfti bréf á milli, en aftur með þeim fyrirvara að ég skal koma þessum upplýsingum til þingmannsins og þingsins við fyrstu hentugleika.

mjög sérstök staða ef 70 milljarðar þurrkast út af efnahagsreikningi borgarinnar yfir nótt, ef svo má segja. Verði niðurstaðan sú að

Þar komu upp sjónarmið og vangaveltur er varða það hvort þörf sé á að gera breytingar á lögum um opinber fjármál til að auka sveigjanleika í framkvæmdaþáttum

í fyrradag að útgjöld til nýframkvæmda eru því miður nokkuð hófleg ef við horfum yfir síðustu ár, samanborið við það sem var til að mynda á tímabilinu

að við fyndum leiðir til að fjármagna samgönguframkvæmdir fyrir utan boxið eða fyrir utan hefðbundnar fjármögnunarleiðir og samgönguáætlun, samanber samvinnuleiðirnar, samanber höfuðborgarsáttmálann,

ná þessu framkvæmda- og fjárfestingarstigi í samgöngum á þokkalegan stað en þegar þeim sleppir förum við inn í fjármálaáætlun þar sem framlögin eru of lág. Vissulega má bæta þessum atriðum við, samvinnuleiðunum,

varðandi þau málefnasvið sem heyra undir utanríkisráðherra, málefnasvið 4, sem eru utanríkismál, og 35, alþjóðleg þróunarsamvinna. Framtíðarsýn utanríkisþjónustunnar er að hagsmunir lands og þjóðar séu tryggðir og Ísland leggi sitt af mörkum til að stuðla að velsæld hvarvetna. Á næstu árum mun ráðuneytið byggja starfsemi sína á áherslum um öflugt alþjóðastarf, græna framtíð og nýsköpun þar sem mannréttindi eru í forgrunni. Það er veruleg áskorun í því fólgin að takast á við hin fjölmörgu verkefni og áherslumál utanríkisþjónustunnar innan þess ramma sem henni er settur. Það hefur hins vegar tekist hingað til með því að sýna ráðdeild og sveigjanleika til að mæta óvæntum atburðum. EES-samstarfið er þýðingarmesti samstarfsvettvangur Íslands á sviði utanríkisviðskipta og áfram verður að hlúa að honum. Jafnframt er brýnt að sinna hagsmunagæslu við helstu vina- og samstarfsríki, t.d. Bandaríkin og Bretland, og tryggja áfram örugg og farsæl samskipti við þau. Þá þurfa tvíhliða samskipti að vera í stöðugri endurskoðun eins og fyrirhuguð opnun sendiráðs í Póllandi ber vitni um. Við stöndum frammi fyrir nýjum áskorunum í öryggis- og varnarmálum. Stríð í Úkraínu er alvarlegasta ógn við öryggi og frið í Evrópu frá lokum seinna stríðs. Þá er vaxandi árvekni og ráðstafana þörf vegna svonefndra fjölþáttaógna. Forsenda þess að hægt sé að mæta örum breytingum í umhverfi okkar er að tryggja viðbragðsflýti, m.a. til að bæta öruggar samskiptaleiðir við okkar nánustu samstarfsríki og styrkja varnaráætlanir Íslands. Á tímum heimsfaraldursins hefur öflug borgaraþjónusta sannað gildi sitt og við stöndum jafnframt frammi fyrir sókn íslensks efnahagslífs í kjölfar Covid-19. Viðskiptavakt utanríkisráðuneytisins veitir útflutningsgreinum þjónustu með það að markmiði að skila auknum útflutningstekjum og skilvirkara markaðsstarfi erlendis.

Það skýrist að mestu leyti af því að Evrópusambandið hefur fyrir sitt leyti ekki lokið við nýja áætlun fyrir uppbyggingarsjóð EES og endurspeglar fjármálaáætlun því lækkandi framlög eftir því sem verkefnum á grundvelli núverandi áætlunar sjóðsins lýkur. Nemur samdrátturinn rúmum 2 milljörðum kr. milli áranna 2023–2024 en gera má ráð fyrir að hann gangi til baka að einhverju leyti þegar lögð verður fram ný áætlun um framlög aðildarríkjanna til sjóðsins. Almenn aðhaldskrafa nemur 550 millj. kr. á tímabilinu og verður hún útfærð í fjárlögum hvers árs. Niðurfelling framlaga til tímabundinna verkefna, formennsku Íslands í Evrópuráðinu og setu Íslands í framkvæmdastjórn UNESCO, skýrir lækkun framlaga um liðlega 270 milljónir á tímabilinu.

svo sem ýmissa verkefna á öryggissvæðinu í Keflavík, eftirstöðva vegna útboðs í tengslum við leigu ljósleiðara, nauðsynlegra viðhaldsframkvæmda til eflingar fjarskiptaþjónustu hér á landi, styrkingar öruggra samskipta milli Íslands og samstarfsþjóða, uppsetningar á öruggum fjarskiptarýmum, til að mæta tekjufalli í rekstri öryggissvæðisins í Helguvík

Framlög til málefnasviðsins hækka í samræmi við spá um vergar þjóðartekjur úr rúmlega 11,5 milljörðum á næsta ári í rúmlega 14,5 milljarða árið 2027, en það ræðst sömuleiðis, þ.e. heildarframlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu, af þróunarsamvinnutengdum kostnaði sem er á hendi annarra ráðuneyta. Við erum að vinna eftir stefnu um alþjóðlega þróunarsamvinnu til ársins 2023 og endurskoðum hana síðan. Ísland sinnir þróunarsamvinnu í gegnum tvíhliða samstarf, einstök ríki, svæðasamstarf o.s.frv. Sem fyrr erum við með áherslur á mannréttindi, jafnrétti og sjálfbæra þróun.

Við leggjum okkar lóð á vogarskálarnar til að vinna að bættri veröld með öflugum stuðningi við mannúðarmál. Má þar sérstaklega nefna lífsbjargandi aðstoð og stuðning til að bæta lífsafkomu fólks á flótta, svo sem frá Afganistan, Jemen og Úkraínu, og verður slíkur stuðningur áfram mjög mikilvægur þáttur í okkar starfi á komandi árum.

Frú forseti. Hæstv. ráðherra hefur staðið sig ágætlega á annasömum tímum upp á síðkastið en ég sakna hreinlega meiri metnaðar þegar kemur að því að gera heiminn betri og öruggari. Það er ljóst að heimsfaraldurinn hefur snert viðkvæmustu hópa heimsbyggðarinnar illilega og Sameinuðu þjóðirnar spá að um 275 milljón manns þurfi á mannúðaraðstoð og vernd að halda árið 2022. Þá hefur ójafnt aðgengi að bóluefni ýkt þessa þróun og stríðið í Úkraínu örugglega til viðbótar. Hækkandi heimsmarkaðsverð á matvöru mun líka hafa slæm áhrif. Fátæk ríki eru líka viðkvæmari fyrir þeim loftslagsbreytingum sem við erum að fást við þó að þau beri vissulega miklu minni ábyrgð en við iðnríkin. Í fyrsta skipti horfum við því upp á vaxandi fátækt í heiminum og hún mun aukast ef ekkert verður að gert. Í því ljósi langar mig að spyrja hæstv. utanríkisráðherra ellefta ríkasta lands heimsins

Finnst hæstv. utanríkisráðherra okkur vera sæmandi að vera ekki einu sinni hálfdrættingar á við frændþjóðir okkar? Og er ekki ráðherra sammála því að þessi langvarandi stríðsátök og neikvæð áhrif loftslagsbreytinga muni

gefa í og vera raunveruleg þjóð meðal þjóða og yfir meðaltali þegar kemur að þróunarsamvinnu.

stöndum við einfaldlega frammi fyrir óvissu í heimsmálum almennt, í öryggis- og varnarmálum, í loftslagsmálum, í matvælaframleiðslu, í matvælaöryggi, eftir heimsfaraldur, aukin hungursneyð o.s.frv., og ég geri frekar ráð fyrir því en hitt að við munum þurfa að gefa enn frekar í, ekki af því að það er það sem er rétt að gera heldur muni bara svo margt breytast að við munum þurfa að endurhugsa margt. Ef við munum þurfa að endurhugsa það þá höfum við tækifæri til að gera slíkt í endurskoðaðri fjármálaáætlun eða uppfærðri á næsta ári. Hvort það verði eða með hvaða hætti ætla ég ekki að segja til um hér. En það er alveg ljóst að óvissuþáttum er ekki að fækka í veröldinni og við höfum þar hlutverki að gegna. Þrátt fyrir að vera fámenn erum við þjóð meðal þjóða og við viljum gera vel og við gerum vel. En ég er ekki ósammála hv. þingmanni um að við eigum mögulega að gera meira en það. En við erum þó alla vega á réttri leið í þeim efnum.

Ég spurði hæstv. fjármálaráðherra fyrir nokkrum dögum um útgjöld sem eru örugglega að fara að birtast okkur, m.a. vegna móttöku flóttafólks frá Úkraínu.

spurði ég ráðherra um netöryggi vegna þess að við erum sú þjóð í heiminum sem er nr. 1 þegar kemur að notkun á

ekki eingöngu vegna þess ástands sem nú er uppi, og við þurfum að gera betur í því. Við erum of neðarlega á lista og þurfum svo sem líka að greina nákvæmlega hvernig löndum er þar raðað en við eigum að setja markið hærra. Það stendur ekki allt og fellur með fjármunum eins og alla jafna er en það er alveg ljóst að það kallar á frekari fjármuni. Það kallar líka á að kerfin, stjórnkerfið og stofnanir o.s.frv. vinni betur saman og að við séum að auka sérfræðiþekkingu hjá okkur. Það er á okkar ábyrgð að tryggja að netöryggismálin hjá okkur séu í lagi. Það er innanlandsmál þótt þetta sé hluti af fjölþáttaógnum og það sé mikið alþjóðasamstarf í því líka. Við höfum verið að taka réttar ákvarðanir í því eins og að vera þátttakendur í bæði setrinu í Tallinn og setrinu í Helsinki,

Segja má að innrás Rússa og yfirtaka þeirra á Krímskaga hafi markað ákveðin tímamót. Þó má ekki gleyma því að Rússar höfðu áður brotið undir sig Tsjetsjeníu og auk þess ráðist inn í Georgíu. Við sáum þá á umferðinni um Keflavíkurflugvöll og á varnarsvæðinu í kjölfar innrásarinnar á Krímskaga hvernig öryggismálin í álfunni voru að breytast. Nú er aftur á móti búið að hefja allsherjarstríð í Úkraínu. Á síðustu dögum höfum við því miður fengið að sjá með eigin augum myndir af voðaverkum rússneska hersins í kjölfarið á því að þeir eru að hörfa frá svæðum sem þeir hernumdu í upphafi stríðsins, voðaverkum sem vart er hægt að lýsa með orðum og geta varla kallast annað en stríðsglæpir. Áhrif stríðsins í austurhluta Evrópu, virðulegi forseti, eru hnattræn en öryggis- og varnarmál okkar sem herlausu þjóðarinnar í norðri eru að sjálfsögðu mjög mikilvæg. Þess vegna langar mig að spyrja hæstv. utanríkisráðherra að því hvort það hafi verið einhver þrýstingur frá okkar samstarfsþjóðum, m.a. innan NATO, á að við myndum leggja meira til varnarmála en við þó erum að gera sem herlaus þjóð

Í rauninni má svara þeirri spurningu neitandi. Við tölum oft um að við séum sér á báti þegar kemur að bandalagsríkjum NATO vegna þess að við erum herlaus en það breytir ekki því að við eigum að spyrja okkur sjálf hvort við getum gert meira þegar kemur að öryggis- og varnartengdum verkefnum, bæði gagnvart öryggi okkar hér en sömuleiðis sem

fer ekki í netöryggismál eingöngu heldur sömuleiðis í önnur verkefni sem eru varnartengd verkefni, eins og það að styrkja örugg samskipti milli Íslands og samstarfsþjóða,

ljósleiðara. Síðan eru ýmis verkefni, bæði viðhaldsverkefni og uppbyggingarverkefni og jafnvel ný verkefni sem Bandaríkjamenn, á grundvelli varnarsamnings okkar við Bandaríkin, hafa verið að líta til. Við erum sjálf að fara í fjárfestingu til að fjölga gistirýmum á svæðinu. Svo er spurning sem snertir kannski ekki endilega stríð í Úkraínu heldur hefur svo sem legið fyrir, en allir eru að endurskoða sín mál, bæði Atlantshafsbandalagið sem slíkt, bandalagsþjóðir, Bandaríkin, við sjálf og við eigum sjálf að vera óhrædd við að gera það, endurskoða, spyrja okkur hvað þarf og spyrja sjálf: Hvað höfum við fram að færa í þessu samstarfi? Við höfum það fram að færa að við erum á strategískt mjög mikilvægu svæði.

að bandalagsþjóðir okkar myndu óska eftir til að mynda fastri viðveru hér hvort það sé eitthvað sem liggur fyrir sem við myndum horfa til í okkar kostnaðarþátttöku við slíkt.

er lítil umræða um hvort þörf sé á fastri viðveru, eins og áður var, bandaríska hersins hér á landi eða annarra en við sjáum að umsvifin hafa að einhverju leyti aukist og viðveran er meiri frá vina- og bandalagsþjóðum. Í mínum huga er ljóst að við þurfum alla vega að fara gaumgæfilega í gegnum það hvort meira þurfi til.

öryggi okkar borgara hér heldur líka aftur sem bandalagsríki í Atlantshafsbandalaginu. Í varnarmálalögunum eru öryggis- og varnarmál skilgreind sem mál sem snúa að samstarfi Íslands við önnur ríki og alþjóðastofnana á sviði landvarna sem og varna gegn öðrum hættum og ógnum sem steðja að íslensku þjóðinni og íslensku forráðasvæði og eiga upptök sín í alþjóðlegu samfélagi. Ég sem utanríkisráðherra fer með yfirstjórn varnarmála og framkvæmd varnarmálalaganna. Við höfum mjög mikilvægu hlutverki að gegna og því fylgir mikil ábyrgð, eins og því að gera hættumat á sviði varnarmála og mótun og framkvæmd öryggis- og varnarstefnu Íslands á alþjóðavettvangi. Ég segi bara að þegar við sjáum að löndin öll eru að endurskoða sína stöðu, fara í gegnum allt sitt mat, langflest þeirra eru að auka mjög verulega í varnartengd verkefni, þá eigum við að taka sjálfstæða ákvörðun um það út frá okkar stöðu, bæði okkar hér gagnvart okkar borgurum en sömuleiðis okkar sem samstarfsríki og vina- og bandalagsþjóð. Ég er þeirrar skoðunar og tel að það muni leiða það af sér að það verði frekari umsvif og frekari fjárfestingar, bæði af okkar hálfu og vina- og bandalagsþjóða.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir að vera hér í umræðum við okkur um þessa fjármálaáætlun.

hefur verið ákveðið að 0,35% af vergri landsframleiðslu fari til þróunarsamvinnu. Það er sannarlega ánægjulegt að sjá það hækkað upp í 0,35 þó svo að við hefðum kannski viljað sjá það

og nú stöndum við frammi fyrir sennilega einum mestu mannúðaraðgerðum undanfarinna áratuga við það að taka á móti fólki að flýja stríðið í Úkraínu.

Þessi bylgja af fólki leiðir til þess að þetta krefst stóraukins fjármagns til þessara liða, líklega bæði á þessu og næsta ári. Mín spurning til hæstv. ráðherra er: Mun þessi kostnaður leiða til niðurskurðar á annarri þróunarsamvinnu, svo sem tvíhliða og svæðisbundinni þróunarsamvinnu eða sér ráðherra fram á að sækja þurfi sérstakt fjármagn til að takast á við þetta

Nú þegar hafa um 600 manns sótt um alþjóðlega vernd en við vitum líka að það eru fleiri hér sem ekki hafa enn þá gert það, kannski sá hluti sem telur sig eiga möguleika á því að snúa aftur heim eða á eftir að gera það síðar. Það endurspeglar kannski líka það hvernig við erum að taka á móti fólkinu þegar það er greinilega verið að opna heimili og dyr fyrir blessaða fólkinu sem kemur hingað. Á sama tíma, ekki bara vegna Covid-19-heimsfaraldurs, ekki bara vegna loftslagsbreytinga heldur meira að segja þótt við horfum bara á afleiðingar af stöðunni í Úkraínu þá vitum við að neyðin og þörfin fyrir aðstoð til þróunarríkja verður meiri. Ég mun

0,35% eru fjárhæðir sem er mjög vel varið í ofsalega mikilvæg verkefni víða um heim. Mér finnst það ekki sanngjarnt gagnvart þeim verkefnum og því fólki

og þeim aðkallandi verkefnum sem munu birtast okkur. Mér finnst mjög mikilvægt að við höfum það sjálfstraust og gerum þær kröfur á okkur sjálf að vera raunveruleg þjóð meðal þjóða í því hvernig við bregðumst við þeim aðstæðum og því aukna

og mjög ánægjulegt að sjá einnig fjallað um fjármögnun loftslagstengdra verkefna í þróunarlöndunum. Það sem mér fannst kannski vanta er smáumfjöllun um

þær skapandi greinar og það hugvit sem hér er og þekkingu í því að vinna að grænum lausnum

þegar kemur að útrás á sínum lausnum sem síðan geta skipt gríðarlega miklu máli fyrir fólk, svæði og lönd, bæði almennt en sérstaklega í alþjóðlegri þróunarsamvinnu. Að því leytinu til eru það báðir aðilar sem vinna og í leiðinni loftslagið. Við höfum verið með ákveðnar áherslur eins og nýtingu jarðhita og endurnýjanlega orku, sjálfbæra nýtingu auðlinda hafs og vatna, sjálfbæra landnýtingu og jafnrétti kynja.

En það er svo sannarlega þannig að við getum gert betur í þessu og það hefur verið gert undanfarin misseri. Ég hef lagt á það mikla áherslu að öll utanríkisþjónustan þurfi að venja sig mjög við það og það skiptir máli að vera með nýsköpunargleraugun á sér alla daga í öllum verkefnum, hvort sem það er innbyrðis í verkefnum innan utanríkisþjónustunnar eða í öllum öðrum verkefnum; þróunarsamvinnu, utanríkisviðskiptum, Íslandsstofu, alþjóðasamstarfi o.s.frv. Við eigum mörg mjög góð dæmi þess efnis

Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna um hennar málaflokk og þar er sannarlega af mörgu að taka og margt sem væri hægt

ég er í fyrsta lagi mjög ánægð með það að við erum að auka framlögin. Ég tel að það skipti gríðarlega miklu máli en ég tel jafnframt að það þurfi að auka enn frekar í, heimurinn þarf einfaldlega á því að halda.

verja 0,35% og kannski ekki telja allt fram sem hægt væri tæknilega sem DAC-kostnað. Ég held að það skipti alveg rosalega miklu máli í því ástandi sem við erum í núna að sjá til þess að fjármunir fari úr landi á sama tíma og við gerum vel hér heima. Það sem mig langar að spyrja út í er þróunarsamvinna og eftirköstin af Covid og réttindi kvenna, sem því miður hafa farið aftur á bak víðs vegar um heiminn, og hvort byrjað sé að vinna að því hvernig sé hægt að komast aftur á þann stað þar sem við vorum fyrir faraldurinn. Ég held að við höfum mikil sóknarfæri vegna þess að þróunarsamvinnan okkar er svo góð. Við erum að gera svo mikilvæga hluti. En ég held að auk þess sem við erum að gera nú þegar þurfi að horfa til þeirra áhrifa sem Covid hefur haft.

Við munum þurfa að gera meira. Sömuleiðis tek ég undir með henni þegar kemur að því að auðvitað er jákvætt að við höfum verið að auka við fjármagn í þróunarsamvinnu. Það er mjög gott og þetta er mikil aukning á ekki lengri tíma.

kvenna, staða ungra stúlkna þegar kemur að

Svo horfum við á stöðuna núna og hugsum: Hvað mun gerast næstu vikur, mánuði og misseri þegar við sjáum ekki bara möguleika á raunverulegum bresti þegar kemur að matvælaframleiðslu heldur líka mikilli kostnaðarhækkun sem þessi ríki ráða einfaldlega ekki við? Hvaða afleiðingar mun það hafa á þau svæði og hvaða hlutverki höfum við þar að gegna?

þau vandamál og áskoranir sem heimurinn stendur frammi fyrir og þróunarríkin sérstaklega. Almennt er það þannig að þau ráða síður við óstöðugleikann en við. Þess vegna ítreka ég aftur að við þurfum að vera þjóð meðal þjóða og við þurfum að sýna líka hvernig hægt er að gera hlutina. Við eigum (Forseti hringir.) svo mörg góð dæmi þar sem við sýnum að hægt er að gera hlutina með öðrum hætti en hefur verið gert eða margir aðrir gera og við eigum að byggja á því, byggja á okkar sérstöðu.

haft gríðarlega mikilvægan fókus á réttindi kvenna. Ég held að besta leiðin til þess að tryggja kynja- og jafnréttissjónarmið sé í rauninni að tryggja frið í heiminum. Það er mikilvægt að ræða þau mál, ekki síst þegar átök geisa, vegna þess að við vitum hversu mikilvægt það er að binda enda á átök og stuðla að því að friðsamlegar lausnir náist fram sem hraðast. Hér í fjármálaáætluninni er aðeins tæpt á máli sem ég held að sé mjög mikilvægt og við þurfum að ræða meira um, það eru alþjóðlegar skuldbindingar á sviði afvopnunarmála og vígbúnaðartakmarkana. Það hefur auðvitað verið hræðilegt að hlusta á það að Rússar hafa talað um beitingu kjarnorkuvopna. Það er náttúrlega algjörlega ótækt. Það eru allt of mörg ríki sem eiga kjarnorkuvopn

beita sér fyrir því að vinna að þessu máli sem einmitt er aðeins komið inn á í áætluninni. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að draga þennan þátt fram hér og ekki veitir af. Afstaða Íslands í afvopnunarmálum er skýr og byggir á ákvæðum þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland þar sem segir skýrt að Ísland beiti sér fyrir afvopnun á alþjóðavettvangi. Því miður er það í þessu máli eins og ýmsum öðrum að við erum ekki beint á réttri braut heldur virðumst við vera að aka ofan í skurð og að hlusta á forystumenn í ríkjum ekki langt frá okkur tala eins og þeir hafa talað undanfarnar vikur er einhvern veginn algerlega ótrúlegt að sé málflutningur á árinu 2022. Það er afstaða ríkisstjórnarinnar. Á þeim grunni er unnið, m.a. á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, ÖSE og Atlantshafsbandalagsins og sömuleiðis innan þeirra samninga sem Ísland er aðili að, líkt og NPT-samningurinn um bann við útbreiðslu kjarnavopna. heiti því að vinna ötullega að því að við bæði tölum skýrt og styðjum góðar tillögur og góð málefni og séum ekki séum ekki fyrir og það þurfi ekkert að efast um það hvar við stöndum. Ríkjandi aðstæður vegna innrásar Rússlands í Úkraínu hafa nú þegar sett framkvæmd afvopnunarsamninga í uppnám og sérstaklega þá sem snúa að gereyðingarvopnum. Kjarnavopn og jafnvel eiturefnavopn og efnavopn eru hluti af hernaðarógn Rússlands. Á meðan þessar aðstæður ríkja verður á brattann að sækja með efnislegar viðræður um afvopnun. Þetta er vítahringurinn sem menn koma sér í þegar teknar eru afdrifaríkar ákvarðanir eins og yfirvöld í Rússlandi gerðu í lok febrúar. Vítahringurinn er að það er erfiðara að ná árangri í samningum þegar

til að styðja þá með ráðum og dáð en við þurfum líka að huga að okkar eigin öryggi. Hvar stendur sjálfstæð fámenn þjóð ef Rússar komast upp með að breyta leikreglum á alþjóðasviðinu? Allir okkar hagsmunir eru undir því komnir að aðrar þjóðir, stærri og umsvifameiri, fylgi þeim reglum sem settar hafa verið í samskiptum þjóða. Þess vegna lögðum við í Viðreisn til að framlög til Alþjóðlega sakamáladómstólsins yrðu hækkuð til að gera honum betur kleift að standa straum af kostnaði við rannsóknir á stríðsglæpum Rússa. Það er mjög mikilvægt, að okkur finnst, að sú tillaga hljóti brautargengi hjá meiri hluta þingsins. Það er ákveðið áhyggjuefni að samningsbundin framlög vegna fjölþjóðasamstarfs lækkuðu töluvert á tímabili áætlunarinnar. Undir þann flokk fellur stuðningur við sakamáladómstólinn en í fjármálaáætlun er ekki sundurgreint frekar hvar niðurskurðurinn fari fram. Þess vegna langar mig að spyrja hvaða breytinga við megum vænta á framlögum Íslands til Alþjóðlega sakamáladómstólsins á þessu ári og á gildistíma fjármálaáætlunar. Og svo: Framlög til varnarmála eru líka hækkuð nokkuð á tímabilinu sem er mikilvægt í þessu ástandi sem við búum núna við, öll heimsbyggðin. Aftur á móti koma líka nokkrir liðir til lækkunar. Í kynningu utanríkisráðuneytisins á áætluninni kemur fram 100 millj. kr. hækkun á framlögum til varnarmála árið 2024 en 16 millj. kr. lækkun á samningsbundnum framlögum til varnarmála. Önnur þessara fjárhæða hljómar mjög almenn og hin mjög sértæk, bæði með tilliti til fjárhæða og útgjaldaflokka. Þess vegna vildi ég gjarnan óska eftir frekari skýringum frá hæstv. utanríkisráðherra á þessum liðum.

mestu máli þegar kemur að sérstökum stuðningi við það samstarf og þá þætti sem hv. þingmaður nefnir.

16 millj. kr. lækkunin á samningsbundnum framlögum til varnarmála; hér er um að ræða lækkun á grundvelli samnings um tvíhliða varnarsamstarf við Bandaríkin og aðild að Atlantshafsbandalaginu. Ég hef heilt yfir ekki miklar áhyggjur af því að við náum ekki að sinna því sem við viljum og þurfum að sinna þegar kemur að þeim þáttum sem hv. þingmaður fer hér yfir. Vissulega

kann líka að koma til að það verði einfaldlega til ný verkefni sem við munum þurfa að bregðast við til að geta gert það sem við teljum okkur þurfa að gera og það sem krafist er af okkur.

Það hefur verið talað svolítið um það frá því að innrásin hófst, og þá með vísan í það hvernig sendiherra Rússa á Íslandi hefur talað í fjölmiðlum og beitt sér og komið einkennilega fram um margt,

hvernig lífið er murkað úr saklausum borgurum, ekki í tugatali heldur í hundraðatali, og aðfarir þar allar eins ömurlegar og hægt er og eiginlega ekki hægt að lýsa því með orðum hversu hræðilegt

og veru þeirra hér á landi í sendiráði og þá hvaða afleiðingar slíkt gæti haft. Ef hæstv. ráðherra gæti kannski aðeins komið inn á það. Svo langaði mig líka aðeins að spyrja, af því að talsvert hefur verið talað um kjörræðismann Hvít-Rússa,

Við höfum mikið rætt um það hverjir efnahagslegir hagsmunir okkar eru í samhengi við kjörræðismann en mig langaði að spyrja

Frú forseti. Ég hef mikinn skilning á því þegar fólk kallar eftir því og spyr: Hvernig má það vera að sendiherra Rússlands sitji hér í höfuðborg landsins og mæti í fjölmiðlaviðtöl og tali með þeim hætti sem hann gerir og við höldum í þessi diplómatísku samskipti við Rússland? Við sjáum núna aukinn þunga hjá nágrannaríkjum sem eru að senda starfsfólk sendiráða heim. Ekkert ríki vina- og bandalagsþjóða hefur slitið stjórnmálasambandi við Rússland. Litháen og að mér skilst Lettland líka hafa sent sendiherrann heim en þó ekki slitið stjórnmálasambandi og önnur ríki hafa verið að senda starfsfólk Hins vegar erum við í þeirri stöðu að vera með örfáa starfsmenn. Bæði er rússneska sendiráðið með örfáa starfsmenn en ég er að vísa til þess að við sjálf erum með örfáa starfsmenn í Moskvu.

m.a. okkar borgurum í Rússlandi. Ég hef einfaldlega ekkert útilokað í þeim efnum. Það kann vel að vera að það þurfi að vera meiri þungi í þeirri umræðu og ég hef hlustað eftir því og finnst eðlilegt og að mörgu leyti bara gagnlegt og gott að vera spurð reglulega. Við eigum að geta svarað því og verið á tánum þegar kemur að því hvernig þessi mál þróast. Til að svara seinni spurningu hv. þingmanns þá veit ég til þess að einhver dæmi hafa komið upp, já, þar sem kjörræðismaðurinn hefur aðstoðað borgara þar í landi, þ.e. það sem hv. þingmaður spyr sérstaklega um. Einhver dæmi eru um að það hafi komið til þess að hann hafi sinnt slíkri aðstoð.

sem sendiherra jafnan sinnir, viðskiptamálin sem viðskiptafulltrúi jafnan sinnir og svo menningarmálin sem menningarfulltrúi eða annar diplómat sinnir. Nú hafa framlög til utanríkisþjónustunnar í tölum, auðvitað að teknu tilliti til allra hluta,

stoðar lækkað, kannski um helming. Í ljósi þess að hugverkin og menningin eru sennilega það sem Íslendingar eru þekktastir af af öllu sem við höfum aðhafst hér

þannig að við getum eflt þá starfsemi, þá mikilvægu starfsemi utanríkisþjónustunnar, landi og þjóð til heilla og listafólki öllu á Íslandi.

spurningar og hugleiðingar sem við höfum áður rætt og ég er í grunninn algerlega sammála. Við sinnum miklu starfi á sviði menningar og lista í gegnum utanríkisþjónustuna, sérstaklega og fyrst og fremst sendiráðin. Sendiráðin hafa verið gríðarlega mikil verðmæti fyrir menningu og listir. Þau opna Þau opna dyr fyrir þessa aðila. Fyrir utan alla þá viðburði sem þar eru, sem síðan er hægt að nýta íslenska menningu og list til að vera þátttakendur í, þá eru þau líka bara vettvangur, þetta er svið þetta er svið fyrir okkar aðila til að spreyta sig annars staðar. Síðan erum við líka í mikilli samvinnu við Íslandsstofu og þau hafa verið að leggja aukna áherslu á listir og skapandi greinar. og skapandi greinar. Listir og skapandi greinar eiga auðvitað mjög stóran þátt í því að skapa ímynd og viðhorf til lands og þjóðar. Þetta nýja samkomulag stjórnvalda og Íslandsstofu um markaðsverkefnið Skapandi Ísland markar ákveðin þáttaskil í kynningu á íslenskri menningu erlendis. Við erum að leggja til 90 millj. kr. árlega til ársins 2025. Þannig er hægt að ráðast í umfangsmeiri kynningar en áður. Við erum því í raun að taka nýtt og stærra skref og gera áætlanir líka til lengri tíma vegna þess að þetta er samningur til lengri tíma. Hér erum við að stuðla að markvissri stefnumótun og samráði milli stjórnvalda, Íslandsstofu, miðstöðva lista og skapandi greina og fagfólks. Bara til að nefna það, fyrst ég á 15 sekúndur eftir, þá erum við með tæplega 150 menningarviðburði í ár í gegnum sendiskrifstofur okkar sem þó eru náttúrlega ekki í öllum löndum. Við eigum því að gera enn betur og við eigum að sækja fram. Við erum að gera það. Aftur endurspeglar þetta ekki bara og skýrir

samhengi við þá staðreynd sem hæstv. fjármálaráðherra upplýsti okkur um hér fyrr í dag, að um 10% af útflutningstekjum okkar Íslendinga megi rekja til hugverka.

fyrst þjóða í heiminum hér á Íslandi, 22% fjármagnstekjuskatt í stað 47% tekjuskatts.

eru líka hin duldu tækifæri sem felast í landkynningu og vexti í ferðaþjónustu, eins og við þekkjum mætavel á fjölmörgum dæmum. Þess vegna tel ég fulla ástæðu til að gefa hér í og spyr hvort ráðherrann gæti lagt á þetta aukna áherslu á næstu misserum.

Það fyrirkomulag sem hv. þingmaður nefnir sem snýr að endurgreiðslu þegar kemur að hljóðritun, við vorum fyrst í heimi til að smíða það kerfi.

frá hörðum efnahagslegum staðreyndum, efnahagslegum þáttum, þá eigum við að sækja þarna fram en kannski ekki síður bara til að

nú, að hægt sé að tala út frá því hvers virði það er að fá bara að lifa í frjálsu samfélagi. Hvaða áhrif hefur það á menningu og listir að mega búa til ljót listaverk eða segja hluti sem eru misgáfulegir? Hvers virði eru raunverulega listir, listafólk, frjáls hugsun og skapandi sem er andstaðan við eyðileggingarmáttinn sem við horfum framan í núna? Það er ekki bara vegna þess að það er efnahagslega skynsamlegt, það er líka vegna þess að það er manneskjulegt. Það endurspeglar vel hvers konar samfélagi við búum í og viljum búa í og fyrir hvað við viljum standa. Það finnst mér líka fara vel saman við

Hæstv. forseti. Í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar eru loftslagsmál sett í forgang. Lögð er áhersla á baráttuna við loftslagsbreytingar með samdrætti í losun, orkuskiptum og grænni fjárfestingu. Markmiðið er að Ísland nái kolefnishlutleysi og fullum orkuskiptum eigi síðar en árið 2040 og verði þá óháð jarðefnaeldsneyti fyrst ríkja. Orkuskipti eru ríkur þáttur í framlagi Íslands til að ná árangri í baráttunni við loftslagsvána samhliða því að styrkja efnahagslega stöðu landsins og vera í forystu í orkuskiptum á alþjóðavísu. Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum er meginverkfæri stjórnvalda í baráttu gegn loftslagsvánni. Aðgerðir sem falla undir aðgerðaáætlun í loftslagsmálum snerta mörg málefnasvið og kalla á víðtækt samstarf margra ráðuneyta.

innviðauppbygging vegna orkuskipta, rafvæðing hafna, orkuskipti í sjávarútvegi, kolefnisbinding, samdráttur í losun frá landi og samstarf við bændur um loftslagsvænni landbúnað. Sett hafa verið fram tölusett markmið um væntan samdrátt í losun sem fylgir aðgerðunum sem og fjármögnun þar sem við á og viðmið vegna aðgerða vegna áhrifa loftslagsbreytinga á Íslandi. Önnur málefnasvið hafa einnig sett fram markmið og aðgerðir sem tengjast loftslagsmálum líkt og á sviðum samgangna og orkumála. Aðgerðaáætlun er lifandi áætlun sem verður endurskoðuð reglulega með tilliti til nýrra markmiða og árangurs aðgerða en gert er ráð fyrir að frá og með næsta ári verði allar 50 aðgerðir í aðgerðaáætlun ríkisstjórnar komnar að fullu til framkvæmda. Aukin framlög til loftslagsmála í þessari fjármálaáætlun, m.a. vegna bindingar og samdráttar gróðurhúsalofttegunda, nema uppsafnað um 1,6 milljörðum kr. á tímabilinu

tonna CO2-ígilda upp á að Ísland standi við skuldbindingar sínar. Á undanförnum árum hefur verið unnið að því að efla náttúruvernd með friðlýsingum náttúruverndarsvæða og hefur umfang friðlýstra svæða aukist töluvert. Fram undan er vinna við stjórnunar- og verndaráætlanir fyrir þessi svæði en slíkar áætlanir móta framtíðarsýn og stefnu um verndun svæðanna og hvernig skuli viðhalda verndargildi þeirra. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á stuðning til sveitarfélaga til að bæta ástand fráveitumála þannig að þau standist ýtrustu kröfur náttúruverndar um allt en hækka þarf hlutfall íbúa sem búa við viðunandi skolphreinsun. Í þessari fjármálaáætlun er gert ráð fyrir 3,2 milljarða kr. stuðningi til sveitarfélaga vegna verkefnisins en sveitarfélög geta sótt um styrki til að mæta hluta kostnaðar vegna fráveituframkvæmda. Stefnt er að því að hlutfall hreinsaðs skólps verði komið í 95% árið 2027 en þetta hlutfall er í dag um 81%. Áfram verður unnið að því að tryggja virkni hringrásarhagkerfisins en hún felst í ábyrgri framleiðslu og neyslu og draga úr sóun með því að koma í veg fyrir

og mér sýnist að ramminn minnki eða lækki um 400 millj. kr. að raunvirði á næstu fimm árum. er alveg ljóst að við þurfum að fjárfesta af fullum krafti í öllu er varðar samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda, orkuskiptum sem hæstv. ráðherra verður tíðrætt um og öllu því er stuðlar að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda og kemur í veg fyrir hamfarahlýnun þannig að við förum ekki yfir 1,5°C

Það má vera að hér sé einhver tilflutningur framlaga en ég hefði haldið að einmitt í þessari fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, sem á að gilda frá 2023–2027, ætti að vera gríðarleg aukning á málefnasviði hæstv. ráðherra svo að markmiðum okkar í loftslagsmálum verði örugglega náð og einnig önnur þau mál er heyra undir ráðherrann, umhverfis- og náttúruvernd. Ég vona að hæstv. ráðherra geti svarað þessu en ég verð að viðurkenna að ég á erfitt með að átta mig á þessari stöðu í köflunum er varða ráðuneyti hans í áætluninni.

Þetta verður mælt með því hvort við náum að minnka útblástur og náum þess vegna þeim árangri sem við ætlum að ná í samstarfi við aðrar þjóðir. Ég er að vonast til þess að við förum að komast á þann stað að við ræðum hlutina út frá þeim forsendum. Við skulum bara horfa á hlutina alveg eins og þeir eru. Við erum með ofsalega metnaðarfull markmið.

Ef okkur vantar fjármagn, og ég held að það liggi alveg fyrir að við munum aldrei setja nægt fjármagn í þetta, þá þurfum við að bæta í. Hins vegar er náttúrlega stóra málið að við náum árangri í stóra markmiðinu og við þurfum að koma okkur úr því að vera að ræða hlutina og fara í það að framkvæma. Frú forseti. Því miður staðfesti hæstv. ráðherra grun minn um að hér væri um lækkun að raunvirði að ræða. Ég skil hvað ráðherrann segir þegar hann talar um árangur og að hann skipti mestu máli þannig að við náum loftslagsmarkmiðum okkar. En mig langar til að benda á, frú forseti, að allir sem ætla að ná árangri í loftslagsmálum, alvörusamdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda, eru að verja stórkostlegum fjármunum í allar þær aðgerðir sem þú þarft að fara í í einu landi til að ná árangri, hvort sem það er í samgöngumálum, í landbúnaði, í raforkuvinnslu eða öðru. Í rauninni er það þannig að öll nýsköpun, öll opinber fjárfesting, ætti að hafa það að meginmarkmiði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, að meginmarkmiði.

verkfæri, sem ég hélt að væri svona verkfæri sem stjórnvöld hefðu komið sér saman um að nota, en samt ekki endilega aðalmálið og ekki endilega aðalmálið að verja því fé í framkvæmdir og fjárfestingar sem þarf. Ég geri ekki lítið úr því að það þurfi auðvitað líka fjárfestingar í einkageiranum, að sjálfsögðu þarf þær líka. En það verður alltaf þannig að hið opinbera verður að leiða þetta verkefni. Þannig er það í nágrannalöndum okkar og þannig verður það að vera hér líka. Ég held að að með því að tala bara um árangurinn séum við í rauninni að koma okkur hjá umræðunni um þær aðgerðir sem er algerlega nauðsynlegt að ráðast í hér á landi.

dæmi. Þessi fjármálaáætlun sem snýr að þessu málefnasviði verður aldrei tæmandi. Við vitum alveg að stóra verkefnið er orkuskiptin.

Ég held að það sé ekki góð hugmynd að neinn sé þar en ef einhver þyrfti að vera þar þá þyrfti ég væntanlega að taka yfir öll málefnasvið ríkisstjórnarinnar og ég held að það yrði nokkuð umdeilt. En þetta á við um öll málefnasvið. Þetta snýr að viðhorfsbreytingu. Þetta er þjóðarátak

Virðulegi forseti. Raforkuöryggi og raforkumál almennt á Vestfjörðum hafa alltaf verið í nokkurri sérstöðu. Fyrrverandi iðnaðarráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, setti á fót starfshóp um mitt ár í fyrra sem hafði það hlutverk að kanna hvaða leiðir væru færar til að þoka málum á sviði orkumála á Vestfjörðum í rétta átt með samstilltu átaki í samræmi við áherslur stjórnvalda um orkustefnu. Starfshópurinn hefur þegar skilað af sér skýrslu sem á að kynna á málþingi um orkumál sem fer fram á Ísafirði á morgun. Nú hefur sú sem hér stendur ekki séð skýrsluna en getur sér þó til um innihald hennar og um stöðu mála í fjórðungnum. Raforkuskortur hefur nær alltaf verið til staðar á Vestfjörðum sem hefur skapað óviðunandi raforkuöryggi. Það vantar tilfinnanlega að framleiða meiri raforku innan fjórðungsins. Meiri raforkuframleiðsla kallar á styrkingu meginflutningskerfis og tvöföldun vesturlínu. Í skýrslu um stöðu og áskoranir Íslands í orkumálum er gerð grein fyrir orkuþörf þjóðarinnar með vísan til áherslna og markmiða stjórnvalda í loftslagsmálum. Í skýrslunni er einnig farið yfir stöðuna á flutningskerfinu og orkumarkaðinn. Vestfirðingar eiga þó nokkuð inni til að geta staðið jafnfætis öðrum landsfjórðungum í orkumálum, hvað þá heldur þegar snýr að þeim metnaðarfullu markmiðum sem við ætlum að setja okkur í loftslagsmálum. Þá kem ég að spurningu minni til hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra

Það er auðvitað mikið ákall frá Vestfjörðum en það í sjálfu sér fer inn á miklu fleiri svið en bara það sem snýr að þessum málaflokki. Ég hlakka til, eins og hv. þingmaður, að sjá þær niðurstöður sem koma fram í þeirri skýrslu sem hv. þingmaður vísaði til

með íbúum fjórðungsins á opnum fundum og vænti þess að við munum sömuleiðis ræða þetta hér í þessum sal og líka í hv. þingnefndum.

þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og óska honum góðrar ferðar vestur. Ég veit að hann verður margs vísari eftir þann dag, þó ekki væri nema hann hafi gaman af ferðinni. Í fjármálaáætlun er talað um mikilvægi grunnrannsókna á náttúru og auðlindum landsins, vöktun á náttúruvá, náttúru landsins, áhrif landnýtingar og umhverfisþátta ásamt miðlun og hagnýtum rannsóknum. Þá er sennilega hægt að hugsa til mikilvægis náttúrustofa en þær eru átta talsins í öllum landsfjórðungum. Þær sinna rannsóknum á náttúru Íslands og eru sérhæfðar eftir landshlutum. Mikil og góð reynsla er af starfsemi náttúrustofanna og hafa þær sinnt mikilvægum rannsóknarstörfum í nærri 30 ár. Í fjármálaáætlun sem við höfum hér til umfjöllunar er talað um áskoranir eins og loftslagsbreytingar sem geta haft í för með sér miklar breytingar á náttúrufari. Því er brýnt að vakta vel þróun náttúrufars hér á landi og breytingar sem rekja má til umhverfis og mannlegra athafna. Ófullnægjandi vöktunarstig náttúruvár getur aukið líkur á eigna- og manntjóni. Því er mikilvægt að efla vöktunarkerfi vegna náttúruvár og efla rannsóknir á áhrifum loftslagsbreytinga. Náttúrustofur um land allt búa yfir miklum mannauði, þekkingu og ekki síst gríðarlegri reynslu í þessum málum. Því vil ég spyrja hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra í fyrsta lagi hvort ekki sé rétti tíminn til að efla starfsemi náttúrustofa um landið til að byggja undir þessi markmið sem finna má í fjármálaáætlun, sem hér liggur fyrir til umræðu, og í öðru lagi hvort ekki sé mikilvægt að styrkja samstarf náttúrustofa og stofnana ríkisins í þeim tilgangi að nýta fjármagn til þekkingaröflunar og vöktunar á náttúru landsins sem best.

Eitt af því sem við erum að horfa á þegar kemur að aðlögun að loftslagsbreytingum er það að við þurfum því miður að hafa meiri áhyggjur af hlutum eins og aurskriðum og öðru slíku.

Við auglýsum okkur sem grænt land og í þessari fjármálaáætlun er tekið fram að öll raforka sem við framleiðum sé af endurnýjanlegum uppruna. Það er gott og vel. En orkan sem við notum er annað mál. Ég kem frá Vestmannaeyjum og þar eru loðnubræðslur keyrðar á olíu alla vertíðina og meira að segja sundlaugin okkar er keyrð á olíu. Ég tel að við þurfum að skoða betur möguleika á að virkja sjávarföll og sjávarstrauma enda eru í kringum eyjarnar sterkir straumar. Einnig tel ég að við þurfum að skoða möguleikana á því að nýta vindorku fyrir orkuþörf Vestmannaeyja. Auk þess vantar okkur varanlega lausn á sorphirðumálum. Við höfum verið ferja sorp upp á land í mörg ár vegna þess að það er engin sorpbrennsla lengur í Eyjum.

það á að vera tryggt að það sé líka sveigjanleiki í lögunum til þess að ná markmiðunum með mismunandi leiðum. Aðalatriðið er að við séum að flokka og það skili sér á rétta staði. Það er aðalatriðið.

það sem við flokkum fari á réttan stað. En það eru margar leiðir í því og nú þegar eru sveitarfélög að gera það með misjöfnum hætti, sum með mjög góðum árangri. En í heildina litið þá verðum við að gera miklu betur.

Frú forseti. Árið 2025 er árið sem heimsbyggðin og þar með Ísland þarf að vera búin að toppa losun á koltvísýringi og síðan að minnka hana verulega. 2025 er bara árið sem er á miðju tímabili þessarar fjármálaáætlunar þannig að það er ekki eftir neinu að bíða. Aðgerðir þarf strax. Hér var rætt fyrr í kvöld hvernig aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum talaði ekki nógu mikið inn í þessa fjármálaáætlun.

Það er nefnilega ágætt hérna á málasviði umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að þar er sett markmið um 55% samdrátt í nettólosun, á málefnasviði 17.

Ég held að það sé ekki hægt að kvarta undan því að það vanti markmiðin. Ég held að það sé ekki vandamálið.

held ég að það geti verið eitthvað til í því. En ég held að það muni breytast og ég hef fulla trú á að það muni breytast. Það er verkefnið. Við þurfum að vera með þau gleraugu, loftslagsmarkmiðsgleraugun, á öllum þáttum.

í tölusett markmið um það hvernig við ætlum að ná þessu í einstaka geirum. Það er stóra markmiðið. Það er markmið allra, ekki bara hjá þeim sem eru hérna inni í þessum sal

Frú forseti. Nei, ég var einmitt ekki að kvarta undan því að það vantaði markmið. Ég var að benda á varðandi markmiðið um samdrátt í nákvæmlega sömu losun, ekki brotið niður á geira heldur stóra talan um 55% markmiðið sem birtist á bls. 322, á bls. 277 er hægt að reikna það upp í 14% samdrátt, markmið um samdrátt í losun á nákvæmlega sama sviði. Það skeikar næstum ferföldu innan sama skjals

2025 er árið sem við þurfum að ná hápunkti og fara að lækka losun á heimsvísu og svona handarbakavinnubrögð eru ekki það sem við viljum sjá á þeim tímapunkti. Mig langar hins vegar að spyrja um markmið markmið um orkuskipti í samgöngum sem voru hér til umræðu fyrr í dag og enn sem komið er er

t.d. fækka bílum eða gera annað sem hægt er að gera til að draga úr umferðarmagni og þar með fækka eknum kílómetrum. Að breyta ferðavenjum köllum við þetta. Það er kafli í fjármálaáætluninni um sjálfbæra fjármögnun grænna verkefna þar sem er ekkert talað um almenningssamgöngur t.d.,

yfir í græna orku og þess vegna eru menn að fara úr bensín- og dísilbílunum yfir í græna orku og rafmagn. Það eru jákvæð teikn hins vegar líka þegar kemur að öðrum samgöngumátum eins og innanlandsfluginu

sem verður 65–80% ódýrari í rekstri heldur en þær sem nú eru. Ef það gengur eftir þá er það bylting í almenningssamgöngum, fullkomin bylting og myndi þýða að við gætum nýtt þá flugvelli sem við erum ekki að nýta núna sem eru víðs vegar um landið

Það eru fáir með þær hugmyndir að við munum keyra skip sem sigla mjög langt á rafmagni en hins vegar liggur alveg fyrir að menn

í það verkefni að ræða stofnun miðhálendisþjóðgarðs eða þjóðgarðs á hálendi Íslands sem sannarlega þurfti mikla og fékk mikla umræðu, mjög nauðsynlega umræðu, en hún kláraðist ekki alveg og ljóst að það þarf að gera það í frekara samtali og samráði. Það sem hangir sannarlega með friðlýstum svæðum og uppbyggingu þeirra er uppbygging innviða, svo sem gestastofa, göngustíga, salerna og allt þetta sem tengist þessum verkefnum. Vissulega má ætla að á mörgum þessara þegar friðlýstu svæða sé staðan ansi góð eins og hún er í dag. En eitthvað hlýtur að þurfa til viðbótar og mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra að því hvort og hvernig gert sé ráð fyrir því í þessari áætlun að uppbyggingarþörf fylgjandi stofnun þjóðgarðs á hálendinu verði mætt, hvort það sé með sérstökum fjárveitingum til einstakra gestastofa eða með því mjög svo ágæta tæki, landsáætlun um uppbyggingu innviða.

Þá er það bara verkefnið að finna leiðir til að ná því markmiði sem lagt er upp með í stjórnarsáttmála að allir geti verið sáttir eða sem allra flestir og við séum að búa til stærri þjóðgarð en við erum með núna. Við erum með Vatnajökulsþjóðgarð. Við erum með þjóðgarðinn á Þingvöllum. Við erum með þjóðgarðinn á Snæfellsnesi. Við erum með friðlýst svæði sem þekja eftir því sem ég best veit 30% af landinu. Við þurfum að sjá til þess að þetta sé þannig að fólki líði vel með fyrirkomulagið, hvernig sem það verður útfært

Það gætu verið einstakar gestastofur sem eru kostnaðarsamar framkvæmdir og skipta máli, en jafnframt minni innviðir, svo sem salerni og annað því um líkt, sem við vitum að skiptir mjög miklu máli. Í því

þar sem ekki endilega verður þjóðgarður því það eru ekki þegar friðlýst svæði? Væri hægt að ráðast í svona samstarfsverkefni einmitt með bændum og öðrum hagaðilum inni á hálendinu til að styrkja náttúruverndina innan miðhálendislínunnar þó ekki sé endilega um friðlýst svæði að

Svo er ýmislegt sem ég get ekki lagt upp núna því að verkefnið er auðvitað mjög spennandi og framtíðarsýnin er mjög spennandi. En hún gengur út á það að fólk bæði sé sátt við og treysti því og trúi því að það verði þannig um framtíð.

Frú forseti. Eitt er það sem hægri menn aðhyllast öðru fremur og það er að rétt verð sé greitt fyrir gæði, hvers konar verðmæti og jafnvel tjón líka. Sú umræða hefur verið hávær að þjóðhagslega tjónið sem stafar af losun mengandi lofttegunda og efna hafi ekki verið metið að fullu. Í fyrsta lagi veldur mengandi losun skaða á náttúrulegum vistkerfum sem erfitt er að meta til fjár en getur haft áhrif langt inn í framtíðina eins og við þekkjum. Í öðru lagi bíður fólk heilsufarslegt tjón af loftslagsbreytingum. Í þriðja lagi valda loftslagsbreytingar á heimsvísu uppskerubresti og skorti sem getur svo haft bein áhrif á matvælaverð hér á landi. Í fjórða lagi ber íslenska ríkið fjárhagslegar skuldbindingar á grundvelli alþjóðasamninga um loftslagsmál þegar ríkisstjórnin nær ekki markmiðum sínum.

Á meðan það er ekki gert er til staðar markaðsskekkja sem gerir hlutfallslega arðbærara að menga en að gera það ekki. Þetta er kallað mengunarbótareglan og þeir sem menga borga. Tekjum hins opinbera af slíkri gjaldlagningu er síðan hægt að verja í stuðning við græna nýsköpun eða til almennrar skattalækkunar. Þannig yrði hægt að skapa tvöfaldan hvata til að draga úr losun og stuðla að því að við náum loftslagsmarkmiðum okkar. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hafi sett sig inn í þessa umræðu og hver afstaða hans sé til þess að losun mengandi lofttegunda og efna verði gjaldlögð í samræmi við kostnað samfélagsins

að breyta hlutum í þá veru að við erum að setja, hvort sem það heita ívilnanir, skattar eða framkvæmdir, við erum að miða að því að gera hér mun loftslagsvænna samfélag, ef þannig má að orði komast.

og þau ættu með réttu að teygja sig í gegnum alla málaflokka fjármálaáætlunar og alla málaflokka ríkisstjórnarinnar, sem ég veit svo sem að er í orði kveðnu en síðan þarf framtíðin að skera úr um það hvort það nái á borðið sjálft. Mig langar sérstaklega að líta til rammans sem er settur um ráðuneyti hæstv. ráðherra og þá lækkun um 600 millj. kr. sem áætluð er á stuðningi við græna fjárfestingu undir lok tímabilsins. Ég hefði ætlað að hæstv. ráðherra legði áherslu á stuðning við einkaframtakið og sæi kosti þess að örva það, ekki síst til að tryggja að framfarir á sviði umhverfis- og loftslagsmála eigi sér ekki einungis stað hjá hinu opinbera heldur í samfélaginu öllu, enda getur nokkur kostnaður fylgt slíkum breytingum fyrir atvinnulífið eins og við þekkjum. Því vil ég spyrja hvort þessi lækkun sé til marks um stefnubreytingu hjá ríkisstjórninni, um að draga úr stuðningi við græna fjárfestingu undir lok tímabils fjármálaáætlunar, eða hvort hér hafi fjármunir verið teknir til að stoppa í gat annars staðar í áætluninni án frekari skýringar. Síðan langar mig líka að spyrja hæstv. ráðherra um orkuskiptin og fyrirsjáanlega orkuþörf en auðvitað er talsvert tekist á um þessi mál í samfélaginu eins og við þekkjum, mismunandi hugmyndafræði hampað í þessum efnum. Þeir sem segja t.d. að orkuskiptin, sumir hverjir a.m.k., kalli ekki á mikla orkuöflun til viðbótar við núverandi virkjanir vísa þá stundum til þess að nóg væri að eitt af álverunum á landinu myndi hætta starfsemi, þá væri sá vandi leystur, eitt eða jafnvel fleiri álver ef út í það er farið. Mig langaði líka að spyrja hæstv. ráðherra hver skoðun hans er á þessu, bara svona praktískt séð. Gæti ríkisstjórnin tekið þá ákvörðun einn, að einhverju tilteknu álveri yrði lokað, þar yrði starfseminni ekki fram haldið í ljósi þeirra samninga sem gilda og ýmissa ákvæða í samningum um framlengingu á þeim og þess háttar og svo jafnframt hvort fýsilegt væri að gera